Dobro jutro, poštovane kolegice i kolege. Prije nego što krenemo s dnevnim redom, samo obavijest. Dakle sutra ćemo započeti ujutro u 9 i 30 sa izjašnjavanjem o amandmanima, radit ćemo to dok ne prođemo sve amandmane. Ako ostane vremena, počet ćemo sa točkom dnevnog reda prije glasovanja a glasovanje je u 12 sati kao i svaki petak i onda nakon glasovanja se nastavlja s dnevnim redom. To je jedna informacija a druga informacija je da ćemo idući tjedan ćemo raditi od utorka, dakle utorak, srijeda, četvrtak, petak. Molim vas da to onda registrirate. Sada ćemo preći na dnevni red ali prije toga molim vas da svi zajedno pozdravimo učenice i učenike gimnazije Tituša Brezovačkog iz Zagreba, dobro nam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 Hvala lijepa g. potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici, Pitanje nestalih i nasilno odvedenih osoba u Domovinskom ratu nesumnjivo je najaktualnije humanitarno pitanje u RH. 28 g. od početka oružane agresije na RH još uvijek imamo 1903 neriješena slučaja iz Domovinskog rata pri čemu se 1491 osoba vodi nestalom dok je 412 zahtjeva za traženje posmrtnih ostataka smrtno stradalih osoba. Ministarstvo hrvatskih branitelja vodi, organizira i održava evidenciju osoba nestalih u Domovinskog ratu. U evidenciji se nalazi 436 osoba sa statusom hrvatskog branitelja od koji he 391 nestali te 45 smrtno stradalih hrvatskih branitelja za koje nije poznato mjesto ukopa. Preostalih 1467 osoba nema status hrvatskog branitelja. Temeljni cilj svih aktivnosti Ministarstva hrvatskih branitelja i drugih tijela uključenih u traženje nestalih osoba jest rješavanje svih slučajeva osoba nestalih u Domovinskom ratu međutim u RH do sada nismo imali jedinstveni zakon koji uređuje prava osoba nestalih u Domovinskom ratu i njihovih obitelji da saznaju sudbinu svojih nestalih članova te postupak njihovog traženja. I stoga upravo ovim zakonskim prijedlogom želimo to promijeniti. Pritom naglašavam kako ovaj zakonski prijedlog ne propisuje materijalna prava na osnovu nestanka člana obitelji nego se ona regulira na Zakonom o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. Osnovna područja koja uređuje ovaj prijedlog zakona su temeljna nematerijalna prava nestalih osoba i članova njihovih obitelji, svi segmenti postupka traženja nestalih i smrtno stradalih osoba, vođenje evidencije nestalih osoba te svih ekshumiranih i identificiranih osoba, nadležna tijela za provedbu zakona i njihov djelokrug, suradnja s drugim državama i međunarodnim organizacijama i udrugama te prekršajne odredbe. Prijedlog Zakona o osobama nestalih u Domovinskom ratu propisuje nematerijalna osoba nestalih u Domovinskom ratu i njihovih obitelji da saznaju sudbinu svojih članova te postupak njihovog traženja. Tako je prijedlogom zakona propisano da je temeljno pravo članova obitelji da im se omogući saznanje o sudbini njihovih nestalih članova. Propisano je također da je traženje osoba nestalih u Domovinskom ratu i posmrtnih ostataka smrtno stradalih osoba obveza RH. Propisano Propisano je i da se 30. kolovoz proglašava dan sjećanja na nestale osobe kao spomendan u smislu posebnog zakona kojim se uređuju spomendani u RH. Ovim zakonskim Ovim zakonskim prijedlogom želimo osigurati djelotvoran okvir rada kako bi pridonijeli učinkovitosti procesa traženja. Do sada su nadležnosti i aktivnosti u procesu traženja nestalih bile propisane uredbom Vlade o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja i odlukom o osnivanju povjerenstva Vlade RH za zatočene i nestale osobe. Uz to se primjenjuje i opći propisi, Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku, Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlim i dokazivanje smrti, Zakon o sustavu državne uprave i dr. Sada se nadležnosti i aktivnosti propisuju jedinstvenim propisom zakonske snage. Određuju se tijela nadležna za traženje nestalih osoba i propisuje njihov djelokrug. Prijedlogom zakona određuje se da druga središnja tijela državne uprave kao što su MUP, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo obrane RH, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo zdravstva, SOA-e, pravosudna tijela, jedinice lokalne ili područne samouprave, znanstveno-medicinske ustanove, Hrvatski crveni križ i dr.. poduzimaju aktivnosti iz svoje nadležnosti sukladno propisu kojim se uređuje ustrojstvo i djelokrug ministarstava i dr. središnjih tijela državne uprave ili aktima organizacija, ustanova i drugih pravnih osoba. Jasno i jednoznačno određuju se nadležnosti od posebnog značaja u odnosima sa susjednim državama. Prijedlog zakona propisuje kako je RH putem nadležnih tijela nositelj aktivnosti traženja osoba nestalih u Domovinskom ratu i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa. Pri tom je određeno kako se radi o osobama koje su u trenutku nestanka odnosno smrtnog stradavanja imale hrvatsko državljanstvo ili prijavljeno prebivalište odnosno boravište na području RH ili se radi o osobama stranog državljanstva koje imaju status Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i koje u trenutku nestanka nije imala prijavljeno prebivalište odnosno boravište na području RH. I kao što je istaknuto ovakvo jasno i jednoznačno određivanje nadležnosti osobito je značajno u odnosnima sa susjednim zemljama. Zakonsko uređenje prava nestalih osoba i njihovih obitelji da saznaju sudbinu svojih nestalih članova preporuka je i međunarodnih mehanizama i brojnih međunarodno pravnih instrumenata iz područja ljudskih prava. Prijedlog Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu objedinjuje uređenje svih aktivnosti u procesu traženja nestalih osoba, od prijave nestanka, prikupljanja i istraživanja saznanja o prikrivenim grobnicama, ekshumacijama i identifikacijama, suradnje s međunarodnim organizacijama, drugim državama i udrugama obitelji osoba nestalih u Domovinskom ratu koje su registrirane u RH do nadležnih tijela za njegovu provedbu. Također uređuje i provedbu onih aktivnosti za koje do sada nismo imali uporište u postojećem pravnom okviru. Mogućnost pokretanja postupka traženja po službenoj dužnosti u slučajevima kada nema živućih članova obitelji, ekshumaciju, obradu i identifikaciju posmrtnih ostataka u slučajevima kada nema sumnji na nasilnu smrt ili je kazneni postupak okončan, ponovnu ekshumaciju posmrtnih ostataka u slučaju opravdane sumnje u pouzdanost identifikacije, a po prvi puta se, su propisane i prekršajne odredbe za tijela, organizacije, ustanove kao i fizičke osobe koje ne pruže sve raspoložive informacije, dokumentaciju te svu potrebnu pomoć za rješavanje slučajeva osoba nestalih u Domovinskom ratu. Nastavno na sve ovdje izrečeno ističem kako provedba ovog zakona ne podrazumijeva osiguranje dodatnih financijskih sredstava u državnom proračunu. Posebno želim naglasiti kako su u izradi ovog zakonskog prijedloga uz predstavnike svih mjerodavnih tijela u RH sudjelovale i udruge koje okupljaju obitelji nestalih osoba čime kroz posvećenost pronalasku žrtava šaljemo i snažnu poruku domoljubne odgovornosti. Očekujem gospođe i gospodo zastupnici kroz raspravu konstruktivne prijedloge kako bismo između dva čitanja mogli dodatno urediti i doraditi ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. Zahvaljujem ministru Medvedu, pa idemo sada na replike ima ih 10, prvi je na redu kolega Bulj, izvolite. **Bulj, uvaženi ministre o Zakonu o nestalim u velkosrpskoj agresiji moramo se prisjetiti da Hrvatska država nije činila sve i štitila naše nestale i njihove obitelji. Žalosno je šta odvjetnik, odvjetničke usluge u Srbiji ne plaća Hrvatska država nego građanka Republike Srbije. Jedino što je ostalo nama kao alat da zaustavimo ovaj, ovaj loš primjer, premotivno moram reći, jedino za zaustaviti Srbiju u ulasku u EU jel imamo pravo na to do trenutka dok ne dostave svakog nestalog, popis i dok nam ne plate ratnu štetu. To je naša obaveza prema nestalima. Ministre to Hrvatska Vlada mora raditi …/Upadica: Hvala vam./… niti jedan zakon neće pomoći nestalima dok ne budemo mi štiti svoje interese. Hvala. Hvala lijepa, gospodine zastupniče što se tiče pitanja što se tiče pitanja preuzete obveze Srbije u Poglavlju 23. i 24. jasno je naznačena obveza a vezana za ispunjenje upravo jednog od ovih ciljeva, a to je puna suradnja i doprinos u pronalasku nestalih osoba. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Poštovani ministre sa suradnicima, dakle ovdje se ne radi da mi molimo Srbiju da nam kažu gdje su naši nestali, nego da ih blokiramo jer oni gotovo 30 godina od kad su prvi naši branitelji i civili nestali u ratnom vihoru nisu napravili ništa da bi nam rekli gdje su nestali, nego zapravo i stopiraju taj proces. Dakle, ovdje ja od vas zahtijevam kao zastupnik u Hrvatskom saboru i od Hrvatske Vlade da se hitno dogodi blokada pristupnih pregovora Srbije sa EU jer jedino sa blokadom Srbije mi možemo saznati gdje su naši nestali, a sve ostalo je ja ću biti iskren, trla baba lan. Dakle, blokirati Srbiju u pregovorima inače nikad nećemo saznati gdje su naši nestali, a da ne govorimo o ratnoj ošteti ili priznavanju uopće agresiju na Hrvatsku, to je tek jedna stvar koja je daleko, daleko poslije toga na redu. Želite li odgovor? Izvolite. **Medved, Tomo (HDZ)** Uvaženi gospodine zastupniče, kao i u ovom prvom pitanju vrlo je jasno navedeno koje to uvjete Srbija mora ispuniti da bi zatvorila Poglavlje 23. i 24. i naglašavam da je jedno od tih pitanja upravo puna suradnja i doprinos u pronalasku nestalih osoba. Treća replika je kolegice Strenja, izvolite. samo jednostrano i uporno na naša pitanja o tome na koji način se mi mislimo postaviti prema Srbiji koja zbilja nema namjeru ni ukinuti zakone, kojima može i dalje procesuirati naše ljude, smatrate da to nije u vašoj nadležnosti. Mene zanima, da li je u vašoj nadležnosti Zakon o hrvatskim braniteljima, prema kojima djeca 100% ratnih vojnih invalida, kojih nema više puno, dragovoljci Domovinskog rata i djeca poginulih imaju pravo prvenstva u Hrvatskoj dobiti posao, ukoliko imaju iste uvjete? Znate za slučaj u Nacionalnom parku Krka, gospođa je dragovoljka, doktoratom znanosti, sa iskustvom ur adu u tom nacionalnom parku, imala je i vašu preporuku, nažalost, netko je procijenio, da netko drugi pokaže više entuzijazma. Da li ste u stanju osigurati da zakoni koje donese vaše ministarstvo se provode i RH? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odgovor, izvolite. Hvala lijepo gospođa zastupnice. Na prvi dio vašega pitanja, vezano za uvjetovanje Srbiji, dakle, vrlo je jasno i nedvosmisleno, kao uvjet zatvaranje poglavlja, navedeno je ovo pitanje. Što se tiče prava prvenstva zapošljavanja članova obitelji, poginulih i umrlih hrvatskih branitelja, hrvatskih ratnih vojnih invalida, vrlo je jasno u zakonu navedeno pod jednakim uvjetima tko ima prednost. Ministarstvo hrvatskih branitelja vrlo aktivno, prateći sve zahtjeve i natječaje daje preporuke upravo tim osobama koje ispunjavaju te uvjete. Od samog izbora, ukoliko dođe do grubog kršenja zakonskih odredbi, tada Ministarstvo hrvatskih branitelja, upućuje nadležnim tijelima, odnosno, nadležnim inspekcijama postupanje ukoliko je došlo do grubog kršenja zakona. Hvala. 4. na redu je kolega Grmoja, izvolite. krši svoju važeću odluku. Naime, u više sam navrata ovdje u Hrvatskom saboru rekao da ministrica Pejčinović Burić, ministrica vanjskih i europskih poslova, uz pokroviteljstvo predsjednika vlade Plenkovića, do danas nije sazvala čak 7 obaveznih sastanaka povjerenstva kojim predsjedava, čime već 3 godinu uspješno sabotira provođenje sustavnog nadzor RH, nad Srbijom u području koja uključuje obvezu, znači da se dostavi informacije o nestalim osobama. To je to poglavlje 23. Ja ne znam, kako objasniti tu višegodišnju upornost kojoj i vi dajete legitimitet vašim sudjelovanjem u vlasti, ima li to veze s partnerskim odnosima HDZ-a, sa Vučićevom strankom u Europi ili možda ovim partnerstvom ovdje u Hrvatskoj sa SDSS-om, ja ne znam …/Upadica Predsjednik: Želite li odgovoriti? Izvolite. **Medved, Tomo (HDZ)** Gospodine zastupniče, ovo pitanje i praćenje postupanja Srbije je u nadležnosti, prvenstveno Ministarstva vanjskih i europskih poslova, a nakon toga svih drugih ministarstava Vlade RH i redovito redovito se i kroz vladina tijela i kroz sastanke u Vladi, analizira napredak Republike Srbije, odnosno, ispunjenje ili neispunjenje onih preuzetih obveza. 5. je na redu kolega Lipošćak, izvolite. **Lipošćak, Tomislav (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče, uvaženi ministre, pozdravljam ovaj prijedlog zakona o osobama nestalim u Domovinsko ratu i tužno je što i dan danas još uvijek tragamo za gotovo 2000 nestalih ljudi. Također i činjenica je da smo i 20 g. čekali ovakav prijedlog zakona, je nešto na čime se moramo zamisliti i zato vam se zahvaljujem i vama osobno ministre i vaše ministarstvo što ste se upravo

učiniti i za one koji više od 70 g. čekaju jedan ovakav potez, a prvenstveno tu mislim na žrtve 2.sv. rata, žrtve Poraća osobito, razno raznih križnih puteva, jama i sličnih o kojima nažalost još uvijek

imamo jednoga pripadnika, kojeg eksplozivne naprave, izgubio oba dvije ruke, oslijepio, nogu, gdje se on vodi, kao ovaj ozljeda na radu, …/Govornik se ne razumije./… sredstva jel on može, on treba skrb 24 sat na dan i imao drugih rupa u zakonu, npr. …/Govornik se ne razumije./… poginuli nakon Daytona, koji …/Govornik se ne razumije./… poginulo i imaju njihovi rodbina, jako malo primanja. To bi možda trebalo pogledati. I moj kolega što je rekao o 2.sv.ratu, mi hodamo po hrvatskim kostima, vi radnici sa ograničenim sredstvima, znam da to nije do vas, ali tko koči ovo daljnje istraživanje tih masovnih grobnica? …/Govornik se ne razumije./… spomenuo jučer, tu brigadu Sučić, Nijemci su identificirali 4 milijuna svojih stradalnika, imaju 2 ratna groblja ovdje u Hrvatskoj, a mi još smo tamo gdje smo tamo '90. **Jandroković, Hvala lijepo gospodine zastupniče, vezano za pitanje oko djelatnih vojnih osoba, odnosno, pripadnika oružanih snaga, koji su stradali tijekom izvršavanja zadaća u okviru sustava Ministarstva obrane, u suradnji sa Ministarstvom obrane, Ministarstvo hrvatskih branitelja, analizira taj problem i vrlo brzo ćemo pronaći rješenje, kako i na koji način, skrbiti i osigurati odgovarajući i kvalitetnu skrb tim osobama. Hvala. Sada je na redu kolega Kirin, izvolite. u Domovinskom ratu, je sigurno najaktualnije i humanitarno pitanje u Hrvatskoj, ali Srbija tu ima veliku ulogu. Da li mislite da je nesuradnja Srbije, vezana uz događanja iz prošlosti kada su nestali mnogi Hrvati u fojbama, jamama, grobištima diljem zemlje, a nitko, ni obitelji nisu smjeli postaviti pitanja, dapače morali su skrivati Hrvatsku su Slovenci opstruirali za par kila riba i nekoliko metara mora.

mi u okviru svojih zakonskih nadležnosti a moramo naglasiti da je u okviru Ministarstva hrvatskih branitelja pod predsjedanjem pomoćnika ministra djeluje i Vladino povjerenstvo za pronalazak nestalih osoba, kontinuirano i intenzivno potičemo i tražimo punu njihovu suradnju. Nažalost, moramo konstatirati da danas još uvijek ta suradnja nije onakva kakvu očekujemo i ne možemo biti zadovoljni sa njihovim doprinosom u dosadašnjem postupku. Sada je na redu kolega Đakić, izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo g. predsjedniče Hrvatskog sabora, g. ministre sa suradnicima. Pa evo u vašem izlaganju o zakonu koji je pred nama, jasno ste rekli što je cilj zakona i svima nam je cilj pronalazak nestalih osoba. S obzirom da smo svjesni da njihov ključ rješenja je u našoj susjednoj Republici Srbiji pa i Crnoj Gori, vjerujem da ono što danas se postavlja pitanje, suradnja između dviju država ali jednako tako i njihov europski put. Jasno je definiralo ministarstvo još 2016. g., Ministarstvo vanjskih poslova u 7. mj. 5 ključnih odredbi i kriterija koje je Europska komisija potvrdila i prihvatila a na prvom mjestu su nestale osobe a onda je šteta koja je nastala i obeštećenje onih koji su stradali, praćenjem izvješća o dostignućima Republike Srbije možemo zaključiti da li ima pomaka ili nema pomaka u njihovom napretku. Hvala lijepa g. zastupniče. Dakako, kao već smo se osvrnuli ranije na ovo pitanje, dakle Ministarstvo vanjskih i europskih poslova kao i sva druga ministarstva u Vladi u RH, u konačnici sva tijela u RH, u okviru svojih nadležnosti pratimo njihove postupke odnosno njihov doprinos odnosno ispunjavanje nametnutih uvjeta. Vezano za ovo pitanje i doprinos u procesu nestalih osoba, moramo konstatirati kako je ta suradnja do sad izostala i kako trenutno ne ispunjavaju te uvjete. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada je na redu kolega Bunjac, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani ministre, zanima me, spomenuli ste ovu brojku od 1900 nestalih, da li je to brojka koja predstavlja samo nestale sa hrvatske strane ili u tu brojku su uključeni i nestali sa neprijateljske strane, znači isto tako hrvatski državljani ili ljudi koji imaju ovdje prebivalište a koji su poginuli na recimo to tako, agresorskoj strani? zanima me dakle na što se točno odnosi ta brojka odnosno trebaju li još povećati onda i za te ljude koji su sudjelovali u agresiji na Hrvatsku? Tako da zanima me ustvari da li je ta brojka cjelovita za područje RH ili se odnosi samo na hrvatske branitelje? Hvala lijepa. Tomo (HDZ)** Hvala lijepa g. zastupniče. Dakle, vrlo jasno u zakonu je navedena nadležnost RH u postupku traženja nestalih osoba svih njenih državljana. Mi smo ovdje i u mom uvodnom djelu sam proanalizirao dakle da se radi o 1491 osoba koja se vodi kao nestala, da se vodi o 412 posmrtnih ostataka osoba za koje znamo da su smrtno stradali ali ne znamo gdje su njihovi posmrtni ostaci. Dakle govorimo o svim osobama, državljanima RH koji se vode kao nestali odnosno za osobe za koje ne znamo gdje su njihovi posmrtni ostaci. I zadnja replika, poštovani kolega Stier, izvolite. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala, predsjedniče. Ministre, točno ste rekli koje uvjete Srbija mora ispuniti koji su definirani u poglavljima, koji su otvoreni za vrijeme Vlade Tihomira Oreškovića uz potporu tada vladajuće većine i Srbija mora sada ispuniti te uvjete. Drugo pitanje koje će sigurno danas, već se otvorilo o otvorit će se i dalje je to da li pričamo o nestalima Hrvatske ili i srpske nacionalnosti, to naravno nije pitanje, tu trebamo gledati čovjeka, dakle riješiti sudbinu svih nestalih ali gdje je politički problem, pravi problem, a to je da Beograd nije dao informaciju gdje su masovne grobnice. Problem je tu i to ima, dakle tu informaciju Beograd ima, vojne, obavještajne strukture to imaju i to ne žele dati upravo iz razloga što se time do kraja potvrđuje i dokazuje velikosrpska agresija, tu je politički problem. **Jandroković, Hvala lijepa g. zastupniče. Ponovit ćemo dakle da ovim zakonom reguliraju se nadležnosti svih tijela u RH i postupanje u procesu pronalaska svih nestalih osoba državljana RH i njena nadležnost na teritoriju RH. I dakako nastavak naše traženje, kontinuirano prema Srbiji u cilju dostave odgovarajućih, ozbiljnih i preciznih pokazatelja o tome gdje se nalaze masovne grobnice nestalih osoba. Hvala vam. Idemo sada vidjeti da li će izvjestitelji odbora htjeti uzeti riječ. Da, kolega Đakić, predsjednik Odbora za ratne veterane, izvolite. Hvala lijepo g. predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Odbor za ratne veterane Hrvatskog sabora na svojoj 15. sjednici održanoj 3. travnja 2019. g. razmotrio je prijedlog Zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu koji je predsjedniku Sabora podnijela Vlada RH aktom od 21. ožujka 2019. godine. Odbor je raspravu proveo u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno odredbama čl. 91. Poslovnika HS-a. Prema riječima predstavnika predlagatelja, ovim se zakonom reguliraju nematerijalna prava osoba nestalih u Domovinskom ratu i njihovih obitelji te postupak traženja takovih te smrtno stradalih osoba za koje nije poznato mjesto ukopa.

poznato mjesto ukopa. U RH ne postoji jedinstven zakon kojim se regulira navedena problematika. Pravni okvir u ovom pitanju čine Ženevska konvencija za zaštitu žrtava rata, njihovi dopunski protokoli te zakoni i drugi akti RH. Ovim će se Ovim će se zakonom zaštiti temeljna prava nestalih osoba i njihovih obitelji te će pridonijeti očuvanju dostojanstva osoba nestalih u Domovinskom ratu i njihovih obitelji. Sve aktivnosti u postupku traženja nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu, za koje nije poznato mjesto ukopa, evidencija, prikupljanje saznanja, ekshumacija, identifikacija, pogreb, skrb i sve drugo zahtijevaju suradnju i interdisciplinarni pristup svih nadležnih tijela te se ovim zakonom i to regulira. U državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije, ovo je pitanje regulirano posebnim zakonima. Kako se ovim zakonom ne propisuju materijalna prava, za provedbu istoga neće biti potrebno osigurati financijska dodatna sredstva u državnom proračunu RH. No, članovi odbora u raspravu su iznijeli sljedeće primjedbe na prijedlog zakona. U čl. 4 treba dodati točku 10. koja bi glasila, ministarstvo je središnje tijelo državne uprave nadležno za hrvatske branitelje. U čl. 12. iza riječi Domovinskom ratu treba dodati riječi, uvede, radi jasnog smisla rečenice. U čl. 15. iza riječi ukopa, treba dodati riječi, stradavanja i pogubljenja, te propisati st. 2 u čl. 15. koji bi glasio, svaka fizička osoba koja pruži vjerodostojne podatke ili dokumentaciju o mjestima masovnih ili pojedinačnih grobnica biti će nagrađena prema Pravilniku Ministarstva hrvatskih branitelja. Zatraženo je da su odboru dostavi struktura nestalih osoba, odnosno koliko je hrvatskih branitelja, civila te pripadnika neprijateljske vojske. Pozitivno je da je ovaj prijedlog zakona konačno došao u proceduru, ali isto tako je porazno da je proteklo više od 20 godina do njegovoga predstavljanja. Izražen je interes za, s obzirom na ovaj zakon regulira pitanje nestalih iz Domovinskog rata, radi li se na sličnom prijedlogu zakona koji bi propisivao postupak traženja nestalih i iz II. Svj. rata i poraća. Tako je izražena kritika na rad pravosudnih tijela, rad Povjerenstva za praćenje provedbe mjerila u pregovaračkim poglavljima 23. i 24. o pristupanje Republike Srbije EU-i, koji bi trebalo pratiti surađuje surađuje li Republika Srbija u otkrivanju sudbine, identifikacije nestalih osoba te je zatraženo da Ministarstvo vanjskih i europskih poslova dostavi odboru izvješće povjerenstva o dosada postignutim rezultatima i ispunjavanju posebnih uvjeta i mjerila za za RH u poglavlju 23. i 24. Nakon provedene rasprave, odbor je jednoglasno, sa 9 glasova za odlučio predložiti HS-u donošenje sljedećih zaključaka. Prihvaća se prijedlog Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu, pod 2. sve primjedbe i prijedlozi dostavljat će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona. Odbor je također jednoglasno, sa 9 glasova za, donio sljedeći zaključak. Obavezuje se Ministarstvo vanjskih i europskih poslova da Odboru za ratne veterane dostavi izvješće Povjerenstva za praćenje provedbe mjerila u pregovaračkim poglavljima 23. i 24. o pristupanju Republike Srbije EU-i, s naglaskom na suradnju Republike Srbije u identifikaciji i otkrivanju sudbine nestalih osoba. Hvala Zahvaljujem. Samo još jedna obavijest. Dakle, veliki je broj prijavljenih za ovaj zakon, tako da ćemo nakon njega, nakon što završimo s raspravom o ovom zakonu ići na Interpelaciju. Ako to bude ranije, ako završimo prije 3, Interpelacija će biti u 3. ako će ovo trajati poslije 3, odmah nakon završetka ćemo krenuti sa Interpelacijom, a točku br. 2 koju smo planirali, bit će poslije Interpelacije. Dakle, to je Prijedlog zakona o provedbi delegiranje Uredbe komisije… komisije… itd., itd. Znači, nakon ove točke ide Interpelacija, ako završimo prije 3, Interpelacija je u 3, a ako će trajati duže od 3, odmah nakon ove točke počinje Interpelacija. Sada otvaram raspravu. Prvi je na redu Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, dvoje zastupnika, Bulj i Strenja, prvi je na redu poštovani kolega Bulj. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Uvaženi ministre sa svojim pomoćnicima. Govorimo o vrlo emotivnim stvarima, o stvarima koje se tiče obitelji nestalih u velikosrpskoj agresiji. Ministre, nadam se da ćete određene primjedbe prihvatiti i da ćemo poslati poruku da je nemar i nerad institucija hrvatske države 30-ak 30-ak godina od početka Domovinskoga rata, da je još uvijek veliki broj nestalih i njihovih obitelji, da njihove obitelji ne znaju za njih. Prije svega, predložio bih, pošto ne spominjete u zakonu nigdje velikosrpska agresija, nego se zakon zove Zakon o nestalim u Domovinskome ratu, da se ovaj zakon zakon zove Zakon o nestalima u velikosrpskoj agresiji jer posljedica svega je velikosrpska četnička agresija. To moramo jasno naglasiti. Vi ni u jednome članku ne spominjete velikosrpska agresija, čak ni u svome ovdje govoru niste rekli velikosrpska agresija nego agresija. Ja mislim da treba zbog istine kazati da je to velikosrpska, četnička agresija na RH i da ove žrtve su posljedica te agresije. Pa evo ako možete da to do drugoga čitanja uvažite, jer je to značajno. Ja znam da poveznica, tj. ove vlade, i tj. u suradnji su u europskom pučkom, gore u Europskom parlamentu u istoj stranci sa Vučićem, koji je također, jedan od ključnih ljudi, koji je ovdje zagovarao, huškao Srbe, a to je četnik Vučić, kojemu smo postrli crveni tapet ovdje, od kojeg smo očekivali da donese ono što je kolega Stier govorio, kada ga je pozvala predsjednica Republike. Ja naravno nisam, jer mu to nije bio interes. Nadam se da ćemo promijeniti naslov, zbog budućnosti i zbog svih žrtava bez obzira s koje strane, uzrok je velikosrpska, četnička agresija. Mi smo te žrtve dodatno ponizili, njih i njihove obitelji otvarajući pregovaračko poglavlje 23., 24. 23. pravosuđe i sloboda, pravda i sigurnost o pristupanju Srbije u EU. Oni ništa nisu napravili od onoga što su trebali. Hrvatska mora jedini alat, koja RH ima, to je alat zaustavljanja i blokiranja Srbije ulaskom u EU, dok ne ispuni svakoga, nestaloga, imaju to u Beogradu, to Vučić ima, svako popis nestalih gdje se nalaze i točno točno gdje su. Dok to ne naprave i dok ne plate ratnu štetu RH, to je minimum prema žrtvama koje su bile u Domovinskom ratu. Opet ponavljam sa svih strana. Vlada je time po meni, ponizila, hrvatske žrtve srpske agresije. Do sada, niti jednoj hrvatskoj žrtvi, pa ni srbijanskih logora nisu isplatili odštetu. A primjer koliko država, uvaženi ministre, kolege zastupnici, koliko država je ponizila sve te ljude, da bi npr. u slavonskim selima, pokolju, Lovasu, Sotinu, obiteljima, koji ti …/Govornik se ne razumije./… koji se voze u Beogradu, da mora srpska državljanka plaćati odvjetničke usluge, a ne Hrvatska država. I to je žalosna činjenica. To je koliko je država zgazila te ljude i te obitelji. Da srpska državljanka plaća procese u Beogradu za naše nestale osobe. Strašan je podatak da RH, ima ukupno 1903 neriješena slučaja nakon 28 g. Ponižavanje žrtava koje hrvatska vlada radi, iako ništa nije poduzela za ljude, koji su životu dali, koji su svoj život dali za ovu državu. Pa čak, ni prikupljanje svjedočenja svih logoraša, nije organizirano. Ministarstvo pravosuđa, potvrdila je da Srbija ne surađuje vezano za ostvarenje poglavalja 23., 24. ali su mrtvi klani okrenuli glavu na drugu stranu. Ministar Dražen Bošnjaković je na Hrvatskoj televiziji, službeno priznao da Srbija opstruira suđenje sa srbijanskim počiniteljima, ratnim zloćina nad hrvatskim žrtvama. Kaže, da na sastancima, Srbija napada Hrvatsku i ne dostavlja dokumente. Ministarstvo vanjskih poslova je posebna priča. Posebno se je istaknulo, njima je toliko stalo do hrvatskih žrtava, da se ni povjerenstvo zaduženo za ovu važnu temu nije sastalo 2,5 godine. To povjerenstvo je dužno, svake godine i bar jednom izvijestiti Predsjednicu Republiku u pisanom obliku. Pitao sam Ured predsjednice Republike u pisanom obliku, odgovoreno mi je da nije dostavljeno niti jedno izvješće, a to je bila obaveza Ministarstva vanjskih poslova. Što čini ministrica Pejčinović Burić? Ona kao da sidi na 2 stolice, malo glumi da će povjerenstvo nešto poduzeti, a u biti ona nesazivanje povjerenstva, nanosi velike štete nacionalnim interesima RH i na i na ovaj način izgleda kao da više štiti interese Srbije, a znamo da je savjetovala maloga slogu pri ulasku Srbije u EU. Na ovo smo sve ukazivali, na ove činjenice i ponoviti ću još jednom, Hrvatska mora blokirati Srbiju, to je jedini alat u ulasku u EU. To mora biti odluka. Dosta je prostiranja crvenog tapeta, izrugivanja četnička Vučića u Hrvatskoj kada je bio, nije se ispričao za žrtve, nije se ispričao za huškanje ljudi srpske nacionalnosti. smatram da jedino na taj način možemo to zaustaviti. Ministre, znam, da imate dobru volju, ali suradnja i koalicija vaša, vas ne mora obavezivati da ne spominjemo velikosrpsku četničku agresiju, niti suradnja u Europskom parlamentu isto …/Govornik se ne razumije./… sa Vučićevom strankom ne mora biti kočnica istine i zaštite o Domovinskom ratu, vi ste jedan od hrvatskih branitelja, jedan od istaknutih zapovjednika i vjerujem da ćemo svi zajedno napokon učiniti sve, da zaustavljanjem Srbije, prisilimo je da napokon dostavi dokumentaciju o nestalima i da plate ratnu štetu. Zahvaljujem pozdravljam predsjedavajućeg, predstavnike ministarstva načelom s ministrom. Da ima grob došla bih mu zapaliti svijeću i razgovarala s njim i rekla bih mu sine moj, čekaj, živa ne mogu k tebi na nebo. Ovo je samo jedan od naslova tisuća knjiga i članaka koje su zapravo opisuju koji očaj i dalje osjećaju obitelji nestalih u Domovinskom ratu. I odavde ih još jednom pozdravljam, pozdravljam sve obitelji nestalih koje zasigurno su željno čekale da jednim zakonom se napokon neke stvari stave i pojasne i ozakone, ali nažalost mi to ovim zakonom nismo dobili. Kao prvo zakon ste nazvali Zakon o nestalim osobama u Domovinskom ratu, mislim da ste trebali imati hrabrosti napisati da su nestali u velikosrpskoj agresiji i jedni i drugi, ja govorim o nestalima. Jedan zastupnik mi je u jednom trenutku bio dobacio i rekao a gdje su naši, ja sam rekla ja uvijek govorim o svima, jer žrtva je žrtva. U Domovinskom ratu koji je bio posljedica velikosrpske agresije nestalo je, još uvijek se traga za 1903 osoba. Dakle, agresijom velikosrpske agresije na RH prouzročena je i neizvjesnost u pogledu sudbine 18.000 zatočenih, nestalih i nasilno odvedenih Hrvatskih branitelja i civila. i civila. RH je još '91. sukladno odredbama međunarodnog humanitarnog prava, poglavito Ženevskih konvencija za zaštitu žrtava rata iz '49. i dopunskih protokola iz 1977. osnovala institucionalne mehanizme za rješavanje tog pitanja. Međutim, do danas je riješena sudbina više od 80% evidentiranih nestalih osoba, mada je još uvijek nepoznata sudbina 1.903 odnosno mjesto ukopa posmrtnih ostataka 422 smrtno stradale osobe i nepoznata je sudbina 1.571 osobe. Dakle, pred nama je zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu koji je posljedica velikosrpske agresije u kojem je posebni naglasak stavljen na one čije je mjesto ukopa nepoznato. To je trebao biti jedinstveni zakonski okvir u kojem bi na jednom mjestu trebali biti definirani pojmovi, postupci, pravila i prava proizašla iz 28 godina dugog traganja za nestalim osobama iz posljednjeg rata, a koji su do sada bili disperzirani po raznim propisima. Obitelji imaju pravo znati što se dogodilo s njihovim najmilijima. Ratna zbivanja na području RH od 1995., '91. prouzročila je nestanak znači više tisuća ljudi, a njihovim obiteljima i bližnjima neizvjesnost i početnu nadu da su njihovi najmiliji živi. Nažalost protek vremena nadu je ugasio dok su strah i patnja preuzeli, preuzimali i rasli u njihovim srcima. Dakle, oni su naši heroji i mi prema njima imamo moralni dug. Pronaći ih i dostojanstveno pokopati. U skladu s Međunarodnom konvencijom za zaštitu svih osoba od prisilnih nestanka zakonom je trebalo odrediti da sve nestale osobe tijekom oružanog sukoba trebaju se tretirati kao žrtve kaznenog dijela te im u skladu s tim zajamčiti prava i osobito pravo na informaciju o stadiju kaznenog postupka i procesa traženja posmrtnih ostataka. I još jednom želim naglasiti prvenstveno poziciju koju je trebala Hrvatska zauzeti prema Srbiji od koje tražimo podatke. Oni te podatke i zapisnike i imaju i jedan od osnovnih uvjeta dakle trebao je biti puna puna suradnja u pronalasku nestalih osoba odnosno lokacije masovnih grobnica o kojima oni imaju podatke. Nažalost primjerice, primjedbe ministra pravosuđa, Ministarstva pravosuđa onog vrućeg ljeta 2016. godine koje još uvijek stoje na stranicama Ministarstva pravosuđa, možete ih pronaći, nije uvažilo Ministarstvo vanjskih poslova. Naravno, očekuje se, očekujemo, očekivali smo nekakvu suradnju sa vašim kolegom iz Europske pučke stranke, ali mi to do sada nismo vidjeli. Dakle, još uvijek je jasna nespremnost Srbije na ukidanje spornih odredaba zakona o kvazi univerzalnoj nadležnosti iz čega proizilazi kako RH na različit način interpretira, u u odnosu na Srbiju, formulaciju iz zajedničkog stajališta EU za Poglavlje 23. odnosno oni nemaju namjeru ukinuti Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine. Dakle, naš odnos prema Srbiji je trebao biti jasan. Prvo, puna istina i informacije o tome gdje su mjesta masovnih grobnica, gdje su naši nestali, a nakon toga razgovor o njihovom pristupanju EU. Dakle, unatoč Dakle, unatoč obećanjima da će se sva pitanja Hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji riješit na jedinstven, sveobuhvatan i cjelovit način Zakonom o Hrvatskim braniteljima razvidno je da i ovakvim prijedlogom kojeg sad stavljate, obećanje nije ispunjeno i sada ga

koje još nismo ratificirali, a inkorporira se u ovaj zakonski akt što je neuobičajeno. Dakle, riječ je o Međunarodnoj konvenciji o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka koji smo samo potpisali. Što je to novo u odnosu na dosadašnji rad po pitanju ekshumiranih i identificiranih odnosno nestalih osoba, osim par detalja, drugo ništa. I do sada se primjenjivao Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti i Zakon o kaznenom postupku. I do sada su u proces traženja ekshumacije i identifikacije bila uključena sva navedena tijela. Područje koje obuhvaća pitanje nestalih i nadalje je isto, dakle i I dobro je šta Hrvatska preuzima na sebe odgovornost za nestale, ali ja moram ovdje još jednom upitat što ste učinili za logoraše, žive ljude, nego ih prepuštate bespućima pravosuđa. Dakle, ovo je još jedan disperzivan zakon koji segmentno rješava jedno od pitanja nastalih zbog velikosrpske agresije. Članovi obitelji nestalih Hrvatskih branitelja ostvaruju naknade obiteljske mirovine, invalidnine sukladno Zakonu o Hrvatskim braniteljima dok za civilne nestale osobe vrijedi Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida Hvala. Idemo sada na 2. klub, to je Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, poštovani kolega Kažimir Varda, izvolite. Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicima kolegice i kolege. Ja razumijem ili pokušavam razumjeti kolegice i kolege iz dosadašnje rasprave replika, međutim, ovdje se radi o jednom specifičnom zakonu, koji može važiti samo na teritoriju RH. Mi ni ne možemo donositi zakone, koji bi važili za druge države. Na druge države se odnose međunarodne deklaracije, konvencije itd. pa će RH, ja vjerujem, a već na tome vjerujem da radi i da je radila, odnose sa drugim državama, posebno sa Republikom Srbijom, rješavati u skladu sa tim konvencijama i odlukama koje je donijela i ovaj Sabor i Vlada vezano za problem nestalih u Domovinskom ratu i da će u tom smislu biti i stajalište RH, do kraja konzekventno vezano za poglavlja 23. i 24. Dakle ovdje se radi isključivo o zakonu kojem pokušavamo riješiti ono što je zapravo temeljno, a to su ljudska prava nestalih osoba i njihovih obitelji, da saznaju sudbinu svojih nestalih članova, te predanost države u rješavanju slučajeva prisilnog nestanka. Ovdje bih citirao, makar nemam običaj prepričavati sam tekst prijedloga zakona, čl. 2. osobe nestale u Domovinskom ratu i smrtno stradale osobe u Domovinskom ratu, za koje nije poznato mjesto ukopa, te članovi njihovih obitelji u smislu ovog zakona, imaju jednaka prava, bez ikakve razlike prema tome, jesu li bili pripadnici oružanih snaga ili civili, prema rasi, spolu, jeziku, vjeroispovijesti, političkom mišljenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovinskom stanju ili bilo kojem drugom osobnom statusu. Ja mislim da smo, poštovani ministre, ovim člankom 2. zapravo rekli, ono što je zapravo i trebalo reći, zbog čega je svrha donošenja zakona osobama nestalih u Domovinskom ratu. Pravni okvir za donošenje ovog zakona, meni je žao, što nije ovaj zakon došao i prije na raspravu u Hrvatski sabor, ali dobro, nikad nije kasno. Pravni okvir u ovom području čine Ženevska konvencija za zaštitu žrtava rata i njihovih dopunski protokoli, koje RH, ratificirala 1991. g. i ostali najznačajniji instrumenti, koji se bave ili su u vezi s pitanjem nestalih, opća deklaracija o ljudskim pravima, konvencije, itd. itd. Međutim, ono što bih htio istači, a što ste vi naveli u obrazloženju, ocjeni stanja, prijedlogu zakona, evo vidite, u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije u odnosu s kojima RH ima otvoreno pitanje nestalih osoba, ovo je pitanje regulirano zakonom, tako je BIH sami to navodite, 2004. g. donijela zakon o nestalim osobama, koje specifično uređuje pitanje nestalih osoba u razdoblju '91.-1996. g. dok je u Republici Srbiji pitanje nestalih osoba u razdoblju od '91.-'96. g. uređeno Zakonom o upravljanju migracijama iz 2012. g. I sada nedostaje ovaj pravni okvir, kojeg popunjavamo ovim prijedlogom zakona. Dakle, radi se ponavljam o području, ljudskih prava, nestalih osoba i njihovih obitelji, pa bi u tom smislu, ako mi dopustite, apelirao da kod rasprave o ovom zakonu, vodimo računa o dostojanstvu obitelji poginulih branitelja, odnosno, i nestalih, nestalih osoba u Domovinskom ratu i pijetetu prema samim žrtvama. Ono na što bih upozorio, poštovani ministre, pozivate se na Zakon o proglašenju nestalih osoba, umrlima i dokazivanju smrti u jednom članku, taj zakon je donesen '74. taj taj zakon treba mijenjati. Ne kažem da ste vi za to nadležni, ali recimo evo, u čl. 2. makar se ovdje u ovom zakonu radi o nematerijalnim pravima. U ovom zakonu o proglašenju nestalih osoba, se govori o imovinsko pravnim interesima, ali se spominje javni pravobranilac, mi više njega nemamo. dajte prijedlog nadležnom Ministarstvu pravosuđa, da da prijedlog izmjena i dopuna tog zakona, kada se već pozivate na zakon. I drugo na što bih upozorio, to su prekršajne odredbe, imate u čl. 53. stavak 1 novčanom kaznom u iznosu od 10000-300000 kuna, to je ogromna razlika. Mislim da bi ovdje trebali razmisliti o tome, jer dajete preveliko diskrecijalno pravo, nekome tko presuđuje o ovom prekršaju. To je ogroman raspon i meni se čini da njega upravo zbog važnosti da riješimo problem nestalih, moramo taj raspon smanjiti, da ta kazna mora biti uistinu značajna. 10000 kn, oprostite na izrazu, ali meni je smiješno. Meni je smiješno u odnosu što mi želimo zapravo postići. No sve u svemu, po običaju ja sam inače kratak Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika prihvatit će ovaj zakon u prvom čitanju. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Prije 3. rasprave, samo bih vas molio da svi zajedno pozdravimo učenice i učenike Ekonomske i trgovačke škole iz Čakovca. Dobrodošli. Sada je na redu Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e, poštovani kolega Ivan Vilibor Sinčić, izvolite. Hvala vam predsjedavajući. Danas govorimo o prijedlogu Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Prije nego prijeđem na sam zakon i ono što ste ovdje napisali, samo ću se osvrnuti na ovo što je govoreno o informacijama, da ih ima Vučić, da se one nalaze u Srbiji, apsolutno, međutim mislim da je ludost očekivati od predsjednika Srbije Vučića da te informacije da. On se prema van možda prikazuje kao nekakav europejac, proeuropski političar i sve ostalo, međutim u njegovom srcu je i dalje ona Miloševićeva škola, tako da po staroj narodnoj vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada, mislim da ne možemo očekivati od njega da napravi jedan takav potez, međutim, moramo naći druge načine. Mislim da nije dobro da nakon jedno 25 godina, 2 i pol desetljeća nakon rata da još uvijek imamo toliki broj nestalih osoba. Osvrnuti ću se na jedan segment onoga što nije funkcioniralo i predložiti na koji način to može funkcionirati. Vi ovdje govorite u glavi 2. Ocjena stanja, na stanici 2. ovdje su navedene organizacije koje sudjeluju, kaže, interdisciplinarni pristup i suradnja svih nadležnih tijela pa onda nabrajate Ministarstvo branitelja, a njegova Uprava za zatočene i nestale, pa MUP, pa MORH, pa vanjski poslovi i pravosuđe, zdravstvo, uredi državne uprave u županijama i na kraju je Crveni križ, itd. I na kraju, ispod toga stoji, sve aktivnosti u procesu traženja koordinirane su iz Ministarstva hrvatskih branitelja, odnosno Uprave za zatočene i nestale, čiji je djelokrug rada propisan Uredbama o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja. Sad ću vam na jednom primjeru pokazati da to baš nije tako. Radi se konkretno o tome, raspisuju li se raspisuju li se nagrade za informaciju o nestalim osobama. Pošto je u zakonu propisano da se nagrade raspisuju za nestale osobe, se ne razumije./... nego općenito. Pa smo kontaktirali, između ostalih, vaše ministarstvo da pitamo kako stoje stvari s time. Vi ste rekli da ne raspolažete tim informacijama. Ministra vidim nema, znači Ministarstvo hrvatskih branitelja ne raspolaže informacijama o tome koliko se nagrade koje i kome daju, jesu li raspisane, nisu raspisane. Očito ne surađujete dobro niti sa MUP-om niti sa svim drugim institucijama jer vi ste informacije nemate, a vi bi trebali biti krovna institucija koja bi trebala znati sve o svim procesima, jer tako na kraju krajeva piše. Sve aktivnosti, sve aktivnosti u procesu traženja, koordinirane su iz Ministarstva branitelja. Očito je da nisu. Sad ću samo pročitati jedan odgovor MUP-a, dakle, osim vama obratili smo se i MUP-u. Pa kaže, temeljem čl. 78 Zakona o policijskim poslovnim i ovlastima, policija je ovlaštena javno raspisati nagradu za danu obavijest radi otkrivanja i uhićenja osobe koja je počinila teško kazneno djelo ili djelo koje je posebno uznemirilo javnost, pazite sad, zarez, pronalaženje nestale osobe i radi drugih opravdanih slučajeva koji su obavijesti građana potrebe za ostvarenje policijskih poslova. Raspisivanje nagrade može se u sredstvima ili na drugi način, pri čemu osoba koja je dala obavijest za koju je raspisana nagrada na nju ukoliko policija već raspolaže tom informacijom, što je naravno i logično. Dalje, sukladno čl. 116. Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika, piše, visina nagrade razlikuje se o sadržaju dane obavijesti, što je isto logično, ako je informacija vrjednija, onda vrijedi više, inače je manje vrijedna, je li tako, pri čemu visina nagrade za obavijest koja je dovela do pronalaska nestale osobe iznosi do 40 tisuća kuna neto. Odluku o raspisivanju nagrade donosi ministar MUP-a na prijedlog glavnog ravnatelja policije. Vi o tome očito ništa niste znali ili niste htjeli reći. Ne znate što radi ili ne radi MUP, je li raspisao, nije, je li kani, za što je, pa sam ja tako poslao zastupničko pitanje Ministarstvu policije odnosno unutarnjih poslova, g. Božinoviću pa ga pitam. U kojem slučajevima se raspisivala nagrada za informacije o pronalasku nestalih branitelja i civila iz Domovinskog rata, koliko je prijavitelja nagrađeno, koliko ih se javilo, koja sredstva su bila, tko su ti koji su nagrađeni, itd., molim ga kronološki sve informacije od 91. do danas, odnosno od kad zakon vrijedi. Očito o tome Ministarstvo branitelja isto ništa ne zna ili ne želi reći. Dalje, policija odgovara, rješavanje sudbine nestalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata je strateški prioritet MUP-a. Barem načelno, Barem načelno, vidimo da u praksi da baš i nije tako. I svaka informacija koja bi dovela do pronalaska istih, odnosno njihovih posmrtnih ostataka je dragocjeno i bit će razmatrana s maksimalnom ozbiljnošću. Također je važno napomenuti da takva sadržajna obavijest može biti predmet raspisivanja nagrade sukladno pozitivnom zakonodavstvu RH kako je prethodno navedeno. Dakle i policija sama potvrđuje da može biti predmet raspisivanja nagrade, dakle, dolazak do informacije o nestalim braniteljima i civilima u Domovinskom ratu. Ali iz Ministarstva branitelja o tome nemaju nikakvu informaciju. I na kraju stoji, ovom prilikom MUP vas poziva, da ukoliko raspolažete obavijestima koje bi značajno pridonijele rješavanju sudbine nestalih građana RH tijekom Domovinskog rata, se s punim povjerenjem obratite se Ravnateljstvu policije u čijoj nadležnosti je kriminalističko istraživanje odnosno otkrivanje i procesuiranje kaznenih djela i ratnih zločina i njihovih počinitelja te rješavanje sudbine nestalih osoba tijekom Domovinskoga rata. Često imamo na televizijama i u medijima kojekakve filmiće, animacije, itd., evo zadnja se opet vrti o mirovinskoj reformi, da neće svi raditi do 67.-e, ne znam ni ja što, međutim, nekakav javni poziv, nekakvo ozbiljno davanje do znanja da može se biti nagrađeno za davanje informacije, to nisam nikad čuo, odnosno nisam nikad čuo, očito nije ni ministarstvo se baš previše brinulo što se tiče tog alata, dolaska do informacije, za informacije za koje da je dragocjena, apsolutno je dragocjena, ali očito nam nije dovoljno dragocjena da o njoj malo više govorimo, da ju reklamiramo. Pa vas pozivam dajte na sva zvona objavite informaciju, zajedno sa policijom i drugim tijelima da onaj tko daje informaciju da će dobiti nekakvu protuvrijednost. Nikakvi novci ne mogu nadoknaditi informaciju da netko nađe svoju nestalu osobu brata, sestru, majku, oca već tko je nestao odnosno poginuo u Domovinskom ratu da se ne zna gdje je. dajte do znanja to hrvatskoj javnosti da to postoji. Ma čini mi se da ni vi ne znate da to može da to postoji. Evo ja čekam MUP da mi odgovori koje aktivnosti su poduzete po tome, jer zakonski temelj postoji. Nadam se da mi neće reći da nisu nikad to radili, nadam se da je barem u nekom dijelu taj alat korišten. Evo ako, kažem opet, nemoguće je očekivati od Vučića i takve ekipe da išta kažu, to je gotovo nemoguće. Međutim, sigurno postoje oni koji imaju informaciju i treba do tih informacija doći, pa i pod svaku cijenu reći ću. Svaka godina što ode sve će teže biti doći do informacija jer sve je manje živih svjedoka, sve je manje dokaza i sve ostalo. Toliko o nagradama, naglasite to u zakonu ja vas molim radi interesa hrvatskih građana. Htio bih samo spomenuti jednu kritiku koju sam čuo koja je došla do mene od ljudi, djece prije svega Hrvatskih branitelja nestalih u Domovinskom ratu koji su probali doći do njih, ministarstvo im nije baš moglo puno pomoći, pa su sami radili svoje istraživanje, istraga itd., neki su uspjeli doći do posmrtnih ostataka, do lokacija, međutim neki od njih kažu da su došli, naišli čak na opstrukciju i kod ministarstva. Ne želim vjerovati da je tome tako, a zašto, jer zato kad mi im ministarstvo dalo te informacije onda bi postojala mogućnost da se postavlja pitanje pa šta je taj čovjek radio na tom mjestu u to vrijeme, gdje ga je zatekla smrt i onda bi se otvorilo niz pitanja, pa je li možda bio prisiljen ili je možda bio u nekom kontekstu gdje je ne znam se vršio šverc ili u kontekstu gdje ovaj se prodavala nafta neprijatelju ili takve stvari. Evo ja se nadam da nema nikakvih opstrukcija, da bez obzira na sve što se dešavalo mi moramo doći do istine i ljudi kojima su nestali članovi obitelji da moraju pod svaku cijenu doći doći do informacija da im se ne smiju tajiti i da ne smije ovaj, ne samo, ne samo ili tajiti, ali u svakom slučaju se ne smije raditi i bilo kakva opstrukcija ili ovakva situacija da se ne zna za to s nagradom jel postoji, ne, nego se treba ozbiljno tome pristupiti, puno ozbiljnije nego sada. Evo, hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada je na redu Klub zastupnika SDSS-a poštovani kolega Milorad Pupovac, izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana gospodo predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja, kolegice i kolege, u ime Kluba zastupnika SDSS-a javio sam se radi tri stvari. Prvo da bih sa ove govornice iznio neke činjenice u vezi sa stanjem o broju nestalih tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije i posebno rata u Hrvatskoj. Dakle, prema podacima Međunarodnog Crvenoga križa iz veljače ove godine ukupan broj nestalih prijavljenih Međunarodnom Crvenom križu je bio 34.999

gotovo 70% što odgovara ukupnom postotku ukupno zatvorenih slučajeva na prostoru bivše Jugoslavije dakle uključujući i BiH gdje ima najveći broj prijavljenih nestalih i Kosovo. Od tih 4.495, 2.882 osobe su ili pronađene mrtve, identificirane i predate svojim obiteljima. Ono što je zanimljivo kad govorim o RH 1.597 osoba je na sreću pronađeno žive, vrlo visok postotak nešto manje od 30%, prema podacima Međunarodnog Crvenog križa. Dakle, ono što nam je ostalo prema podacima Međunarodnog Crvenog križa koji se za neki broj razliku od podataka koji je iznio ministar Medved ovdje i koji stoje u prijedlogu zakona, dakle ostalo nam je otvorenih slučajeva 2.016. Od tih 2.016 slučajeva 395 su slučajevi za koje se zna da su osobe poginule ali se ne zna mjesto pogibije i nisu dostupni posmrtni ostaci, za ostale osobe se nema potvrda o tome da su poginule, niti se zna gdje su njihove lokacije. Dakle, pred nama je, iza nas je dobro obavljen posao, tko god ga je radio i uz čiju god pomoć. To je rezultat koji se nije bilježio u ratovima do ovoga u međunarodnim okvirima, tako visok postotak pronalaženja nestalih lica. Ali ovo što je ostalo zavređuje svaku pažnju, svakog od nas, tko tko ima mogućnost da tome doprinese, da to ne ometa i da tome ne stoji iz bilo kojih razloga kao prepreka na putu. S obzirom na to da se oko ovoga oko pitanja nestalih mogu manifestirati tri pristupa. Prvi i temeljni kako je to definirano međunarodnim zakonima kad je po srijedi potraga za nestalim, njihovo iznalaženje, njihovo identificiranje i njihovo pokapanje jeste humanitarna dimenzija. I ta humanitarna dimenzija je u fokusu svih međunarodnih akata uključujući i one koji su nastali u vrijeme prošle godine, u vrijeme Berlinskoga procesa na sastancima u Londonu i na nekim sastancima koji su održavani na prostoru bivše Jugoslavije da li je riječ, gospodin Sučić će me ispraviti, o Podgorici i o Sarajevu, Zagrebu i različitim mjestima gdje su održavani sastanci predstavnika nadležnih tijela država slijednica bivše Jugoslavije na čijim prostorima su vođeni ratovi, na čijim prostorima se vodi potraga za nestalima. Ono što bi samo htio, ovo sve govorim zbog toga što se ponekad u našoj javnosti stječe dojam kako ništa nije urađeno u pogledu nestalih, a urađeno je mnogo. I ponovit ću još jednom, svi oni koji su tome doprinijeli treba ih smatrati ljudima koji su za potrebe mira, za potrebe najboljih osjećaja obitelji koje traže svoje nestale, društava koje traže svoje nestale, vojski koje traže svoje ratne drugove koji su nestali, obitelji koje traže stradale civile, to je za svaku pohvalu. Nije za malodušje, nije za iskazivanje nepovjerenja kao što smo mogli čuti kod ovih ljudi, ali ima potrebe da se ta brojka poveća. Ovih 400 i nešto ili 395 ovisno o tome koje, čije i kakve podatke gledamo, dakle za koje se zna da su stradali da su mrtvi treba što je moguće prije i na što je moguće lakši način doći do mjesta gdje su stradali i pogotovo do mjesta, ako je to različito od mjesta stradanja gdje su njihovi ostaci. I tome treba posvetiti adekvatnu pažnju. Ako se tome posvetimo sa humanitarnog aspekta olakšat ćemo traženje. Drugi aspekt koji je važan za pronalaženje nestalih jeste nesmetana komemorativna praksa. I to trebaju obitelji, to trebaju jedinice kojima su pripadali ljudi ukoliko su bili vojna lica, to trebaju zemlje koji se sjećaju svojih vojnika, svojih stradalnika imati kao autonomno pravo i nesmetano komemorirati sjećati se njihovog stradanja. I to je neupitno, to nije nešto što je nužno pokriveno ovim zakonom, ali jeste nešto što je u tradiciji, najboljoj tradiciji zemalja. E sad treći momenat koji opterećuje cijelu priču, a od kojih se dio tonova mogao čuti i u današnjoj raspravi jeste politička dimenzija koja se, htjeli mi to ili ne htjeli, nužno isprepliće sa humanitarnom i sa komemorativnom. Ali ako se previše ističu i ako je ona prva u fokusu onda to postaje problem, onda to postaje zapreka. I ukoliko stvorimo pretpostavke da politička pitanja rješavamo negdje na nekoj drugoj razini, na nekim drugim aspektima koji to zaslužuju, onda će se sasvim sigurno stvoriti pretpostavke za to da i preostali broj bude manji nego što je sada. Reći ću sad nešto o percepciji. Ovdje je jedan o kolega pitao da li su tu obuhvaćeni svi nestali na području RH u brojci koju je iznio ministar, nisu. Nisu ni mogli po ovom kriteriju biti obuhvaćeni jer je bilo ljudi koji u ratnim okolnostima nisu regulirali svoje državljanstvo ili su na području RH živjeli kao državljani neke druge republike oni su imali prebivalište, imaju obitelj, imaju djecu, mnogo je takvih, ne mnogo nije više nego drugih, ali to je nešto što je slabost ovoga prijedloga zakona. Dakle, on se ne može odnositi samo na državljane on se mora odnositi i na one koji nisu državljani ili koji u tom trenutku nisu mogli regulirati svoj državljanski status. To ne vrijedi samo za Hrvatsku, to vrijedi i za BiH i u BiH ćemo naći ljude koji nisu bili državljani BiH, a koji su stradali tamo, nestali su u ratnom vihoru, bilo kao vojnici, bilo kao civili. I zato međunarodna tijela inzistiraju da razmjenjujemo podatke, da imamo zajedničku bazu podataka. Zbog toga što se može dogoditi da ti ljudi koje tražimo nisu na našem području, nego su na području druge države iz ovog ili onog razloga, bilo zato što ih je ratni vihor odnio tamo, bilo zato što je bilo premještanja, mi to svi znamo i unutar zemalja i između zemalja. Nadamo se da tako nečega značajnoga nije bilo u odnosima koja danas dominira, a to je pitanje odnosa između Hrvatske i Srbije i to je tema koje se, koliko ja znam, Ministarstvo branitelja i ostale nadležne institucije ozbiljno posvećuju. I kad već neki ovdje prozivaju Klub SDSS-a i Klub SDDS-a je tome posvećen, ali o tome ne govorimo javno. I ovo što sam sad rekao je sve što o tome želim reći i sve što o tome moguć reći, jer nam je stalo da se to pitanje u što je moguće većem broju zatvori. Želim još nešto reći, u ovim brojkama koje se iznosi, osim što se prešućuje činjenica koliko je napravljeno, rijetko se kada spominju žrtve srpske nacionalnosti, nestali srpske nacionalnosti. A njih je među ovih 1900 ili ovih 2016. skoro 50%. Tako je ostalo. Na početku ih nije bilo toliko, ali tako je ostalo kako se je rješavalo. I ovaj zakon, treba voditi računa o tome, da nitko ne bude diskriminiran, bez obzira na državljanstvo, bez obzira na etičku pripadnost, kao što kaže njegov članak 3. I u javnim obavještavanjima i u javnom oglašavanju oko toga, za mene su bila dirljiva neka iskustva, koja sam čuo od predstavnika vlasti i njihovoga prvoga susreta te vrste, s obzirom na komunikaciju, koje posljednjih tjedana i mjeseci vodimo, kad su u pitanju poginuli i nestali. To kod mene stvara i dodatno učvršćuje moralni osjećaj o tome, da nestali nemaju etničke pripadnosti, da poginuli nemaju etničke pripadnosti i da za mene, kao predstavnika Srba, nestali Hrvati, poginuli Hrvati su jednako relevantni i jednako …/Govornik se ne razumije./… obavezni kao i nestali Srbi i poginuli Srbi, samo trebamo stvoriti takvu atmosferu. Što se tiče dogovori koji su postignuti na najvišem nivou i tijela koja su formirana na nivou predsjednika država Hrvatske i Srbije, bez obzira na do sada skromne rezultate i onoga što je učinila vlada, premda svemu onome što znamo, mogućnosti da se postigne i naprave više su mnogo veće od onoga što se ovog trenutka čini li zna, samo trebamo stvoriti pretpostavke za to. Što se samog zakona, tiče, za to. Što se samog zakona, tiče, onaj dio koji definira nestale osobe da bismo ga mi mogli podržati trebao biti proširen tako da obuhvati, ne samo državljane, nego i one koji u tom trenutku nisu bili državljani ili nisu reguliraju hrvatsko državljanstvo, ali su živjeli na području RH ili su u ratnim okolnostima se zatekli na području RH. U tom smislu je čini mi se iznimno važno, da su podaci, koji postoje između i razlike koje postoje u pogledu broja između RH i Republike Srbije pokušaju usuglasiti, da se način evidentiranja, također pokušava usuglasiti. To su dvije ključne stvari, koje sam ja u mojom razgovorima uspio shvatiti kao problem. Isto to vrijedi i za čl. 1. stavak 2 kada je u pitanju vremensko razdoblje. Dakle, postoje neki zakoni, kao što je Zakon odgovornosti RH za štetu uzrokovanu od strane pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga za vrijeme Domovinskog rata, zakon donesen 2003. a odnosi a odnosi se na razdoblje od 17. kolovoza do '90. do 30. kolovoza '96. Ovaj zakon, kako je predložen odnosi se na razdoblje od '91.-'95. Dakle, zakon bi morao biti u nekom smislu kolacioniran sa odredbama drugoga zakona. Isto tako, članak 4. stavak 5 definicija člana obitelji bi trebala biti nešto šira u skladu sa Direktivom 2004/38 Europskoga parlamenta i europskoga Vijeća koji u članku 2. nabraja tko je član obitelji, bračni drug, partner s kojim građanin Unije ima registriranu istospolnu zajednicu, na temelju zakonodavstva država članice, izravni potomci koji nisu navršili 21 g. itd. Gordan (HDZ)** Hvala vam. Idemo dalje, sada je na redu Klub zastupnika SDP-a poštovani kolega Predrag Matić. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Rat koji je bio na području naše države '90. godina, ostavio je stravične posljedice. Imali smo velike ljudske gubitke, imali smo ogromnu materijalnu štetu, nanesena je velika šteta kulturnim dobrima. Međutim, kada je rat završio, ostale su dvije bitne posljedice, koje i dan danas moramo rješavati, a to su pitanje nestalih osoba u Domovinskom ratu i pitanje ratnih zločina. Otkrivanje nestalih osoba počiva na 2 stvari, jedna je tehnologija, tehnika koja nam pomaže u istraživanju grobišta, a druga je informacija ili dojava. Nakon gotovo 30 g. tehnika više nema mogućnosti velike, ostaje nam samo dojava, ostaje nam suradnja. I zbog toga rezultati u posljednje 3 g. jednostavno su nula ili da ne griješim dušu, 2 nestale osobe su pronađene. Da nije donio Vučić one 3 što su već pronađene prije 10 godina, eto, mogli bi reći 5. Ovo je danas ovdje prilika da spomenemo jednog čovjeka koji je sinonim potrage za nastalima i i istraživanja masovnih grobnica, razmjena tijekom Domovinskog rata, a to je Ivan Grujić, poznatiji je u Hrvatskoj kao pukovnik Grujić i to ne kao pukovnik UDBA-e kako kaže biskup Bogović, nego pukovnik Hrvatske vojske Ivan Grujić. Za vrijeme njegovog mandata, riješena je sudbina 4115 nestalih osoba. Sudjelovao je u nebrojenom broju razmjena. Dao je svoj doprinos nevjerojatno međutim, 2016. kada je došla HDZ-ova vlast, kako su mu zahvalili? Iako se on bavio s tom problematikom 20 g. zahvalili su mu na taj način, da je jednostavno otjeran kao pas i za njega nije bilo u Uredu predsjednice niti zahvale niti bilokakvog odlikovanja, ali je zato se sastajala s Vučićem i najavljivala velike rezultate u potrazi za nestalim osobama iz koje vidimo, da apsolutno nema ništa. Pukovnik Ivan Grujić, pronašao je, naravno i njegov tim, gotovo 84% nestalih osoba u Domovinskom ratu. To je fantastičan i nevjerojatan iznos i cifra u svjetskim razmjerima. Ovdje je više puta istaknuto kod govornika i bit će ponovno, sigurno, spomenuto, ključ rješenja je u Srbiji. Nešto je u BiH, ali najveći ključ rješenja je u Srbiji. Da bi se postigao takav rezultat, treba surađivati. Ključna riječ je opet surađivati, a surađivati mogu samo oni koji imaju jake živce, veliko strpljenje, dobru volju, neviđenu upornost, pa rekao bih čak i jak želudac. Međutim, što mi imamo danas. Imamo nesposobnost, aroganciju i neznanje i zato je ta brojka 2. Sjetimo se samo slučaja od prije nekih godinu dana kada je g. Veljko Odalović, dakle službena osoba sa strane Republike Srbije u RH izvrijeđan na pasja kola i što čovjek može učiniti ako ima imalo dostojanstva? Digne se, ustane i ode sa tog sastanka. Fantastičan uspjeh za onoga tko ga je izvrijeđao, nevjerojatan fijasko za one koji se traže za obitelji onih koji traže. HDZ je i ovdje uspio iz humanitarnog pitanja napraviti političko pitanje, udruge iz Domovinskog rata koje su i meni, a još više pukovniku Grujiću pile krv na slamku i rekao bih čak i s pravom, jer potraga za nestalima ne trpi nikakve izgovore zašto ljudi nisu pronađeni, međutim, interesantno je da u posljednje 3 godine tako nečega nema. Pronađene su dvije osobe. Da li je možda zbog toga što je u Vukovaru otvoren ured pa su zaposlene neke osobe i na taj način su amortizirani oni koji bi mogli dizati frku, kako mi kažemo u žargonu? Što smo mi učinili za vrijeme našeg mandata? To dobro znaju i naše kolege koje ovdje sjede u Saboru. Povezali smo brojke. Do sada, do 2012. godine, Hrvatska je tražila 900 onih i 600 onih. Mi smo to zbrojili i hvala Bogu, više se ta brojka ne može razdvojiti jer se traži 1491 nestali hrvatski državljanin. Sada se još pridodalo i 412 osobe koje su umrle i za koje se ne zna mjesto pokopa. Imali smo međunacionalne tribine uz potporu Katoličke i Pravoslavne Crkve, samog vrha Crkve. Dali su rezultati bili spektakularni? Nisu. Ali smo na tim tribinama shvatili da svaka majka jednako plaće. A to je ključ prema rješenju sudbine nestalih. Ne možeš tražiti jedne, a da ne tražiš druge. A što se sada radi? Sada Vlada ne traži više žrtve iz Domovinskog rata, jednostavno su to marginalizirali i stavili na stranu i skladu s tim da je to političko pitanje, sad se najednom masovno istražuju, ekshumiraju žrtve iz II. Svj. rata, i to nećete vjerovati, mahom ustaše. Nema nitko, naravno ništa ni protiv toga, nitko normalan nema ništa protiv toga, ali je interesantno. Nekoliko riječi i o samom zakonu. Dakle, kad se nema rezultata, onda u prilike Vlada radi povjerenstva, a ministarstva izmišljaju neke nove zakone da bi se prikrilo da se ništa ne radi, da evo, dolaze oni i u Sabor i donose neke nove zakone. Pogledao sam temeljno taj zakon i moram se pozvati na jednu činjenicu, dakle, to je specijalitet HDZ-a. U svakom zakonu vi vraćate nekakvo dostojanstvo. Te o Zakonu o braniteljima, vraća se dostojanstvo, kao branitelji nisu do tada imali dostojanstvo, u Zakonu o obrani vraća se dostojanstvo vojnicima, kao do tada ga nisu imali, u Zakonu o poljoprivredi, kad se govori o krumpirima za kuhanje i pečenje, i njima se vraća dostojanstvo, a dostojanstvo je po definiciji čast i dar čovjeka samom sebi. Dakle, dostojanstvo niti ti tko može dati niti ti ga tko može oduzeti. Evo, nešto je govorio kolega Pupovac o tome, ja bih isto tako rekao nekoliko riječi. U čl. 2 govori se o pripadnicima Oružanih snaga, mislio sam Oružane snage, sve Oružane snage koje su sudjelovale u ratu, ali ne, samo hrvatski državljani. U čl. 4 st. 2 pod a i b. Stranci, pa mislim stranci su bili i ovi što su nas napadali, ali ne, samo s hrvatskim državljanstvom, ovi nisu uspjeli to riješiti. Ministar je rekao da damo prijedloge za drugo čitanje. Pa evo, dajemo prijedloge, stavite, ako je taj zakon sveobuhvatan, mi moramo pronaći i vojnike neprijateljske strane, to su oni pripadnici bivše JNA, srpski dragovoljci koji su došli iz Srbije, pa i njih moramo pronaći. Bilo bi lijepo da i to stavimo u zakon. Na taj način možemo izvršiti i dodatni pritisak, pod navodnicima pritisak na drugu stranu, kako bi ljudi shvatili da smo mi nakon 30 godina od rata, rat završili i da je pitanje nestalih osoba humanitarno pitanje i da je vrlo važno riješiti sudbine svih nestalih. Ali, opet, koliko je to važno predlagatelju zakona. Sve nam trpate po hitnoj proceduri, a ovo, ima tu i neka će biti obrazloženja zašto ide u dva čitanja, a i kad bude to drugo čitanje, kaže, pravilnici će se donijeti 6 mjeseci u roku od donošenja zakona. Što znači ovaj zakon, koliko je bitan i koliko je hitan i koliko je važan, neće stupiti na snagu prije Božića, a najvjerojatnije, bilo bi zgodno s 1.1.2020. godine. Međutim, za kraj, SDP će podržati ovaj zakon zbog osjećaja poštovanja prema nestalima i njihovim obiteljima. Hvala vam lijepo. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala i vama. Nastavljamo s raspravama u ime kluba zastupnika. Sljedeći je kolega Josip Đakić ispred Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite g. Đakić.

Ovo je stvaranje sveobuhvatnog pravnoga temelja, jedinstvenog propisa zakona koji će regulirati pitanja vezana uz prava nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa, kao i članove njihovih obitelji, potrebno je iz više razloga donijeti ovaj zakon. Prije svega, pravo obitelji da saznaju sudbinu svojih članova nestalih u Domovinskom ratu temeljeno je ljudsko pravo regulirano i zaštićeno nizom međunarodnih instrumenata iz područja ljudskih prava iz međunarodnog humanitarnog prava. Ovaj zakon uređuje proces postupka aktivnosti i nadležnosti u procesu traženja nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu. Zakon će doprinijeti prednosti država u rješavanju slučajeva prisilnih nestanaka. Zakon će onemogućiti relativiziranje i manipuliranje podacima o nestalim osobama i povijesnim činjenicama a istovremeno stvara okvir za suradnju u području prava nestalih i smrtno stradalih osoba i njihovih obitelji te unaprjeđivanje odnosa sa državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije. Zakon će također doprinijeti i nastojanjima da se s udrugama građana koje su do sada djelovale kao korektiv, razvije partnerstvo u području zaštite prava nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu i članova njihovih obitelji. Zakon će u konačnici omogućiti stvaranje i vođenje evidencije o nestalim osobama o utvrđenim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica i svim identificiranim žrtvama. Kada govorimo o pravima, treba naglasiti da se ovim zakonom reguliraju nematerijalna prava, pravo da obitelji saznaju sudbinu svojih nestalih članova dok su materijalna prava članova obitelji nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu regulirana Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. U tekstu ovoga predloženoga zakona su i određene nejasnoće i nedorečenosti koje treba ispraviti primjerice prijedlog zakona na različitim mjestima navodi se pojam ministarstvo a da nije objašnjeno na koje se središnje tijelo državne uprave misli. Mi znamo da je to Ministarstvo hrvatskih branitelja no treba to precizirano i napisati. Pojam se pojavljuje u odredbama u kojima se regulira zaštita prava osoba nestalih u Domovinskom ratu i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa te članova njihovih obitelji u članku 7. stavak 2. i odredbama kojima se uređuje pokretanja postupaka traženja osobe nestale u Domovinskom ratu. Pojam ministarstvo objašnjeno je tek u članku 11. kao središnje tijelo državne uprave nadležno za hrvatske branitelje. Kako bi se izbjegla mogućnost zabune pogrešnog tumačenja ili bilokoje druge nejasnoće o tome koje je središnje tijelo državne uprave nadležno za postupanje postupanje uređeno navedenim činjenicama, potrebno je objašnjenje pojma ministarstva navesti u članku 4. u kojem se utvrđuje značenje pojedinih pojmova u smislu ovoga zakona. Nadalje, odredbama članka 12. je nedorečeno, naime u odredbi nedostaju riječi kojima bi se nedvojbeno utvrdilo o čemu ministarstvo izdaje potvrdu vezano uz evidenciju osoba nestalih iz Domovinskog rata, osim toga članak 12. treba nadopuniti nadopuniti odgovarajućom riječju na način da se ispred riječi evidenciju treba staviti u odgovarajućem padežu. I konačno, primjedba na odredbu članka 15. prijedloga zakona uređuje se da je svaka fizička osoba dužna pružiti ministarstvu sve informacije i dokumentacije kojima raspolaže za rješavanje slučajeva osoba nestalih u Domovinskom ratu i smrtno stradalih osoba iz Domovinskog rata za koje nije poznato mjesto ukopa. Uzimajući u obzir ovlaštenje ministarstva iz članka 14. kao i odredbe članka 16., članak 15. bi trebao nadopuniti novim stavkom koji bi glasio svaka fizička osoba koja pruži vjerodostojno podatke i dokumentaciju o mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica, bit će nagrađena prema pravilniku koje uređuje Ministarstvo hrvatskih branitelja. Naime, sukladno odredbama članka 14. Ministarstvo hrvatskih branitelja ovlašteno je zahtijevati od središnjih tijela državne uprave, organizacija, ustanova i dr. pravnih osoba poduzimanje aktivnosti iz njihovih nadležnosti i navedena tijela obavezna su postupiti po tom zahtjevu a zakon propisuje i novčane kazne kako za tijela tako i za čelnike ukoliko ne postupe prema zahtjevu Ministarstva hrvatskih branitelja. Isto tako, sukladno odredbama članka 16., ministarstvo obrađuje prikupljene podatke, saznanja i građu o osobama nestalim u Domovinskom ratu i smrtno stradalim osobama u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa i mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica te temeljem toga provodi aktivnosti terenskih izvida i istraživanja kao i drugih aktivnosti iz svoje nadležnosti. U tom smislu Ministarstvo hrvatskih branitelja ne može se smatrati korisnikom informacija podataka koje posjeduju druga središnja tijela državne uprave već ministarstvo samostalno prikuplja i obrađuje podatke, saznanja i građu zbog čega je potrebno omogućiti Ministarstvo hrvatskih branitelja da putem instituta nagrade osigura veću učinkovitost u pronalaženju masovnih i pojedinačnih grobnica, potrebno je još jednom naglasiti da RH još uvijek traga za 1903 osobe i da njihove obitelji još uvijek ne znaju gdje su njihovi najmiliji i što se s njima dogodilo. Donošenjem ovog zakona stavljamo se u poziciju jednaku koju već ima i Republika Srbija Zakonom o migracijama kojim je definirala i sprječava nam puta korištenje korištenje podataka no i BiH koja je to pravo uredila svojim Zakonom o nestalim osobama, vjerujem da ovim zakonom ćemo napraviti jedan novi korak u pronalaženju što više naših nestalih osoba bez obzira koje nacionalnosti i pripadnosti kojoj vojsci na području RH. Vjerujemo da sve institucije shvaćaju značaj ovoga zakona koji se donosi kao i one odredbe koje su prekršajne kako ih ne bi mogli doživjeti da budu primijenjene na njima zbog nesuradnje, neodgovornosti. Možemo samo konstatirati kao Klub zastupnika HDZ-a da je ministarstvo u sadašnjem sastavu učinilo znatne korake u modernizaciji i napretku i načinu pronalaženju osoba no postoje stvari koje moramo naglasiti i reći da se posebni kriteriji i pravila u predpristupnim pregovorima Republike Srbije za ulazak u EU koje je hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova postavili, EU komisija potvrdila, na prvom mjestu nalaze baš nestale osobe i kada bi se to poštivalo, mislim da ključ rješenja ipak postoji u ministarstvima i tijelima Republike Srbije koje imaju evidenciju o masovnim masovnim grobnicama ili pojedinačnim stratištima hrvatskih vojnika, zarobljenika ili policajaca koji su skončali negdje na prostoru Republike Srbije. To bi puno značilo i omogućilo, a vjerujem tako i otvorilo i nove mogućnosti da se i u RH otkriju svi oni koje se vode kao nestali, a bili su pripadnici agresorske vojske ili dragovoljaca koji su došli na tlo RH. Vjerujemo da svi skupa moramo gledati sa ljudskim očima, sa humanitarnim pravom i sa izgledom da svaka obitelj ili svaka žrtva ima pravo na dostojanstvenu sahranu, pa tako i ovaj zakon koji ide u tom cilju. Vjerujem da će biti donesen jednoglasno u ovom domu, kako bi bio funkcionalan i kako bi doprinio daljnjem razvoju situacije o nestanku osoba u Domovinskom ratu. Vjerujemo da svi dobronamjerni razumiju što ovaj zakon znači, kao i sve institucije koje će biti obuhvaćene u zajedničkoj suradnji i danas one jesu kroz Vladino povjerenstvo, na kojem čelu je i pomoćnik koji je danas tu s nama, kao i ministar i državni tajnik koji zajednički u ministarstvu rade na problemu nestalih osoba, vjerujemo i dobro je da u narednom izlaganju se prezentira zapravo, bez obzira što netko smatra da brojimo krvna zrnca, no međutim i sam kolega Pupovac je rekao da je dobro naglasiti i reći jasno i glasno, koliko je to hrvatskih vojnika, policajaca, civila, koliko je pripadnika JNA ili pripadnika paravojnih postrojbi koje su stradali u RH. Zašto to ne bi znali? Ja stvarno ne znam, nije to nikakvo prebrojavanje krvnih zrnaca nego to je istina s kojom se moramo suočiti i pronaći te osobe, dostojanstveno ih sahraniti bez obzira čije su nacionalnosti i čiji su pripadnici Vjerujemo da svaki normalan razumije ovu potrebu, pa i donošenje ovog zakona, ovo nije nikakva HDZ-ova manipulacija, nego stvarna potreba .../Govornik se ne razumije./...akta zakonskog koji će biti na dobrobit svih obitelji koji još uvijek tragaju za svojim nestalima. Mislim da je jasno da je i Udruga zatočenih i nestalih na čelu s gđom. Alvir koja je sudjelovala u izradi ovoga zakona i potencirala kao i datum koji je definiran u ovom zakonu, o danu nestalih i zatočenih osoba u RH jedna od stvari koja je točno definirana u ovom zakonu, i evo, zahvaljujem svima koji su doprinijeli izradi ovog zakona. Klub HDZ-a bezrezervno će podržati ovog zakona. Hvala lijepo. Hvala i vama. Nastavljamo s raspravama u ime kluba zastupnika. Sljedeći je kolega Goran Beus, ispred Kluba zastupa GLAS i HSU. Izvolite kolega. Poštovani g. potpredsjedniče, predstavnici ministarstva i Vlade, kolegice i kolege. Jedna od najgorih trauma koje nastaju kao posljedica rata je neriješena sudbina nestalih osoba. Traume se zapravo prenose na one koji za njima ostaju. Koji ih traže. Kao što već netko reče, citirajući nekoga tko je izgubio najmilijeg, ali ga nikad nije mogao naći, to je za bliske srodnike i prijatelje nikad završena priča. Nemogućnost da se na konkretnome mjestu oda počast i iskaže pijetet, položi cvijeće, onaj tko vjeruje pomoli se, ili se zamislimo u meditaciji nad sudbinom nas samih koji smo ostali na životu, strašna, strašan je teret i ne daj Bože nikome da bezuspješno traži nekoga najbližega. Tvrdnja koju nalazimo u tekstu prijedloga Zakona o osobama nestalih u Domovinskom ratu, odzvanja zlokobno. Na neki način porazna je. A kaže, citiram, u RH nema jedinstvenoga zakona koji regulira nematerijalna prava osoba nestalih u Domovinskom ratu i njihovih obitelji da saznaju sudbinu svojih nestalih članova te postupak traženja osoba nestalih u Domovinskom ratu i smrtno stradalih osoba za koje nije poznato mjesto ukopa. Ovo je tvrdnja koja se izriče 24 godine od okončanja Domovinskog rata ili ako gledamo u širemu smislu, zbog dostupnosti podataka, nešto malo manje nakon završetka mirne reintegracije hrvatskoga Podunavlja. Postavlja se pitanje koliko smo svjesni, savjesni i moralni, ako 20 i više godina nismo osjetili potrebu da zakonskim odredbama, neovisno da li se radi o posebnom zakonu ili drugim zakonima, utvrdimo okvir u kojemu se definiraju prava prije svega onih koji traže svoje najmilije, a koji se vode kao nestali. Ono što nas na neki način pogađa je i ta diskrepancija u brojevima. Čuli smo danas da međunarodni Crveni križ govori o otprilike 1621 nestaloj osobi one osobe za koje se pouzdano znade iz svjedočanstava svjedoka da su smrtno stradale, ali im se ne zna mjesto ukopa posmrtnih ostataka. Dakle Crveni križ govori o 1621 osobi, nacionalna evidencija nestalih osoba o oko 1700 osoba a ministarstvo u prijedlogu ovoga zakona rabi brojku od 1491. Nije nam jasno otkud ta razlika u brojevima jer su ove stvari vrlo egzaktne, vezuju se uz konkretne sudbine i uz konkretna imena. Primjedba koja se odnosi na ovaj zakon, ima ih više. Izreći ću ih, ali jedna od njih je da zakon se ograničava samo isključivo na državljane RH. To nije dobro i mislimo da je besmisleno, bespotrebno jer ako se stavi općenita definicija da se odnosi na sve osobe nestalne na teritoriju RH, to neće dramatično promijeniti situaciju ali može zakonskim okvirom obuhvatiti i one ljude koji su se zatekli u RH i koji su naprosto nestali. Oni mogu biti u nadležnosti prije svega svojih matičnih država ali RH mora imati dužnost da u svim tim slučajevima aktivno sudjeluje, da jednako briguje o njima kao da se radi o vlastitim državljanima jer su nestali na njenom području. Konzekvence rezultata pronalaska takvih osoba naravno regulirat će i ispunjavati vjerojatno matične zemlje i to neće biti velio opterećenje za nas ali nema nikakve potrebe da i njih ispuštamo iz ovoga kruga jer teoretski se moglo dogoditi i da je netko tko nema državljanstvo, boravio na području RH u vrijeme ratnih događanja i naprosto je nestao. Ne vidim razloga zašto ne bismo tu vrstu pijeteta i prema njima pokrenuli. Nadalje, teško je nakon 20 i više godina vjerovati u višu razinu uspješnosti u pronalasku nestalih osoba kao što netko reče, već zbog protoka vremena, zbog toga što su materijalni dokazi iščezli, nestali ili su na neki način manje dostupni, između ostaloga i zbog toga što su možda vinovnici, sudionici, svjedoci mnogi od njih više nisu ni živi. U tome smislu jasno nam je da u ovoj fazi razina uspješnosti ne može biti ista kao neposredno nakon što je osoba prijavljena da je nestala. Ali isto tako vraćajući se na onu prvotnu tezu koju smo vidjeli u prijedlogu ovoga zakona da nismo do sada imali zakon, mi možemo biti zadovoljni činjenicom da je do 2016. g. pronađena odnosno definirana sudbina više od 4000 nestalih osoba i da smo u tome smislu imali vrlo visoku razinu uspješnosti. Zašto se u posljednje 3 g. bilježe iznimno mršavi rezultati treba odgovoriti sam predlagatelj zakona, to je obveza i na neki način odgovornost same Vlade. Ovo nije i ne smije biti pitanje na kojemu će se političke stranke sukobljavati, ovo nije i ne smije biti pitanje na kojemu ćemo politizirati. Ovo je pitanje na kojemu se mora postići najviša razina konsenzusa jer je ovo ljudski, izrazito ljudski zakon u kojemu gledamo na sudbine nestalih neovisno tko im je bio otac, tko im je bio majka, na kojoj su strani bili, jesu li bili civili ili su bili naoružani, to je naprosto naša moralna obveza. Čak štoviše dakle, ne samo da ne smije biti sukoba i da se mora postići najviši mogući konsenzus jer od nas to traže ljudi kojih se to tiče. U tome smislu mi nismo za nove sukobe. U ime kluba GLAS-a i HSU-a upozoravam da nije dobro misliti da ćemo sukobima, s onima kod kojih je barem platno ako ne i škare, da ćemo polučiti bilokakve rezultate. Činjenica jest da je rješavanje sudbine nestalih osoba u Domovinskom ratu uključeno u kriterije u pregovorima Republike Srbije za pristupanje EU-u. To je To je vrlo važna stvar. na tome će se inzistirati ali oko toga ne treba raditi skandale nego treba proaktivnim pristupom i suradnjom pa ako hoćete, i pomaganjem omogućiti Republici Srbiji da ispuni taj kriterij jer to je u našem interesu. Zato više se zalažemo da sve ono što je dogovarano, ono što je utvrđeno kao obveza proaktivnim pristupom, stalnom komunikacijom, stalnim predlaganjem, inicijativom i naravno sudjelovanjem u onome što je njima važno, u pronalasku osoba koje oni traže, da se postigne atmosfera koja će se maknuti od dnevno političkih pitanja, od naše ili njihove potrebe da prije izbora ovih ili onih podignemo tenzije, da gledamo da li slučajno i čokoladice imaju krvnu grupu ili krvnu sliku i ostalih manje-više bedastih stvari. Dobro je što zakon otvara mogućnost da se više u postupak pronalaženja uključuju i nevladine organizacije. On mora osigurati okvir u kojemu će se pružiti i najviša razina zaštite ako hoćete, ako hoćete, podataka privatnosti osoba koje mogu pomoći uključujući i one koji mogu i žele posvjedočit i pomoći ali pod uvjetom da budu potpuno anonimni, moramo pronaći načina da se zahvaljujući tom pristupu omogući da bez straha neki koji su bili svjedoci ili koji znaju iz prve, druge ili treće ruke nešto što nam može pomoći također uključe i sudjeluju u ovome davanjem korisnih podataka. Definitivno je jasno da je ovo ozbiljno pitanje koje možda čak iziskuje i formiranje investigativnih timova tj. forenzika, to nije samo političko pitanje, to nije samo pitanje utvrđivanja kaznene odgovornosti. To je pitanje prije svega potrage onih koji su nestali i za koje znademo ili osnovano sumnjamo da je razlog njihovog nestanka bilo ratno djelovanje. U tome smislu mislim da bi u ministarstvu morao postojati doslovno investigativni tim koji će imati u svom sastavu sve ono što je komisija imala dok je njome rukovodio pukovnik Grujić sa vrlo visokom razinom uspješnosti. U ime Kluba GLAS-a i HSU-a najavljujem da ćemo podržati ovaj zakon u prvome čitanju, molimo da se otvore njegovi bokovi i širina kako bi bio što obuhvatniji i u tom smislu što korisniji i pozivamo da se oko ovih pitanja ne dijelimo nego da iskažemo najvišu razinu odgovornosti prema ovim problemima. Hvala lijepo. Hvala i vama, nastavljamo sa raspravom u ime kluba zastupnika, slijedeći je kolega Stjepan Ćuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a. Izvolite kolega Ćuraj. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege, vrlo kratko ne želim ponavljati sve ono što je izrečeno i što se nalazi u zakonu samo naravno želim dati potporu u ime kluba ovome zakonu. S obzirom na navedene brojke i samim time da u Hrvatskoj nema, do sada nije bilo jedinstvenog zakona koji regulira nematerijalna prava to treba istaknuti da se ovim zakonom ne reguliraju bilo kakva materijalna prava obitelji osoba nestalih, nego upravo se pokušava, s obzirom da cijeli postupak i aktivnosti u procesu traženja osobe zahtijevaju kako je i navedeno u prijedlogu interdisciplinarno, interdisciplinarni pristup i suradnju svih nadležnih tijela kako bi oni svi radili pod istim zakonom, do sada je to bilo najviše u upravi, nadležnost u Upravi za zatočene i nestale pri Ministarstvu branitelja. Tako da neću sad nabrajati sva ministarstva, mislim da je to dobar korak. Ono što mene ovdje čudi kad sam gledo ovaj materijal i osnove na kojima se pozivaju pa su to Rezolucije UN-a iz zamislite 1949. godine, pa neke '63., pa '86. i tek sada dolazimo možda do deklaracije o ulozi države u pitanju nestalih osoba iz 2014., a danas je 2019. godina dakle očigledno da neke stvari su bile moguće i puno prije. Zašto nisu, to sad možda više nije ni bitno, bitno je ono što će biti dalje. Ali evo mogu reći da više od pola od tih rezolucija na koje se pozivaju u ovom zakonu su više od pola stoljeća stara. Ono što je bitno i područja koja se uređuju ovi zakonom svakako neću sada ih sve nabrajati od prikupljanja prije svega i vođenja evidencije istraživanja, ekshumacija, u zakonu je čak bih to pitao doneseno da se ustanovljava 30.8. kao Danom sjećanja na nestale osobe iako rezolucijom odnosno odlukom UN-a je 30. kolovoz mi ga svake godine obilježavamo kao danom nestalih osoba, Međunarodni dan nestalih osoba. Mi jedan takav svjetski spomendan sad stavljamo malo u kontekst ovoga zakona, po meni ne znam koja je to točno svrha, treba ga navesti ali sad dal treba mijenjat to ime i stavljati posebno ne znam što time mi želimo možda malo pohrvatizirati taj međunarodni dan, a mislim da to nema potrebe ili već dati neki naš obol tome, mislim da se tu trebalo to navest i trebalo svakako reći da je to dan i da ga se i zakonski uvede iako on već drugim aktima je već, odlukama ove države priznat kao međunarodni dan u krajnjoj liniji potpisnici smo i članice UN-a. Ukupno je nestalih preko 2.500 ljudi, od toga mi govorimo danas konkretno ovdje za 1.903 neriješena slučaja iz Domovinskog rata. Koliko sam pročito u pripremama čak najstarija još uvijek osoba koja nije pronađena iz 1961., dakle ne govorimo o posljedicama Domovinskoga rata, nego općenito. Dakle, tu je jedan širi, širi kontekst i sad mene samo zanima zašto imamo sad u zadnje tri godine toliko slabi progres, gdje su tu problemi, da li možda ima ili postoji, ja nisam naišao u istraživanju određena nagrada koja će dovesti do pronalaska mjesta, da li se nudi ona, to bi volio čuti, bilo koja nagrada koja će dovesti do pronalaska grobnica masovnih, pojedinačnih, bilo kakvih odnosno do pronalaska nestale osobe iz ove evidencije. To je prvi, to je nešto što se radi u svijetu i za osobe koje su nestale i za osobe koju su tražene kao bjegunci, svejedno u kojem modelu. Dakle, to je jedan možda dodatni stimulans. Naravno i ja sam u kontaktu i pri jednom predsjedniku udruge nestalih osoba je upravo iz Osijeka koji još uvijek svog sina nije našao i oni uvijek imaju neke podatke da znaju nekoga ko je nešto, ali to se ništa ne procesuira. Naravno, ukoliko taj nestanak je ovisan o nekom ratnom zločinu onda ljudi vrlo malo izlaze s tim podacima, jer na njih ne vrijedi onaj zakon '90.-tih još što je pokojni predsjednik Tuđman donio o općem oprostu, jer je to posebno, posebno djelo ratnog zločina. I možda je tu neki problem, naravno jedan od većih zašto se ne nalazi više, zašto ne dolazimo s više informacija i na taj način trebamo gledati kako bi to pod pod navodnicima doskočili nekom, nekom čuvaju tajne, ne prokazivanju osoba koje su potencijalno ratni zločinci. I možda nije cilj toliko sad pronaći samog zločinca i ustanoviti uopće da je zločin počinjen, koliko je naći tu osobu ali idemo se prvo na prvi dio koncentrirati, ponuditi možda određene nagrade da svima koji donesu, pridonesu pronalasku bilokoje od ovih nestalih osoba jer dok je jedna osoba nestala, mi ćemo uvijek nažalost imati tu priču koju nikako nećemo moći zatvoriti tu knjigu a 1903 je taj broj a progres koji nam je zadnjih nekoliko godina alarm svih alarma i pitanje je što dalje da će se nešto dramatično dogoditi i to je mislim da smo svi toga jasni. Ja ne kažem da tu niti je kriv pomoćnik niti kriv je ministar niti je kriva Vlada, možda svatko ima svoj dio krivice, možda ne ali očigledno je da možemo bit svi zajedno krivi što se nije napravilo ništa više kako s jedne strane, tako druge, tu nema strana. Žrtva nema stranu, žrtva nema nacionalnost, nema boju, nema ništa. Ona je žrtva i svime su jednake. I s te strane uvijek je prvo pametno i dobro napraviti što možeš i počisti pred svojim vratima i onda nekog drugog upirat prstom i to ne smijemo zaboraviti. Zato kažem, konstruktivnih prijedloga ja ne znam jel postoji, ne postoji, ovaj zakon iziskuje dodatna sredstva, to sam rekao mislim da je dobro, naravno podržat ćemo i donošenje ovog zakona i sve što ćemo olakšati procedure, omogućiti svim akterima, svim dionicima potrebnim svim ministarstvima i državnim tijelima koji su uključeni na vezana na ta ministarstva od vanjskih poslova, pravosudna tijela, branitelja, obrane, svega, policije, da imamo lakši način, to da ali moramo biti jači i proaktivniji jer samo formalno pravno obrazloženje neće nam puno toga donijeti ako mi ne stavimo na neki dnevni red koji nije samo 38. ili kad su ovakvi zakoni na dnevnom redu nego je to nešto što se stalno, kontinuirano radi, ja vjerujem da se i radi ali i da se progovara i govori jer u javnosti on to bude kada je neki međudržavni sastanak pa se onda potakne pitanje nestalih, pa to netko prenese i onda opet 2 tj., 3 tj. ništa, mjesec dana pa se netko opet malo sjeti a u međuvremenu nemamo rezultate. Zato konkretan prijedlog evo s ove govornice je probati naći fond za nagradu koja će pridonijeti, za nagradu osobi koja pridonese nalasku bilokoje nestale osobe pa nek to bude dodatni motiv za one koji znaju o tome barem gdje su ti ljudi, neću reći sahranjeni jer mislim da to nije pravilan naziv, najčešće samo pokopani jer kad i zadnju žrtvu i zadnju osobu nestalo nađemo, onda možemo zatvoriti tu knjigu i možemo ići naprijed i kao društvo jer do onda nažalost, pa ne kažem da to treba tako bit će uvijek biti ta povijest koju treba u povijesti a ne živjeti u danas a te obitelji ne mogu zatvoriti tu knjigu i oni cijelo vrijeme proživljavaju tu povijest. Hvala. Slijedeći u ime Kluba zastupnika, Kluba nezavisnih zastupnika je kolega Tomislav Žagar, izvolite kolega Žagar. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Odmah u startu da kažem da će Klub nezavisnih zastupnika itekako podržati ovaj zakon. Naravno da nije sad pametovanje reći kako je ovaj zakon trebalo donesti prije zato smo svi koji smo politički odgovorni trebalo bi donesti puno prije i pročitat ću jedan dio koji mi se čini najvažniji u ovom djelu obrazloženja zakona, piše slijedeće. Budući da u RH nema zakona koji regulira nematerijalna prava osoba nestalih u Domovinskom ratu i njihovih obitelji da saznaju sudbinu svojih nestalih članova, pravna regulacija ovih pitanja jedinstvenim zakonom zaštiti će na jednom više stupnju temeljna prava nestalih osoba i njihovih obitelji. Ujedno pridonijet će očuvanju dostojanstva nestalih osoba u Domovinskom ratu, članova njihovih obitelji te očuvanju dostojanstva žrtava Domovinskog rata u cjelini. Ovo je svakako točno međutim ovdje bi trebalo dodatni da ovakav zakonski prijedlog će doprinijeti i dostojanstvu države RH, ovdje je pitanje dostojanstva države jer svi oni koji su nestali u Domovinskom ratu koji je temelj stvaranja ove države, zaslužuju da se o njima pobrine. I ono što je u RH konstantan problem a ovaj zakon to slikovito prikazuje, dakle postoje niz kako navodi se u zakonu, organizacija, ustanova u RH koja se bave pitanjem međutim ne postoji sustavni pristup i ovaj zakon želi napraviti sustavni pristup koji će omogućiti da se ovaj težak posao obavlja efikasnije i bolje. Dakle još jedanput naglašavam da ćemo podržati ovaj zakonski prijedlog ali dozvolite jednu primjedbu. Članak 42. navodi tko čini sve povjerenstvo, piše da ga čine ministarstva, središnje tijelo državne uprave nadležno za unutarnje poslove da ne čitam dalje. Čini mi se s obzirom da je 21. st. i da bi to itekako moglo pomoć u ovom poslu za koje je zakon i predviđen, da bi ovdje trebalo uključiti Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva jer u članku 37. kad govorimo o evidenciji, piše da će način vođenja sadržaja i ostalo .../Govornik se ne razumije./... i vođenja evidencija osoba nestalih u Domovinskom ratu i evidencije smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa, uređuje se pravilnikom kojeg donosi ministar hrvatskih branitelja. Uz dužno poštovanje i ministra hrvatskih branitelja i sva znanja i kompetencije koje ima, mislim da je u današnje vrijeme potrebno uključiti i središnji državni ured jer sve one mogućnosti koje nam pružaju danas Internet Internet općenito, u najširem smislu riječi koje može i društvene mreže mogu obuhvatiti su sigurno podaci koji onda mogu služiti obavještajnim institucijama da se te osobe onda lakše pronađu i da se ti podaci koji koji su i dostupni mogu onda evidentirati u ovakvoj evidenciji. Drugih značajnijih primjedbi na ovaj zakon nemamo i podržat ćemo ga u glasanju, hvala. Hvala i vama. Time smo završili sa rasprava u ime klubova zastupnika, sada krećemo sa pojedinačnom raspravom, prvi je kolega Miro Bulj, izvolite kolega Bulj. Hvala lijepa. Kolegice i kolege, radi se o vrlo bitnom zakonu i kao što sam rekao i u ime kluba vrlo bitan je naziv ovoga zakona. Ovaj zakon, mi smo predložili ministru i vama da, kad se radi o zakonu o 1903 nestale osobe, da se zakon nazove onim imenom koji će ukazati na stvarni, ono ono što je bilo i ono što je istina, a to je da ovaj zakon umjesto Zakon o nestalim u Domovinskom ratu se nazove Zakon o nestalim u velikosrpskoj agresiji, jer velikosrpska agresija je i uzrok i posljedica svih žrtava, bilo srpske nacionalnosti, hrvatske nacionalnosti, nebitno je. Velikosrpska agresija je uzrok i posljedica, a posljedice su nažalost, ovo što sada imamo. I znači mi govorimo ovdje o strašnim podacima, da RH još ima 193 osobe koje su nestale i to je, evo, od početka rata, 28 godina, znači da jednostavno smo svjedoci da u Beogradu postoje arhivi koje u službama, poglavito u KOS-u bivšem i oni popisi svih nestalih, međutim mi smo očekivali da će minimum onoga što će se učiniti sa strane, Srbija dostaviti ti ovdje, da će se dostaviti hrvatskoj strani ti naši nestali i mrtvi zbog njihovih obitelji. Međutim, koliko Vlada nije radila ništa, žalosna je činjenica da za žrtve, ponavljam, za žrtve u Sotinu, koje su pronađene, njihove obitelji, u Lovasu, u Ovčari, njihove obitelji, njihovim obiteljima za zaštitu njihovih prava i potraživanja, srpska državljanka plaća odvjetničke usluge, a država im ne plaća u Beogradu u sporovima na sudovima. To je toliko koliko je država napravila prema našim ljudima, koliko ih ponižava. Ja mislim da to ne smijemo dozvoliti kao država prema ljudima i prema obiteljima koji su dali svoje živote i trebamo tu biti puno, puno, jednostavno moramo za tih ljudi. Dodatno smo ponizili otvarajući 23. i 24. poglavlje jer jednostavno naš minimum uvjeta, već ako je dolazio ovdje predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, onda mu je trebalo reći nećemo otvoriti poglavlje 23. i četvrto jer jedini alat koji Hrvatska ima da bi došla do ovoga trenutno je da se blokira, dok to ne riješite nećete moći i naravno, odnos prema u Hrvatima u Srbiji kao nacionalne manjine jer imamo mi hrvatsku nacionalnu manjinu koja nema ista prava kao što ima srpska zajednica u nas, ja bih bio sretan da hrvatska nacionalna manjima ima približno u Srbiji prava kao što ima ovdje, znači bio bih presretan približno da ima. To je činjenica. Mi jedino što možemo, znači blokirati Srbiju u EU i otvaranje 23. i 24. poglavlja gdje je pravna jurisdikcija na cijelom području bivše bivše Jugoslavije. Mi ne možemo dozvoliti da branitelji ostanu na lovištu i da ih proganja srpska država, a na čelu te države je četnik koji je pozivao ljude srpske nacionalnosti da svoje ljude, da napadaju svoje susjede. Ja ću sad istaknuti vrlo značajnu ulogu, da ne bi ispalo da ljudi srpske nacionalnosti u Domovinskom ratu. Ja s tim ljudima živim, koji su bili u Domovinskom ratu, koji su časni ljudi, koji doprinose hrvatskom narodu, koji su politički Hrvati srpske nacionalnosti, ali djeluju u ovim zajednicama na najbolji mogući način i ja sam ponosan na ljude iz svoga mjesta i sve ljude koje poznajem srpske nacionalnosti koji su čak 9 tisuća ljudi srpske nacionalnosti bilo u postrojbama HV-a, HOS-a i policije. Znači ovo ja ne govorim o žrtvama niti želim dijeliti žrtve po krvnim zrncima, ali mi nemamo drugi alat trenutno, gospodo. Dokle ne ispune ovo minimum, a ne da nam Vučić se ruga odan i zavlači nas. Pa minimum pristojnosti od toga čovjeka je bio da ode na mjesto gdje je pozivao i huškao, da se ispriča Hrvatskoj. Tim ljudima, najprije tim ljudima srpske nacionalnosti, pa onda Hrvatima. Prema tome, smatram da blokada Srbije do trenutka dok ne ispuni taj dio, znači broj 1 svi nestali, popis svih nestalih. Drugo je da plate ratnu štetu jer uzrok i posljedica ovih žrtava je velikosrpska agresija. Ja znam da vi kao većina u Saboru imate poveznicu u Europskoj pučkoj stranci, da ste zajedno sa četnikom Vučićem u koaliciji i njegovoj stranci, ali ovdje ispred svega mora biti ljudi koji su dali svoje živote i njihove obitelji. Ja nisam protiv suradnje s nikim. Ali, mora biti minimum dostojanstva. Minimum. Ja znam da je i brigadir Sučić i vi svi u Ministarstvu branitelja radite, radite maksimum od sebe i dobru želju da se pronađu naši nestali, ali ne može se dozvoliti da ministrica vanjskih poslova ne sazove niti jednom povjerenstvo koje je imenovano od Vlade da prati Srbiju u 23. i 24. poglavlju. Koja je dužna predsjednicu republike obavijestiti, izvještavati jednom godišnje. Ona 2017. i 2018. niti jednom nije izvijestila. Pa to je minimum pristojnosti. Pa za čije istine radi ona? To što je ona bila malo Slobin savjetnica, a sad je ministrica g. Dačiću, da budemo jasni. Sad je ministrica vanjskih poslova. Pa ona moram raditi u interesu ovoga što je Vlada donijela odluku, Povjerenstva. U interesu pronalaska naših nestalih žrtava, a ne da Nataša Kandić, državljanka Republike Srbije, plaća odvjetnike našim obiteljima koji traže svoje pravo u Beogradu. A država ništa. šta su im bitnija lobiranja, da oni nešto budu u EU, ministrica naša, kod Vučića i njih? Pa mi moramo zaštiti, naši logoraši moraju sami, njihova svjedočenja nisu okupljena na jedno mjesto. Naši logoraši moraju sami tražiti svoja prava. Većina. Pa di je tu sustav? po, ponavljam, dijeliti, žrtve po krvnim zrncima, ali uzrok i to triba pisat u zakonu jel velikosrpska četnička agresija naglasit, jel hrvatski narod nije udarao ni prema Nišu, ni prema Beogradu, nego su oni klali nedaleko od Zagreba di je Vučić pozivao ljude da nikad neće, da granice velike Srbije, to je istina i to mu triba reći u licu, nećeš, nećeš razbojniče do onoga trenutka blokirat ćemo te, do onoga trenutka dok naša nacionalna manjina ne bude zaštićena, pa barem približno kolko je srpska u RH, a ne dio Vlade da iđe na četničke derneke kad je dan Oluje i da taj isti bude prije 10-tak dana uspoređuje našu operaciju Oluja, legitimnu operaciju, da uspoređuje sa Jesenovcem i ne znam s kojim koncentracijskim logorima iz drugog svjetskoga rata. Pa minimum pristojnosti prema ljudima koji su dali sve za ovu RH, za ljude koji su ostali iza njih. Ministrica vanjskih poslova ništa ne odradi, ja sam predlagao ovdje da naša djeca zbog budućnosti znaju za mirotvorca dr. Šrekera, da bude dan mirotvorca i dr. Šretera o kome bi Milorad Pupovac mogao mnogo pričati jel svjedočanstva govore da on zna o tome puno, mi bi riješili taj problem. Zbog čega se ne pronađe dr. Šreter? Zbog čega nije koalicija HDZ, HNS i SDSS podržala taj moj prijedlog, nego ste skinuli dr. Šretera koji je pozivao Srbe svojom braćom, koji nije tio domovinski rat, da bude s puškom, nego je tio da se hrvatska država odvoji na jedan pristojan način, civiliziran način, a ne kao što je tio četnik Vučić koji je nosio pivu ovdan za Šešeljom iza njegovih krvničkih napada na naše ljude. Pa minimalno, znam da ste vi branitelj, brigadir Vukić, Sučić, znam da ministar Medved ima, al moramo se izdigniti svi zajedno, pa recite to i ministrici i Andreju Plenkoviću, vrijeme je da zaštitimo te ljude i stanemo iza tih ljudi, pa bitniji su nam od Vučića i lobiranja Europske pučke stranke i koalicije s HDZ-om, to je minimum šta tribamo napravit za naše nestale, minimum, mi nemamo veće obaveze od te obaveze, pronaći naše nestale. Ali jedini alat koji imamo, trenutno jedini, to je da Srbiju prisilimo i blokiramo dok se to ne riješi, jedini. Hvala lijepo. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Na vaše izlaganje imamo 5 replika. Prvi je kolega Sladoljev, izvolite. Hvala g. potpredsjedniče. Poštovani kolega Bulj, kako komentirate i u svijetlu ovoga što ste govorili, diplomatski skandal od prošle godine kad je premijer, predsjednik Vučić primljen ovdje sa najvećim počastima, dakle, da naša diplomacija i predsjednica RH i premijer nisu od predsjednika Vučića tražili, dakle, podatke o našim nestalima, on je slavodobitno došao s nekim papirima, koliko imate informaciju da je on donio podatke o nestalima, dakle, ja mislim da je to prvorazredni diplomatski skandal, kao što je skandal kada HDZ-ovi zastupnici u Europarlamentu nisu tražili da se Tajani ispriča i smijeni sa skandaloznih izjava, dakle, mi imamo jednu diplomatsku podaničku politiku i prema Srbiji i prema EU. Miro (MOST)** Hvala lijepo. Pa minimum onoga što je trebalo kad, sjećam se kad su bila ona dokumentacija u uredu predsjednika, u uredu predsjednice, očekivali smo da je to popis naših nestalih. To su bile matične knjige iz područja Dvora na Uni iz toga područja ljudi srpske nacionalnosti koji su i naravno od toga područja, koji su otišli da bi se mogli opet vratit, da bi mogli imati matične knjige, a tada su navještavali veliki da će doć ovdje Vučić. Ma on se nije udostojio otić u hrvatsku Glinu da se ispriča jer je govorio tamo će bit srpska Glina i pozivao te ljude koji su napravili od njizi prije svega zločince, koljače i velike žrtve od srpskoga naroda na tom području. On se morao prije svega otić u srpsku Glinu ispričat srpskome narodu jel ih je huškao, a onda i hrvatskom narodu

Zahvaljujem. Dakle, danas nismo spomenuli Deklaraciju o ulozi i odgovornosti države u rješavanju pitanja osoba nestalih uslijed ratnih sukoba i kršenja ljudskih prava iz 2014. koju je RH zajedno sa zajedno sa Srbijom i sa BiH, te Crnom Gorom potpisala 2014.g. u Mostaru. I nju nisu potpuno inkorporirali u ovaj popis. Ima nekoliko bitnih točaka, jedan od njih je odlučnost da se u potpunosti podrže posvećenost poštovanju prava preživjelih uključujući i pravo obitelji uslijed oružanih sukoba. I točka 4, naše uvjeravanje da je suradnja među Vladama neophodna i da se podržava razmjena informacija što nerijetko predstavlja obvezujući uvjet za pokretanje efikasnih, pouzdanih i transparentnih procesa koji će omogućit pronalaženje i identifikaciju nestalih, te da takva suradnja treba bit zasnovana na odgovarajućim sporazumima koje ugrađuju i principe ove Deklaracije. Dakle, u tom smislu je poželjna bila i suradnja i ugrađivanje u sve ostale zakonske propise, to se ovdje nije učinilo…/Upadica: Hvala vam/…kako to tumačite? **Hajdaš Dončić, Siniša Niti imamo kakve sporazume, nit su sporazumi doneseni na temelju dobre suradnje. Mi jednostavno u onom trenutku imamo pritisak na Vladu, ja ne znam od koga, koja mora poslušnički kad im se naredi, primiti Vučića, ako reče ne znam tko Brisel, Paris koji naredi da mora doć Vučić u RH i da se ruga sa hrvatskim narodom, pa on se je rugao sa Pupovcem, čovjeka je nazivao Pupi, da sam ti rekao ne bi glasao za hrvatski Zakon o braniteljima, pa sam ti pušta, pa jesan, al to je dio današnje vlasti. Mi moramo sve učiniti da pronađeno do, da pronađemo do jedne žrtve i da je dostojanstveno pokopamo i da ti ljudi imaju di zapaliti svijeću. Ovdje su političke igre, interesi, lobiranje jel je očito Vučić današnjoj Vladi puno bitniji da izlobiraju neko mjesto za

znači, kako ova Vlada krši svoju važeću odluku i kako ministrica Pejčinović Burić ne saziva povjerenstvo koje bi trebalo sustavno pratiti Srbiju oko provođenja ovih mjerila iz Poglavlja To sve govori o odnosu ove Vlade i što došli ste nam danas ovdje, donijeli ste ovaj zakon kao nekakav piar, a ništa ne rješavate. U utorak je u Beogradu kolega Bačiću, koji razgovarate na telefon dok se govori o ovoj važnoj temi, trebalo biti prvo ročište za 16 obitelji žrtava iz Sotina, govorio je kolega Bulj o tome. Srpske civilne udruge im plaćaju odvjetnika. Što radite vi? Što radite vi iz Ministarstva branitelja i vi iz Ministarstva vanjskih poslova? Kršite odluku Vlade, to vi radite, može vas biti sram.

I zaista da jedno ministarstvo i Vlada ne poštiva odluku Vlade o ovakvom bitnom pitanju o provedbi Poglavlja Srbije 23 i 24. Što to znači? Da je država, evo obadva brigadira pitam i g. pomoćnika, da država RH dozvoljava da privatne osobe, fizičke, državljane Republike Srbije plaćaju našim obiteljima nestalih iz

Pa nije u Vukovaru prosvjed bio bez veze, on je bio miran, nije bio protiv nikoga, što se tilo onda naglasiti. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Slijedeća replika kolega Dobrović, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolega Bulj, evo čitajući ovaj zakon moram priznat da sam se iznenadio neopazivši da se igdje ističe u stvari pravi karakter i ishodište rata, dobro navodi se barem Domovinski rat, dakle, velikosrpska agresija odnosno politika srpska, agresorska je ta koja je inicirala sva ova zla. Kad to kažemo onda nipošto ne mislimo generalizirati odgovornost svih Srba, i sami ste više puta isticali da su Srbi u vašem kraju, da ste ih doživljavali kao braća, kao ljudi koji doživljavaju jednako teror, dakle, te velikosrpske politike, kao i svi mi ostali. Da li mislite da izostavljanje te činjenice pomaže rješavanju ovog problema? **Hajdaš Prvo što treba u zakonu promijenit je samo naziv. Znači, ovdje treba umjesto Domovinskog rata staviti srpska agresija jel jednostavno uzrok svih nestalih je srpska agresija i žrtava sa srpske strane i žrtava sa hrvatske strane i to triba naglasit i to triba naglašavat jel Domovinski rat nije inicirala hrvatska država, nego srpska država i to je bio srpsko četnička pobuna za granicama velike Srbije i naravno da je i meni čudno zašto nema određena sredstva financijska i to je čudno, al to će iz ministarstva objasnit, ali je sramotno da naše žrtve, obitelji žrtava moraju plaćati fizičke osobe iz Srbije, odvjetničke usluge, da hrvatska država ni to nije bila spremna učiniti za te ljude

Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Pa kolega Bulj, svaka politizacija i ovakav način rasprave o ovom prevažnom pitanju je suvišna. Ovo nestali ne zaslužuju, ni od vas, ni od vašeg kluba. Jasno je i nedvosmisleno da je Vlada RH i Ministarstvo vanjskih poslova u 7. mj. 2016.g. postavilo jasne kriterije i mjerila koje je predalo Europskoj komisiji i Europska komisija prihvatila. Među tim posebnim mjerilima i kriterijima prvo je mjerilo bilo problem nestalih i zatočenih, to pitanje je prevažno da ne bi bilo stavljeno u pregovore Srbije o pristupu EU. Stoga, drugo pitanje je odšteta stradalima na tom istom popisu, stoga ne možete reći da nije Vlada ništa učinila, nema zatvaranja Poglavlja 23, 24 dok se…/Upadica: Hvala/…posebna mjerila Miro (MOST)** Kolega Đakiću, bio sam na prosvjedu u Vukovaru, nije bio ispolitiziran ono što ste vi govorili, nije bio ispolitiziran, ja nisam išao ni protiv Vlade, nego sam išao čuti vapaj vukovarskih žrtava koje nisu imale gdje da kažu svoj problem. Silovani, klani, paljeni, ubijani na najmorbidniji način, dok ti isti silovatelji sad žive u Vukovaru, to su htjeli reći. Meni je žao što niste bili, volio bi da ste bili, nije bio ispolitiziran, bio je vapaj i poruka Vukovara. Poslušat te ljude, tribali ste doć, a ne slati da netko želi političke poruke tamo, otiđite, poslušajte te ljude,

Hvala lijepa potpredsjedniče HS, uvažene kolegice i kolege, znači, mi danas razgovaramo o nestalim osobama pokušavamo donijeti neki posebni zakon, ovdje ima malo i strastvenih govornika, ali u biti ovu stvar treba sagledavati hladne glave, analitički, objektivno, znanstveno i u biti ne treba izmišljat neku, recimo to tako, toplu vodu jer cijela ova problematika u stvari počiva na međunarodnome pravu. Znači, međunarodno pravo, posve je jasno još od 19. stoljeća imamo Hašku Ženevsku konvenciju, znači, kada se zarobe neprijateljski vojnici i njima se treba brinuti, treba se brinuti i o neprijateljskim, dakle, ranjenicima i treba čuvati i sve grobove. Znači, neovisno o tome tko se na kojoj strani borio, mi moramo jednostavno evidentirati sve grobove i odati im dužno poštovanje i dostojanstvo. Svaka osoba mora imati svoje ime i prezime i u stvari kad jednom rat završi, onda treba cijeloj stvari pristupati sa mirnodopskog stajališta. Nažalost mi imamo danas situaciju da u biti država kao da ne brine ni za svoje vlastite grobove, a kamoli za tuđe, imamo nasljeđe vrlo nezgodno još iz prošlih država gdje su apsolutno se o tome nije vodila nikakva briga, gdje su grobovi porušeni, čak ne znam i Austro-Ugarskih vojnika, Hrvata naravno koji su se borili u Austro-Ugarskoj vojsci, da sad ne spominjem strane vojske itd. tu mi se čini da se to stanje dešava zbog dva ključna elementa. Prvi ključni element je nesposobnost državne uprave. Znači, meni je doista teško razumjeti da mi niti u 29.g. nismo uspjeli pronaći 2000 osoba, doista mi je to teško razumjeti. To mi je teško razumjeti ne zbog nekakve moje privatne konstrukcije, nego jednostavno zato što sam se 15.g. bavio ratnim žrtvama kao znanstvenik i priznajem da je ponekad vrlo teško pronaći nestalu osobu, ali isto tako me iskustvo uči da je u pravilu to ipak moguće, u pravilu je to ipak moguće, samo treba biti sustavan, samo treba biti uporan i samo treba, dakle, koristit širok dijapazon metoda u potrazi za tima nestalima. Znači, s te strane čini mi se da možda same vlasti nisu dovoljno angažirane po pitanju traženja nestalih. A drugi razlog zbog kojeg mi se čini je taj da ustvari same vlasti opstruiraju potragu za nestalima jer iz razloga politizacije. Tu naravno glavni teret pada na agresorsku stranu, znači, na stranu Srbije, jer koliko sam shvatio iz svih dostupnih javnih podataka, oni u biti znaju gdje su ti grobovi, znaju gdje su ti grobovi, znaju gdje su te masovne grobnice, pa onda u biti bi trebalo postići to da oni jednostavno kažu svima gdje se ti grobovi nalaze i da se ti grobovi ekshumiraju i da se ljudi dostojno pokopaju. znači, dva kraka ove priče koja bi trebalo poboljšati i sasvam sam siguran da bi onda u tom slučaju bilo i rezultata. Ne može društvo, nažalost, ići naprijed dok se to pitanje ne riješi, dok se ne napravi nekakva katarza, dok obitelji ne saznaju gdje su grobovi njihovih najmilijih, jednostavno je jako teško zacijeliti stare rane. To nisu samo stare rane iz Domovinskog rata, tu je netko spomenuo, ja se tu slažem da smo mi općenito društvo u kojemu postoje nestale osobe. Imamo nestale osobe iz Drugog svjetskog rata, imamo nestale osobe nakon Drugog svjetskog rata, radi se doslovce o desetinama tisuća ljudi za koje se nikad nisu saznale na koji su način završili, a niti se ne pokušava saznati jer nekomu opet ponovno više odgovara da se to pitanje politizira. Evo recimo, Slovenci su evidentirali apsolutno sva grobišta iz Drugo svjetskog rata iako u većini tih grobišta nisu Slovenci. Oni su to sve evidentirali, pa ako su oni mogli evidentirati grobišta koja su nastala prije 70 i više godina, kako mi ne uspijevamo evidentirati grobišta koja su nastala prije manje od 30.g.? to su ta neka pitanja. Mi u biti samo volimo dolaziti na neka mjesta, dizati zastave, održati misu i nakon toga je naša priča sa nestalima i ubijenima manje-više gotova i to nije dobro. Postoje naravno i manipulacije sa brojem žrtava koje su upravo ponekad i tragikomične počevši, ne znam, od nekih logora u Drugom svjetskom ratu koji su bili gdje na popisima imate i ko je i ko nije i ko je bio živ i ko je umro je umro itd., pa onda kažem sve do toga Domovinskog rata gdje se navodno ne zna ko je to napravio, a ubojice često šeću po teritoriju RH. To je ono isto To je ono isto što bi nas trebao zabrinut. Naši susjedi su nerijetko ubojice. Ljudi koji imaju krvave ruke, a koji nikada nitko nije procesuirao da bi bili jedan dan u zatvoru. Ja sam ih osobno upoznao tijekom svojih istraživanja i čak su se smijali tome kad sam ih pitao imaju li kakvu grižnju savjesti ili bilo što. Tako da u stvari ovu problematiku treba sagledavati sa puno širega aspekta. Ono što bi ja htio predložiti je da se donese jedan općenito cjeloviti Zakon o nestalim osobama, cjeloviti Zakon o izradi popisa žrtava, 20. stoljeća ponajviše, da se za to usmjere nekakva sredstva, šta ste davali, ovaj HS je dao 11 milijuna kuna Vici Vukojeviću za što? Za što je HS dao 11 milijuna g. Vukojeviću? Da se na kraju utvrdi da je on osramotio, ne znam, i HS i hrvatsku državu, on je kao radio te neke popise žrtava itd., nikad od toga ništa nije bilo, a najmanje neka korist. Ako već možete dati 11 milijuna kuna, dakle, nekakvoj bezveznoj komisiji koja nije ništa radila nego sramotila svoju državu, onda bi mogli dati, ne znam, 11 milijuna kuna za nekakav tim koji bi ovo pitanje adekvatno i profesionalno i čim brže i konkretnije riješio. To bi sasvim sigurno doprinijelo, ponavljam još jednom, ne samo ozdravljenju društva, nego kao što ste i sami spomenuli ozdravljenju odnosa dviju država. I u pravu su oni koji kažu da u biti nisu smjeli zagovornici velikosrpske politike dolaziti u Zagreb prije nego li su odali poštovanje žrtvama u Domovinskom ratu, to se nije smjelo dogodit. Ja nemam ništa protiv da se, ne znam, Hrvati i Srbi druže, da se posjećuju, da imaju gospodarske odnose, ali put srpskoga predsjednika, još srpskoga predsjednika koji je, dakle, eksponent velikosrpske politike otvorene, mora voditi preko Ovčare i drugih stratišta ovoga Domovinskoga rata. Ne može se bez toga dolaziti u Zagreb, tu ste napravili ogroman propust i to vam doista ne ide na čast gospodo HDZ-ovci. Osramotili ste se isto košto ste se osramotili kad ste išli u Banja Luku na dodjelu odličja osuđenom ratnom zločincu i to je ono što je vaša pogreška i molim vas da o cjelokupnoj toj slici sagledate svoju odgovornost. Hvala lijepo. Tri replike. Prvi je kolega Mišić, izvolite. **Mišić, Ivica (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče HS. Kolega Bunjac, u vašem izlaganju ste rekli da su Slovenci sve jame iz Drugog svjetskog rata otkrili, ispitali i pronašli i šta je problem po vašem mišljenju, zašto mi nismo danas isto to napravili u hrvatskoj državi i zašto se i sada poslijeratne žrtve 90.-te ne istražuju tako kako bi trebali? Zbog čega i koji je to odnos prema žrtvama u RH od Drugog svjetskog rata, pa do danas i zašto, to je postavlja se pitanje, vi ste povjesničar, istraživali ste i pitam vas sada zašto to nije u RH napravljeno po vašem mišljenju, ja znam zašto nije, ali da vidim šta ćete reći na ovo moje pitanje. Hvala. **Bunjac, Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Mišić, na vaše pitanje sam maloprije odgovorio, jedan od razloga je svakako taj da se ne ulaže dovoljno sredstava. A drugi razlog je taj što se ova tema strašno politizira. Znači, recimo kada neki povjesničar ili svejedno stručnjak druge proveniencije se želi bavit ovom problematikom, od njega se traži da unaprijed proglasi rezultate istraživanja. Znači, on nema slobodu objektivno, slobodno se baviti tom temom, nego mora ono navijati za jednu ideologiju, mora navijati za jednu politiku i onda ljudi jednostavno od toga zaziru, on zna da ako će se baviti tom temom samo će si natovariti probleme za vrat, a neće dobiti nikakvo društveno priznanje. To sam već jednom spomenuo, recimo u doba Staljina svi su proučavali prapovijest i pračovjeka jer se nitko nije usudio proučavat ovo moderno doba jer je znao da će završiti u nekom gulagu ili (SDP)** Slijedeća replika kolega Ljubić, izvolite. **Ljubić, Božo (HDZ)** Zahvaljujem. Kolega Bunjac, mislim da se slažemo, dakle, da je ovaj zakon potreban zbog više razloga koji su navedeni, dakle, i u obrazloženju, tim više što su i susjedne države i odavno donijele ovakav zakon. Međutim, apsolutno se slažem s dijelom vaše rasprave koji govori o tome da je potrebno na sustavan i zakonit način riješiti istraživanje grobišta i stratišta iz Drugog svjetskog rata. Čak, evo imaju i u BiH u okviru Hrvatskog narodnog sabora s obzirom da na državnoj razini nemamo ništa uređeno smo formirali da odjel za istraživanje stratišta i grobišta Drugog svjetskog i Domovinskog rata. Prema tome, smatram da ovu problematiku je dobro urediti ovim zakonom, to jeste u nadležnosti Ministarstva hrvatskih branitelja, ali moramo, dakle, zakonski također urediti, dakle, jedan sustavan zakon, propis i infrastrukturu i zakonsku i financijsku.

povjesničar iz Međimurja da su gotovo na dnevnoj bazi u Čakovec dolazili Rusi, Bugari, Nijemci, Amerikanci, tražiti svoje poginule. Znači, jednostavno, to se ne može zaboravit, to se nikad ne zaboravlja. Osobno su me nazvale desetine i desetine ljudi, neki su bili već vrlo stari koji su jednostavno ono u suzama preklinjali da im netko kaže prije nego što umru gdje su završili njihovi očevi, njihove majke, njihova braća. I ono što je najgore od svega, često podaci postoje o tome, ali jednostavno državne strukture ih ne žele dati u javnost. Recimo znam da su policijski dosjei pečatirani

Hvala lijepa predsjedavajući. Kolega Bunjac, pa ne mogu se složit sa nekim navodima u vašoj raspravi kao npr. to da ljudi koji ovdje danas sjede, a i svi oni koji su u posljednjih 25.g. napravili puno po pitanju identifikacija nestalih, po pitanju masovnih grobnica u RH, da kažete da smo mi napravili samo to da smo spremni samo doć, održat misu pomolit se i to je to. Dakle, na taj način omalovažili ste sav taj rad koji su ti ljudi napravili i ne mogu vjerovat da na taj način želite poslati poruku. Kome i o čemu? Naravno da svi oni koji se još danas vode kao nestali, za njih i njihove obitelji nije napravljeno dovoljno, ali ne znači da se ne radi, postoje neke objektivne okolnosti zbog kojih se nisu postigli oni rezultati koji bi svi željeli, ali na ovakvim paušalnim ocjenama nećemo postić bolje rezultate. Zato je i ovaj danas zakon da i na taj način pokušamo što većim institucionalnim povezivanjem…/Upadica: Hvala…/…pojačat Hvala lijepa uvažena zastupnice Jelkovac. Ja kolko sam primijetio održano je na tisuće misa, recimo za poratne žrtve, al daj mi vi recite, aproksimativno, koliko je ljudi stradalo nakon Drugog svjetskog rata? Zaokružite na 10 000, evo, imate li neku brojku? Nemate čak ni približno, ništa ne znate o tome. Tko je za to odgovoran ako nisu odgovorni ljudi iz ministarstva i ljudi iz hrvatske Vlade itd. Znači, jednostavno mi ne raspolažemo nikakvim podacima. Čak ni ja osobno ne znam koje bi to brojke bile. Znači, jako se voli politizirati i možda je čak i ovaj danas zakon u toj funkciji, ali u biti ono što je potrebno, potrebni su konkretni rezultati. Hvala lijepo. Hvala lijepa g. predsjedatelju. Najprije želim čestitati ministru Medvedu, državnom tajniku i svim suradnicima g. ministra Medveda na ovom prijedlogu zakona. Ovaj prijedlog zakona je kvalitetan i ovo je snažan iskorak na planu nužnog rješavanja pitanja nestalih u RH. Znači, ovim zakonom kad ga ovdje u RH, u HS budemo donijeli, bit će nadležno Ministarstvo hrvatskih branitelja za sve nestale sa područja RH, za hrvatske državljane, bili oni hrvatski branitelji ili ne, bili oni civili ili čak pripadnici pobunjeničkih formacija koji su rušili ustavno pravni poredak RH, poredak RH, znači, snažan iskorak i na tome zaista čestitam g. ministru Medvedu i njegovim suradnicima. Pitanje nestalih je pitanje naravno za našu političku zajednicu, za to kako se odnosimo prema nestalima, prema svojim državljanima, kako se odnosimo prema obiteljima koji potražuju svoje najmilije, prema onima s kojima su povezani, ali je i pitanje suradnje sa državama s kojima smo bili u sukobu koje su nas napale u Domovinskom ratu i hoću recitirati samo jedan instrument koji je spomenut u ovom prijedlogu zakona, to je rezolucija vijeća, parlamentarna skupština vijeća Europe iz 2013.g. u kojoj se kaže, a koja se tiče nestalih osoba iz europskih ratova, u kojoj se kaže citiram, rješavanje problema nestalih osoba uslijed oružanih sukoba u Europi je vitalno za uspostavu pomirenja između ratova ratom razorenih društava i bivših zaraćenih strana, te za osiguravanje mira na europskome kontinentu. Zato je i zato je važno rješavanje pitanja nestalih i kao glavne uzroke da još uvijek ima toliko slučajeva nestalih osoba se navode dva glavna razloga. Prvi je da nema dovoljno političke volje i da neki pojedinci strahuju od odmazde ako bi tražili svoje najmilije. Mi smo, kao što znamo, hrvatska Vlada je sklopila dva protokola suradnje na tom planu sa dvjema susjednim zemljama, sa Crnom Gorom i sa BiH, što je za pohvalu, ali sa onom državom s kojom na tom planu imamo najviše izazova, sa Republikom Srbijom, pravnog mehanizma na tom planu nema. Ne postoji suradnja sa Srbijom koja je zadovoljavajuća na planu pronalaska nestalih osoba i zato smo prije skoro 3.g. imali snagu, viziju, kao hrvatska Vlada, zaustaviti pregovore o Poglavlju 23., a prethodno nije bilo napravljeno ništa u onoj prethodnoj Vladi iako je bilo pojedinaca u toj Vladi koji su to htjeli riješiti, ministar pravosuđa je bio među njima, ali Vlada kao takva nije se na tom planu odlučila napraviti iskorak, mi smo zaustavili pregovore i ugradili nekoliko uvjeta u to famozno Poglavlje 23., pregovore između Srbije i EU, o članstvu Srbije u EU. I vrlo jasno smo ovdje ugradili mjerilo koje se tiče nestalih i Srbija ima obvezu surađivat sa RH kada je riječ o pronalasku nestalih. Bez ispunjenja tog mjerila Srbija neće ispunjavati kriterije za pristupanje EU, ovdje je vrlo jasno navedeno samo jedna rečenica sva neriješena pitanja u vezi s ovim, moraju se u potpunosti riješiti, u potpunosti riješiti kada je riječ o nestalima. Znači, da smo mi napravili tada, imali smo kako bismo rekli modernim rječnikom…/Govornik se ne razumije/…išli smo protiv nekakve glavne struje kod kolega u EU, ali smo to napravili pametno i dobro i današnji zakon koji je u RH želimo želimo usvojiti gdje se rezultat i tog tadašnjeg čina prije 3.g. Da sad imamo hrvatsku Vladu koja nastavlja na tom planu i donosi se Zakon o nestalima, hvala Bogu. Ja bih volio da možemo sa kolegama u Srbiji to rješavati sa nekakvim protokolom, međutim, kao što vidimo i čujemo nema suradnje, sa BiH, Crnom Gorom imamo suradnju i ne moramo nekakve kriterije uvoditi. Ovdje imamo sada ugrađeno mjerilo, pregovaračko mjerilo i dok se to ne ispuni, nema šanse u EU. Ja očekujem da će kolege u Republici Srbiji progledati, shvatit da je riječ o humanitarnom pitanju i o pitanju pomirenja između RH i Srbije, između Hrvata i Srba. Međutim, dragi moji prijatelji, mi se tu nećemo zaustaviti, ja to barem to očekujem od hrvatske Vlade, od svojih kolega u HS, ovo je prvi korak, slijedeći korak mora biti zakon koji ćemo donijeti, o kome, o pravima hrvatskih logoraša i to moramo riješiti zakonom jer nažalost ne možemo drukčije, očito ne možemo nekakvim protokolima, sa kolegama Crnogorcima smo i to riješili, pitanje logoraša, sa kolegama u Srbiji to ne rješavamo, ali kad smo već napravili ovaj zakon ili ga želimo donijeti u HS o nestalima, e onda je slijedeći korak logičan, ja to očekujem, ja u to uopće i ne sumnjam kada je riječ o hrvatskoj Vladi i Ministarstvu hrvatskih branitelja predvođenim ministrom Medvedom da ćemo i na tom planu napraviti iskorak. Znači, treba nam u drugoj fazi Zakon o pravima hrvatskih logoraša tj. logoraša, hrvatskih državljana koji su bili u logorima za vrijeme Domovinskog rata i tu imamo opet uporište u Poglavlju 23. gdje susjedna Srbija mora osigurati pristup pravosuđu svim žrtvama rata i naravno da tu ne smijemo to prepustiti pojedincima da sami skupljaju odvjetnike, financiraju svoju obranu, nego tu ćemo i kao što to činimo sada ovdje sa ovim Zakonom o nestalima, sve kao politička zajednica morati angažirati. Ja sam uvjeren uvažene dame i gospodo da je to ne samo obveza RH prema svojim državljanima, prema svojim braniteljima, prema svojim, da se malo izrazim patetično, prema svojim mučenicima, nego to je da su…/Govornik se ne razumije/…na rezoluciju parlamentarne skupštine vijeća Europe, to je pravi korak, nužan korak kakao bismo riješili pitanje nasljeđa rata protiv RH. Znači, pomirenje u ovom slučaju sa Srbijom ili sa srpskim narodom možemo samo postići na način da rješavamo otvorena pitanja, nema tu nikakvog, nema tu mržnje, nema tu ljutnje, to je pitanje hladnokrvnog pristupanja u interesu Hrvata u RH, svih građana u RH i suradnje RH sa Srbijom, to je ključno. Ako su to mogli rješavati i neke druge države, bili su brojni procesi, da sada opet spomenem jedan primjer koji je razvikan, ali koji je bitan između Njemačke i Francuske, ako je to bilo moguće između, pazite, između Njemačke i Poljske, onda je to nužno postići između RH i Srbije i zato sam uvjeren, pa ću treći put pohvaliti ovaj prijedlog zakona, uvjeren sam da je ovaj Zakon o nestalima korak u pravom smjeru koji treba nastaviti novim prijedlogom zakona koji očekujemo još u ovom sazivu HS, a to je moja želja, o pravima hrvatskih logoraša u koncentracijskim logorima na području Republike Srbije za vrijeme Domovinskog rata, ti ljudi su zaslužili odštetu, a hrvatska država ima obvezu skrbiti o svojim državljanima, o svojim braniteljima i o tome da sa susjedima postigne kvalitetan odnos. Hvala lijepa. Hvala. Na vaše izlaganje imamo dvije replike, ali prije replika pozdravimo delegaciju Hrvatskog vojnog učilišta Franjo Tuđman i polaznice i polaznike Ratne škole Ban Josip Jelačić koji su nam se pridružili. Dobar dan i dobro došli! Replika broj jedan, kolega Felak, izvolite. **Felak, Damir (HDZ)** Poštovani predsjedavajući, g. državni tajniče sa suradnicima, kolega Kovač, vi ste, mislim, vrlo dobro secirali secirali ovaj zakon i ja se pridružujem vašim pohvalama ovom zakonskom prijedlogu, čudi me da ovakav zakon nije već prije donesen u HS, ali nikad nije kasno mada za one koji traže svoje najmilije sigurno dosta prekasno makar i bez ovog zakona puno je učinjeno, ali čuli smo brojke koliko se još osoba traži. Moje konkretno pitanje vama je da li vi smatrate da ova Vlada Republike Srbija, sami ste spomenuli da je najveći problem u biti u vodstvu Srbije, da li ova Vlada Republike Srbije i ovi ljudi koji danas vode, a znamo što su činili za vrijeme rata, uopće imaju ikakvu namjeru pomoći u traženju nestalih osoba ili sve ono što čine je samo prodavanje magle da bi se malo dodvorili EU? Hvala lijepo. Hvala lijepo g. predsjedatelju. Kolega Felak, nažalost te svijesti nema čini mi se, nažalost, moram reći, te svijesti nema, možda se kod nekih ta svijest počne stvarati. Naš je zadatak da mi dovedemo kolege u Srbiji do toga da se to pitanje riješi. Osobno sam bio predmet teških napada i kampanja kada smo krenuli s tim prije skoro 3.g., strašni napadi, strašne uvrede u tisku u Republici Srbiji, ja sam ponosan na to smo napravili pravu stvar i danas vidimo, imamo oko toga konsenzus u HS i konačno imamo što, prijedlog zakona o nestalima. Prema tome, moramo nažalost pritiskati kolege da bismo počeli rješavati pitanje nestalih. Ivica (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče HS. Kolega Kovač, naravno bili ste u vanjskim poslovima, znate puno, bili ste i u Srbiji, u vašem izlaganju ste sve rekli, ovo je narodno humano pitanje da se riješe nestali ljudi. Da li ste vi primijetili kroz vaše djelovanje, dal se Srbi pokušavaju ispričati nama za ovaj rat koji se desio? Mislim da još uvijek nisu i onda ako to ne naprave, mi nemamo šansu riješiti…/Govornik se ne razumije/… Lijepo je da je ovaj zakon donesen, trebalo je, naravno, i davno i ja vas pitam zašto je istina zaustavljena u RH od 45 do 95.g. i to je jedno pitanje. Mi možemo pisati zakone, možemo razgovarati u HS dokle hoćemo, a ako nešto drastično ne odradimo ili kažemo dosta gospodo, vrijeme je bilo već davno, a mi danas još uvijek to vrijeme nismo postigli. Prema tome, ovo je priča u HS, istina je sasvim druga,

ja vaš skepticizam razumijem, međutim, mi moramo priznati da smo na ovom planu ipak počeli raditi pomake. Počeli smo raditi pomake, ja sam spomenuo i za naše prethodnike da je bilo pojedinaca koji su to htjeli rješavati, žao mi je što se nisu uspjeli nametnuti onoj prethodnoj Vladi, mislim onoj prije Oreškovićeve Vlade, na Vladu SDP-a, mi smo to počeli kompenzirati i danas imamo kulminaciju privremenu u ovom prijedlogu Zakona o nestalima. Ja sam uvjeren da svaka hrvatska vlast mora biti predana i da će biti predana rješavanju ovog pitanja, bez ovog pitanja nema mira u RH, nema ni pomirenja između RH i Srbije, a nema ni članstva Srbije u EU. Hvala. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom, slijedeći je kolega Stevo Culej, izvolite kolega Culej. **Culej, Stevo (HDZ)** Poštovane kolegice i kolege, počet ću ovu raspravu na način da kažem da je istina voda duboka iz pjesme jedne nama poznate. Zašto krećem na taj način? Pa zato što sam u ovom HS upriličio više izložbi povodom događanja u Borovu Selu 2.5. i ratnog zločina koji je tamo počinjen. Isto tako upriličio sam izložbe povodom pada Vukovara i naravno, kao i tada na izložbama, tako i sada vidim da nema većine koju uopće ni ova tema ne interesira, e zato je istina duboka. Kontrolori prošlosti kontroliraju sadašnjost, a kroz svoja djelovanja planiraju nam kontrolirati i budućnost. Oni koji su kontrolirali prošlost na način da su 46.-te, 50.-te i 64.-te istraživali žrtve rata i poraća, ali samo jednih, jednih, a to su pobjednici u drugome ratu, doćim ih žrtve onih koje su pobili uopće nisu interesirale. Mi radimo jedan veliki iskorak, mi radimo iskorak da nas sve žrtve jednako interesiraju i da se utvrde činjenice o tim žrtvama koje su nestale. Nestale žrtve, kada otvorite ovu MUP-ovu tražilicu nestali, onda vam se tamo može pojaviti ispao je iz vlaka, odlutao od kuće, nestao u nepoznatom smjeru i nestao nestao Mirko Gombić, nestao Martinović Zlatko. Ali znate u čemu je razlika između svih tih nestalih? Ovi koji su nestali i kaže odlutao od kuće, isto se vrednuje kao Mirko i Zlatko. A znate u čemu je razlika u njihovome nestanku? Ovi koji su nestali, nestali su u mirnodopsko vrijeme i pod kontrolom g. Bauk, a ovi Zlatko i Mirko o kojima ja govorim, oni su nestali na način Komanda jedinica Negoslavci, potvrda kojom se potvrđuje da crevar Nikole Marko je ovlašten od navedene komande da može da preuzme zatvorenike i to Gombović Mirka i Martinović Zlatka od stane Veleprometa Vukovar, ovlašćenje je dao major Veselin Šljivančanin. U tome je razlika kada govorimo o nestalima. Onaj tko nam kontrolira prošlost, sadašnjost, na ovaj način nestali, dal će nam kontrolirati i budućnost? Jer ja želim da kad ukucam nestali, da vidim zašto je tko i gdje nestao, pa da se vidi da je dr. Šreter nestao u logoru Bućje, da se vidi tko je tamo bio angažiran da ga ide spasiti, da se vidi uloga tih istih ljudi koji ovdje u HS sa takvom patetikom prema svim žrtvama i mene su ganuli, suza mi krenu, govore zabrinuto, tiho, umilno. Zbog čega? Je li to njihova istina i prijetvornost o suradnji u pronalasku onih koji su nestali? Kažu, hrvatsko i srbijansko pravosuđe surađuje. Pa naravno da surađuje. Ali na koji način surađuju? Dakle, potvrda o izvođenju Mirka i Zlatka iz Veleprometa koju čini Crevar Marko. A Crevar Marko začudo je i optužen i kod nas i u Srbiji, od njihovog pravosuđa, ali na koji način? Optužnica tereti Crevara da je kao bivši pripadnik TO Vukovar u Prihvatnom centru Sremska Mitrovica tijekom ispitivanja mučio ratne zarobljenike dvojicu branitelja u Sremskoj Mitrovici u logoru, a oni ne priznaju logore nego sabirne centre. On je optužen za mučenje, a za odvođenje ovo dvojice netko nije radio svoj posao. Ali, slučajno sam ja došao do tog podatka. I morat ću ubrzati, kratka je minutaža. Gledajte ovako. Usmrćeni policajci u Borovu Selu, 12 policajaca. Imenom, prezimenom, adresom. Njih 12. Usmrćeni mještani u Borovu Selu nesrpske nacionalnosti, njih 20. Među njima Štefanić Bernardica i Štefanić Martina, baka i unuka od 5 godina. Ubijene su 92.-e u svojoj kući. U to vrijeme 92.-e komandant štaba teritorijalne obrane je bio Radenko Alavanja koji je po zapovjednoj odgovornosti vjerojatno imao neki nadzor ili nije, ali on je oslobođen od našega pravosuđa, a ja sam zbog spominjanja i tiskovne koju sam dolje upriličio čak i bio malo ukočen. Niti su me mediji prenijeli, a neki su rekli, nemoj optuživati pravomoćno oslobođenoga, kako kažeš ratnog zločinca na javnome mjestu da ne bi te tužio. Još samo da me i tuži i to mi fali. Komandant štaba te obrane Borova Sela. Usmrćeni zarobljenici u Borovo Selo nakon pada Vukovara, njih 21. 43 sa drugom stranom. Usmrćeni zarobljenici dovedeni u Borovo Selo sa drugih područja RH. .../Govornik se ne razumije./... njih trojica. Usmrćeni zarobljenici dovedeni u Borovo Selo sa drugih područja Erduta i Srbije. Zamislite, oni iz Srbije dovode, u Srbiji uhićene ljude i ubijaju ih na našem teritoriju. Čak i svoje. A onda se dogodi to da hrvatsko pravosuđe kaže, g. Pucelj iz Vukovara, ratni zarobljenik 18.11., policija je od mene tražila dokaze protiv Merčepa. Oni ne ispituju njega o onome što je on saznao u logoru dok je bio u Sremskoj Mitrovici s .../Govornik se ne razumije./... nego što on zna o Merčepu. Pa što ga niste pitali što on zna iz logora? Što je čuo, što je vidio? To nikome nije bitno, bitno je što Merčepu se može napakovati. I to kaže, 18.11.1970. je on rođen, 18.11., pa on je svoj rođendan proslavio na pad Vukovara. Zamislite kako mu je bilo lijepo. Itd., itd. Za sve to u Borovu Selu što se dogodilo, kaže, mučio ranjene hrvatske policajce u Borovu Selu, osuđen na 3,5 godine, smanjeno na 3 zbog stare majke, teške financijske situacije. Mi smo našli sve moduse kako Merčepu da napakujemo zapovjednu odgovornost. Zbog nečinjenja. Nije spriječio svoje suborce u nekim nedjelima. A za ovoga nismo našli nijednu otegotnu okolnost za 83 ubijenih u školi osnovnoj Božidara Maslarića u centru sela. Ni jednoga. A za ovoga koji je oslobođen, našla se izlika, da eto, u inkriminirano vrijeme JNA imala nadzor nad tim područjem, zaboravljajući da je Štefanićka sa unukom ubijena 92.-e i oni koji su prije, od 91.-e ubijeni do pada pada Vukovara, a i u mirnoj reintegraciji. I zašto sam rekao kontrolori prošlosti, sadašnjosti i budućnosti? Jer upravo ga gledam i ja znam što će govoriti u svojemu nastupu. Jedan od kontrolora prošlosti koji je preložio u vrijeme Ivice Račana suspendiranje Komisije za istraživanje žrtva rata i poraća II. Svj. rata. Da se ne bi saznalo ono što piše Roman Leljak u svojoj knjizi do kojih se istraživanja došlo sondiranjem terena 64.-e. Koji su rezultati u Jasenovcu i Gradini? Kontroliranje prošlosti iz samo jednog razloga. Da bi nam mogli i dan danas mantrati, lagati, varati i držati nas na kratkom lancu. Neopravdano. S kojim ciljem, meni je jasno, ne znam da li je vama jasno. Hvala lijepa. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Na vaše izlaganje imamo 2 replike, prvi je kolega Pernar, izvolite kolega Pernar. Uvaženi zastupnici, kolege i kolegice. G. Culej, citirali ste na početku vašeg govora pjesmu Miroslava Škore, istina je voda duboka, te stihove, međutim upravo je Miroslav Škoro vratio nedavno iskaznicu člansku HDZ-a uz riječi da jednostavno tu politiku HDZ-ovu ne može podržavati. Kaže ovako, vidio sam da je politika iz brige za opće dobro postala skrb za vlastiti probitak i zbrinjavanje političkih istomišljenika. Potom kaže dalje, ljudi se iseljavaju iz Zagore, Like, pa i Zagreba. Ljude je uhvatila apatija i to je grozno. To za mene nije normalno i mislim da svatko kome je to normalno ima određenih problema. Kazao je Škoro, aludirajući na premijera Plenkovića koji uporno izjavljuje da se radi o normalnom procesu

Kolega Pernar, ja ću ti se pohvaliti, vam i moj sin je otišao u Njemačku prošle godine. Znate zašto? Zato što se prošlost nije mogla kontrolirati na istinit način, nego zato što oni koji su kontrolirali prošlost su uspjeli svu svoju familiju i potomke uhljebiti u Hrvatskoj. Zbog toga su svi naši otišli, zbog onih kreatora ekonomije i politike, a HDZ-ovu knjižicu mislim da ste vratili i vi. A ja gdje god sjedio i sa kojom knjižicom bio pokušat ću kontrolirati situaciju na onaj način na koji ja znam. **Hajdaš Dončić, Siniša Hvala potpredsjedniče. Kolega Culej, spominjali ste nestale u Borovu Selu njih 83 nitko nije pokušao da nađe. Sjetimo se ubijenog Zeca naravno što nitko ne može to opravdati, ali svi su se digli da to pronađu. Ovih 83 nisu bili suradnici. On je bio njihov suradnik i zato su ga tražili i pronašli. Zašto u Hrvatskoj pravosuđe nije odradilo neke stvari, to možemo samo pretpostaviti. Ne vjerujem da nisu znali, ne vjerujem da nisu htjeli, ne vjerujem da nisu stručni ali nisu htjeli naravno. Istina doći na svoje od 45. do 95. ide u vrlo, vrlo teškom na vrlo teškom putu. Naravno kada bi svu istinu izbacili na vidjelo ova država Hrvatska bi bila sasvim drugačija. Bila bi i pravna, i poštena, i uljudna i nikada naša djeca ne bi odlazila van. **Hajdaš Dončić, Mali ispravak. 83. ih je usmrćeno u Borovu Selu, a među njima sve zajedno ima i koji su i nestali. Ali zbog čega zbog čega se ne utvrđuje istina? Pogledajte samo jedan primjer suradnje i na koji način se izvrće istina. Znači, traži se Veljko Malić ime Gojko, Gornje Obrežje, Pakrac, srpska žrtva rata i poraća na području Hrvatske i bivše republike Srpske Krajine u periodu od 90. do 98. godine, upitnik o žrtvi i kaže ovako: „A stvarno Malić Veljko 57. iz Gornjeg Obrežja pripadnik Specijalne milicije SAO Krajine izvršio je samoubojstvo. Izbor 17. 1. 94. Dnevnik događaja u SM Okučani, strana 272., strana 281. Pohranjen u Hrvatski memorijalni dokumentacijski centar Domovinskog rata Republike Hrvatske.“ To je istina Save Štrbca na koji način oni fingiraju povijest. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Sljedeći je kolega Željko Raguž. Izvolite kolega Raguž. Dopredsjedniče Hrvatskoga sabora, zamjeniče ministra, pomoćniče ministra sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Prijedlog zakona koji je pred nama je veliki iskorak u ovoj oblasti u Republici Hrvatskoj koji je sublimirao sva iskustva koja su do sada stečena stečena radom Uprave za zatočene i nestale u Republici Hrvatskoj, ali isto tako i iskustva susjednih država koja su regulirala ovu oblast zakonima, Bosna i Hercegovina 2004. i Srbija 2012. godine. Ona su također imala tijela slična Republici Hrvatskoj koja su djelovala prije donošenja zakona. Danas smo mogli čuti kako smo nezadovoljni rezultatima rada Uprave za zatočene i nestale u Republici Hrvatskoj, kao što smo mogli čuti da smo nezadovoljni i učincima rada različitih komisija koja su se bavila istraživanjima i Drugog svjetskog rata u Republici Hrvatskoj. To su neozbiljne ocjene koje ne uvažavaju znanstvena istraživanja u ovoj oblasti i koji ne cijene vrlo složen, kompleksan rad u ovoj oblasti i u Republici Hrvatskoj i u susjednim državama. Naime, valjalo bi priči ovoj oblasti na način da se ima u vidu činjenica da je mir na prostorima država zahvaćenih ratom najveća vrijednost koju treba održavati, njegovati, razvijati sa narodima i državama sa kojima se bilo u sukobu. Ako smo više puta danas čuli kako su primjeri Francuske i Njemačke dobri primjeri za zemlje Europske unije, onda bi se sa tim načelom trebalo pristupiti i posljedicama rata u Republici Hrvatskoj i susjednim državama. Naravno neće to sigurno dati rezultate koje neki očekuju, ali u odnosu na činjenice broja nestalih iza Drugog svjetskog rata i u sličnim ratovima sigurno se može konstatirati da su rezultati rada Uprave za zatočene i nestale Republike Hrvatske impozantni i da treba nastaviti u tom pravcu djelovati. Ključna pretpostavka za veće učinke u ovoj oblasti je suradnja sa nadležnim institucijama ne samo u Republici Hrvatskoj, već i u susjednim državama naravno potičući koristeći alate koji se inače koriste u međunarodnim odnosima popularno nazvanim dakle „alatom mrkve“, „alatom batine“ pa se ja neću ponavljati jer je o tome dovoljno bilo riječi. Ali ključni kriterij koga treba imati u vidu je jednak pristup dakle svim žrtvama rata i u Republici Hrvatskoj i u susjednim državama, ali isto tako jednak pristup u jednoj drugoj važnoj oblasti koja je ključna također posljedica rata i koja doprinosi uspostavi pomirenja procesuiranje ratnih zločina. Mi smo jučer u Hrvatskom saboru mogli čuti jedan jednostrani pristup kome je povod bilo jedno predavanje dakle gdje se ističu žrtve na jednoj strani, na bošnjačkoj strani istodobno se nemaju u vidu, odnosi prema srpskim žrtvama, bilo da se radi o BiH ili RH, a također niti hrvatskim žrtvama upravo na lokacijama koja je korištena u jučerašnjem izlaganju kolege Mrsića. Naime, mi Hrvati u BiH suosjećamo sa svim žrtvama neovisno da li su one bile na hrvatskoj, srpskoj i bošnjačkoj strani, ali smatramo neprimjerenim isticati žrtve Ahmića, 116 žrtava sa kojima suosjećamo, a ne imati u vidu i ne poznavati činjenicu da u toj općini, u Vitezu, u središnjoj Bosni, u ratu tijekom 1993.g. su stradale i 653 osobe hrvatske nacionalnosti. Dakle, bez toga jednakog pristupa žrtvama, niti ima povjerenja, niti ima pomirenja, niti vrijedi govoriti u javnim prigodama kako i ovdje u HS jer to samo doprinosi daljoj eskalaciji nepovjerenja odnosno, rekao bi čak i razvijanju mržnje. Ako se pristupa ovoj oblasti na politikantski način, kako je to juče učinjeno u HS, onda onda ne možemo očekivati rezultate u suradnji sa susjednim državama. Nama su prijatelji, dakle, u BiH oni koji na jednak način gledaju posljedice rata u BiH, na jednak način pristupaju žrtvama. Cijenim da je to također potrebno i u RH. Institucije Institucije RH koje se bave pitanjima posljedica rata u RH, sigurno su učinile puno i mogu biti primjer i susjednim državama. Ja sam optimista da će u narednom razdoblju biti i rezultata više u oblasti po pitanju nestalih, ako se ova neka načela koja sam spomenuo, budu primjenjivala u praksi, u radu institucija RH jer ovo pitanje je interdisciplinarno i podrazumijeva suradnju više ministarstava i više državnih institucija. Vjerujem također da politička javnost u RH prepoznaje politiziranje i koga smo i danas slušali u HS gdje se gdje se određeni broj kolega nastoji i na ovom jednom složenom pitanju, teškom pitanju, dakle, pitanju nestalih osoba, dodvoravati nekakvom zamišljenom svom biračkom tijelu. To nije potrebno po ovom pitanju, ali isto tako cijenim i pozdravljam sve one ocijene koje su kazane u pravcu da se oko ovoga zakona ga treba postići konsenzus i da ovo pitanje nadilazi politiziranje i političke rasprave među strankama u političkom životu RH. U tom pravcu U tom pravcu sigurno treba naglasiti da je dobro da su u ovom zakonu uvedene i sankcije odnosno prekršajne mjere za osobe koje ne pokazuju elementarnu suradnju, ne samo, dakle, u pravcu traženja nestalih, već i u smislu uvažavanja institucija države RH. Isto tako bi bilo dobro razmisliti do drugog čitanja i sa konkretnim prijedlogom mjera poticanja osoba za suradnju u smislu nagrade koje doprinose traženju nestalih u RH i razvijanju suradnje sa državama i institucijama drugih susjednih država koje također mogu doprinijeti rješavanju pitanja nestalih u RH. Zahvaljujem.

uvažavanja piateta prema svim žrtvama, dakle, koje u RH prema svim nestalima, ali isto tako suradnju sa susjednim državama na način da sve žrtve, da tako kažem, i svi nestali budu poznata njihova sudbina njihovim obiteljima.

loših namjera se zapravo na različiti način vrednuju odnosno ocjenjuju žrtve Hrvata u BiH. Ja ću samo podsjetit ovdje na 21 zarobljenika iz logora u Bugojnu

Ponovit ću ono što sam kazao, dakle, jednak pristup žrtvama cijeneći na isti način i srpske i bošnjačke i hrvatske žrtve doprinose miru i u BiH, ali isto na taj način se može pristupiti pitanju žrtava i nestalih i u javnosti RH. Dakle, svi oni koji pozivaju na načela humanizma kada ističu žrtve na jednoj strani, moraju biti spremni i upoznati se sa žrtvama na drugim stranama, pa ćemo onda na taj način doprinijeti miru i suradnji u ovoj oblasti. Kolega Reiner izvolite. istakli jedan cijeli niz elementa vezanih uz to i slažem se s vama da kritike da nije dovoljno učinjeno, zapravo ne stoje. To je vrlo složen i čini mi se da on ide u dobrom smjeru, vjerojatno će to potrajati još dosta dugo vremena i zahtijevati suradnju druge strane. No, ono što bih istaknuo činjenica je da je na tom području napravljeno neusporedivo više negoli na jednom drugom području koje bi također bilo vrlo važno za mir, stabilnost u RH, a to je područje žrtava Drugog svjetskog rata i neposredno nakon Drugog svjetskog rata gdje postoji jedan nevjerojatni disbalans u tome gdje znanost

nije uključen./... nestale u sektoru žrtava II. Svj. rata, također je napravljeno dosta. O tome danas nije bilo govora, ali sigurno i ta dimenzija uspjeha rada Uprave za zatočene i nestale je činjenica koju treba istaknuti u HS-u i ne praviti u političkoj javnosti RH opstrukcije kada je pitanje žrtava II. Svj. rata spominjano u javnosti i u radu Uprave za zatočene i nestale. **Hajdaš Dončić, Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolega Raguž, lijepo ste opisali i pozvali da ovaj zakon stvarno ne treba politizirati, nego ga treba donijeti jednoglasno u ovom HS-u kako bi doprinio daljnjem pronalasku nestalih osoba, satisfakciji tih žrtava, ali jednako tako, spomenuli ste i prekršajne odredbe koje se .../Govornik primjenjivati i na fizičke i na pravne osobe i na fizičke osobe u pravnoj osobe koje neće dostaviti podatke ili skrivaju podatke, pa tako vjerujem da oni koji su bili organizatori logora, organizatori neprijateljstava, organizatori pobune, a znaju i imaju informacije, a ne žele izaći s njima. Recimo, kao u slučaju doktora Šretera, logora u .../Govornik se ne razumije./... kao i niz drugih stratišta na kojima su se dogodile strašno ogromne žrtve, nužno je da promisle prije nego se ovaj zakon donese i jasno

najvrjednijim dijelom, dakle u prijedlogu zakona, što će sigurno potaknuti i druge ustanove u RH koje interdisciplinarno sudjeluju u rješavanju pitanja nestalih i primjena upravo ovih prekršajnih odredaba, potaknut će i pojedince u RH da pokažu veći stupanj suradnje sa nadležnim državnim institucijama u traženju nestalih.

kaže ovako,

Željko (HDZ)** Sada ćemo se vratiti na točku, a to je Prijedlog zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu na pojedinačnu raspravu, pa će prvi govoriti poštovani zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Mislim da se ovim zakonom miješaju dvije stvari koja zapravo jedna s drugom nemaju nikakve veze. Pitanje nestalih je humanitarno pitanje i njega svakako treba nastojati riješiti. To je prije svega diplomatsko pitanje. To je pitanje za ministricu vanjskih poslova, a ne za ministra branitelja, jer sumnjam da ministar branitelja tu nešto može puno učiniti. Stvar je diplomacije, stvar je predsjednice Republike, stvar je predsjednika Vlade i stvar je ministrice vanjskih poslova da u kontaktu sa drugom zemljom susjednom zemljom s kojom smo bili u ratu riješi pitanje nestalih osoba. To može, to zahtjeva i druga strana. Dakle nije točno da samo Hrvatska od Srbije traži da riješi pitanje nestalih, nego i Srbija od Hrvatske traži da to pitanje riješi jer se ne zna sudbina oko 700 Srba stradalih u Domovinskom ratu. Ja ne vjerujem da Hrvatska ima nekakav interes da istinu o tih 700 nestalih skriva. To naprosto ne mogu vjerovati. Vjerujem da ne zna za njihovu sudbinu, da im ne može ući u trag o njihovom stradanju, ni o tome gdje su završila njihova tijela, jer je očito da su svi ti nestali ljudi davno mrtvi i na jednoj i na drugoj strani. Prema tome, to je humanitarno i diplomatsko pitanje. Tajiti sudbinu nestalih je barbarski čin potpuno neshvatljiv. To je dokaz nedostatka bilo kakvog pijeteta. da odmah odgovorim i kolegi Ragužu koji me ovdje napao. Znate da je bilo koji od tih zločinaca iz Viteza i drugih mjesta koji su ubijali hrvatsku djecu tamo došao ovdje držati predavanje, ja bih isto govorio za ovom govornicom. Prema tome, ubiti nekoga, pa sada u ratu vojnika ili ubiti civila je različita stvar. Ali te nestale, te mrtve osobe zalažem se da se njihova sudbina otkrije koliko je to moguće i da se ti podaci razmjene koliko je to moguće. Dakle, po kriteriju ovoga zakona s obzirom da i Srbi traže 700 svojih Hrvatska nikada ne bi mogla ući u Europsku uniju, nikada, dok ne riješi pitanje svih tih nestalih. Ušla je jer to nije kriterij za ulazak u Europsku uniju. Interes Hrvatske je da se granice Europske unije pomaknu na istok, da uđu i Bosna i Hercegovina, da uđe i Srbija, da uđe i Makedonija to je interes, Kosovo da uđe to je interes Republike Hrvatske. Zašto? Pa zato što bi se proširilo tržište pa barem na područje bivše Jugoslavije. Inače ćemo ostati među najgorima u Europi, a samo dvije zemlje su lošije od Hrvatske u Europskoj uniji po BDP-u. Mi smo na dnu, umjesto da se vodimo vlastitim interesom da se to, da se Europska unija proširi na istok da povećamo svoje tržište, da imamo gdje izvoziti svoje proizvode mi se prijetimo da im nećemo dopustiti ulazak. Radimo protiv vlastitog interesa. Što o tome kaže genijalni Dežulović? Kako on opisuje Hrvatsku? Zemlja sa najljepšom obalom u Europi zarađuje od turizma koliko i Austrija od Mozart kuglica. Zemlja sa najplodnijom zemljom istočno od Dunava koja hranu uvozi iz Republike Srpske. Zemlju sa stoljetnom tradicijom brodogradnje i pomorstva odavno su pretekle države koje nisu bile ni otkrivene kada su dubrovačke galije plovile oceanima. Zemlja čija su vina pili Julije Cezar i Franjo Josip, a danas dobra vina kupuje u Sloveniji. Zemlja čiji su ribari pokrivali pola svjetskog tržišta sardina, danas srdele uvoze iz Maroka. Na kraju krajeva, zemlja s prvim masovnim antifašističkim pokretom u svijetu je tek opskurna polufašistička državica nalik se/,… kakvog sa stajališta u Leipzigu. Dakle, o čemu mi to, o čemu mi to danas govorimo? Kako spriječiti susjeda da uđe Europsku uniju? Što je u našem nacionalnom, državnom interesu? Mi 4 milijuna kuna dajemo mostarskoj bolnici i milijardu kuna Katoličkoj crkvi, a građani moraju skupljati novac za liječenje bolesne djece. Baš me zanima koliko je Kaptol dao za ovu malu bolesnu Milu za koju su građani skupljali novac. Jeste li vi kada čuli da se u socijalizmu skupljao novac da se liječe bolesna djeca? Liječila su se. Onaj tko se nije mogao liječiti u Hrvatskoj, liječio se o državnom trošku, o trošku HZZO-a u inozemstvu. Ali tu sramotu, tu sramotu socijalizam nije dopustio. 4 milijuna za mostarsku bolnicu se ima, milijarda za Katoličku crkvu se ima za to da organizira predavanja ratnih zločinaca, za to se ima, ali za bolesnu Milu se nema. To građani moraju skupljati po 10 ili po 20 kuna koliko mogu, to je danas Hrvatska. O tome ovaj zakon. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Stazić ne slažem se da je pitanje nestalih u Domovinskom ratu samo humanitarno pitanje jer nismo mi bili u ratu kako vi kažete, nego je Hrvatska bila napadnuta od strane Srbije i JNA i to svi dobro znamo i ne možemo tako paušalno govoriti. Nije to samo humanitarno i diplomatsko pitanje kako vi kažete. To je među ostalim i humanitarno i diplomatsko pitanje, ali to je u ovom trenutku manje važno. I ne podržavam govor u kojem se minorizira agresija na Republiku Hrvatsku i umanjuju žrtve. Zašto? Pa zato što obezvrjeđivanjem

jer kao što sam rekao samo barbari, samo barbari ne poštuju mrtve pa čak i onda kada su bili na protivničkoj strani pa čak i onda kada su bili agresori. Otiđite na Mirogoj. Imate groblje uređeno vojnika Wermachta veliko groblje sa obilježenim imenima. napravljeno je prije 90-te. Napravljeno je za vrijeme socijalizma. Zašto? Zato što je to shvaćeno kao humanitarno pitanje. Bili su agresori. Ovdje su poginuli ali su dostojno sahranjeni sa obilježenim grobovima. Zašto? Jer smo se ponašali civilizirano. Kolega Staziću, nemate jednake kriterije. Vama smeta jedno predavanje. Javna je stvar, vi ste to mogli znati nakon što su dva zapovjednika bošnjačke vojske Armije Bosne i Hercegovine presuđena na Haškom kaznenom sudu kao ratni zločinci jedan od njih zapovjednik 7. muslimanske brigade imenovan je 2012. za predsjednika Upravnog vijeća Fakulteta političkih znanosti u Sarajevu i Fakulteta prirodno-matematičkih znanosti. U to vrijeme ste vi i vaša stranka davali potporu takvima u političkom životu Bosne i Hercegovine protiv legitimnih predstavnika hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog zastupnika Stazića. **Stazić, Nenad (SDP)** Ja ne živim u Bosni i Hercegovini. Ne dolazim odande kao vi. Vas su ovdje u Hrvatski sabor poslali iz Bosne i Hercegovine. To je uzvratna nagrada za ono koliko Hrvatska daje Bosni i Hercegovini u novcu to ste vi. Da živim tamo, ja bih se protiv toga pobunio da bilo koji ratni zločinac zauzima bilo kakvu funkciji u državi u kojoj živim. Ali meni ovdje smeta što se to događa ovdje u Hrvatskoj koja je moja zemlja, da se popovi cmaču kada haški osuđenik dolazi u Zagreb, cmaču se s njime, jer sramote i Katoličku crkvu i mene i moju zemlju. A vi ste se trebali tamo pobuniti protiv toga, ali šutili ste, šutili ste. Vjerojatno ste gledali svoj osobni interes? **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Steve Culeja. Uvaženi kolega Staziću, zbog čega ste predložili da se suspendira Komisija za utvrđivanje žrtava rata i poraća to je pitanje broj I da li vam je poznata priča iz javnog pogovora iz Podvinja kod Slavonskoga Broda o pokojnom svećeniku Živkoviću koji je isto nestao u Podvinju nakon Drugoga svjetskoga rata to je broj dva? A treće, konstatacija je ta da je Tito humanitarac veliki posebno prema Nijemcima koje je potjerao iz Hrvatske pravio Wermachtovim vojnicima groblje ali sa novcima koje je dobio višekratno za ratnu odštetu za štetu. Odgovor poštovanog zastupnika Stazića. **Stazić, Nenad (SDP)** Da, točno je. Ja sam bio predlagatelj zakona da se ukine famozna Vukojevićeva komisija i taj zakon je prihvaćen. Znate vi zašto sam predložio ukidanje te komisije? Jer je podnijela Izvješće Saboru u kojem je napisala da je u Jasenovcu poginulo 112 ljudi, to je bio zaključak te komisije. Takav revizionizam kao što je ta Vukojevićeva komisija radila je nečuvan, neviđen, neviđen, to nije bila nikakva komisija, nikakva i ona ništa nije istraživala, ona je napisala izvješće puno laži, to izvješće je bilo bezobrazluk i to izvješće HS nije prihvatio, ali je prihvatio moj prijedlog zakona da se ta, takva komisija, čuvena Vukojevićeva komisija, ukine. I na to sam ponosan. Povredu Poslovnika dignuo je poštovani zastupnik Stevo Culej.

i prijedloga Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Krenulo se pričati o svemu i svačemu, nažalost, i vrijeđanjima itd., ja vas molim ajmo se držati teme. vas, nemojte i boje. Slijedeća replika poštovanog zastupnika Marka Vučetića. Zahvaljujem. Poštovani kolega u ovom prijedlogu zakona radi se o dvije istine i dvije razine istine. Prvo je individualna istina i drugo je povijesna. Individualna istina uglavnom o svakom čovjeku stane u dvije rečenice i dva ključna pojma, a to je da je rođen i da je umro i gdje je rođen i gdje je umro. Ovaj zakon svakoj individualnoj egzistenciji daje upravo ovu individualnu istinu, a povijesna istina je istina o Domovinskom ratu. Domovinski rat je jedan od utemeljujućih čina RH i zbog toga bi bilo pogrešno da se ovaj zakon, kao što su neki predlagali, zove o osobama koje su nestale u velikosrpskoj agresiji jel bi to značilo da je velikosrpska agresija utemeljujući čin RH ili da ima nekakav povijesni značaj. Nema. Ono što je pozitivno u RH suvremeno je Domovinski rat, a istina o individualnim žrtvama, neovisno s koje strane dolazi je u prilog istini o Domovinskom ratu. Poštovani zastupnik Stazić odgovor. **Stazić, Nenad (SDP)** Pa ja ne mogu, nego se u potpunosti složit s vama, stvarno postoji individualna istina i postoji povijesna istina. Povijesna istina o agresiji na RH je nedvojbeno utvrđena, ovdje nemamo šta dalje raspravljati, ali pitanje individualnih istina ne smije biti zapreka, uteg RH da radi protiv vlastitih interesa, što ovaj zakon predlaže i zato mislim da je on štetan. Individualne istine o nestalima se nikada neće doznati do kraja, ne zato što netko neće da se dozna, nego zato što je to nemoguće utvrdit, nemoguće, nemoguće je pronaći svakoga stradaloga. Nažalost, to je tako, ja bih volio da je to moguće, ali zbog nemogućnosti utvrđivanja tih individualnih istina…/Upadica: Hvala/…ne treba štetiti RH. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeća replika poštovanog zastupnika Bože Ljubića. Kolega Staziću, nakon vašeg toksičnog govora, trebalo bi mi puno više vremena, nego mi je na raspolaganju, da detoksiciram javni prostor. Međutim, reći ću samo dvije stvari. Prvo, povijesna je istina da je RH bila žrtva velikosrpske agresije, prema tome, ne primjereno je stavljati u istu ravan kad je EU u pitanju, RH i Srbiju glede nestalih, ali sve nestale, bez obzira na vjeru i naciju, treba na isti način tretirati. S druge strane g. Staziću, u Mostarskoj bolnici se također liječe hrvatska djeca, pa i ona iz RH. Kolega Staziću, na Mostarskom sveučilištu se također školuju hrvatska djeca, pa i preko 20% građana RH. A što se tiče, dakle, zločina u Središnjoj Bosni, dakle, jedna legitimna akcija se izopačila u jedan zločin u Ahmićima za kojega su presuđeni i izravni počinitelji i po zapovjednoj odgovornosti. Međutim, za zločine u Križančevu selu, Buhinim kućama, Vitezu gdje su djeca stradala na igralištu, nisu presuđeni ljudi i tu stvar treba također spominjati ovdje, a ne zaboravljati i ignorirati. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog zastupnika Stazića. **Stazić, Nenad (SDP)** Pa što ja imam s tim što ti zločinci nisu presuđeni? Pa trebalo im je suditi u BiH odakle vi dolazite. dolazite. Jeste podigli vi kaznene prijave protiv njih, tamo na bosansko-hercegovačkom sudu, jel jeste ili niste? Niste, jer je jedno biti izabran u BiH, doć tu u HS i solit meni pamet, a drugo je djelovati tamo, gdje ne djelujete, a gdje ste trebali djelovati jer svaki je zločinac, bez obzira s koje strane bio zaslužuje da mu se sudi i da ga se kazni nemojte meni insinuirati da ja nečije zločine branim, oduran mi je svaki i svaki taj zločinac je trebao biti osuđen, ali to je vaša stvar, vaša Ljubiću, ne moja. Slijedeće replike poštovani zastupnik Nikola Grmoja. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani kolega Staziću, nikako se ne mogu složiti s vašim ocjenama da je RH interes proširenje EU na Srbiju, to jest hrvatski interes ako se Srbija demokratizira, ako uspostavi europska mjerila pravne države, ako privede zločince pravdi, ako obešteti žrtve, tada hrvatski interes može biti pristupanje Srbije EU, u nijednom drugom slučaju. Ako vi smatrate da se ovakva Srbija sa Vučićem ne treba demokratizirati, da ne treba uspostaviti europske pravne norme, da ne treba

Poštovani zastupnik Stazić. da vi sebe precjenjujete. Ako Hrvatska bude jedina zemlja koja se bude tome protivila e neće biti, neće biti tako, neće biti tako, jer Hrvatska je naučila da se klanja EU, Hrvatska donosi Hrvatska donosi zakone po direktivama EU, Hrvatska nije uopće samostalna država od kada ušla u EU, Hrvatska radi po diktatu EU, pa će i u ovom pitanju raditi po diktatu. A vi ako mislite da će vaš glas u tome nešto značiti vi se grdo varate. Slijedeća pojedinačna rasprava biti će ona poštovanog zastupnika Josipa Đakića, izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre, državni tajniče, pomoćniče, suradnici, evo u ovoj pojedinačnoj raspravi želim naglasiti da do sada ne postoji jedinstveni i sveobuhvatni pravni okvir koji bi ovu definiciju, kolega Staziću mogli ste ostati imam i za vas nešto u pojedinačnoj raspravi. Traženje nestalih osoba, idete koje groblje preorat možda, znači traženje nestalih osoba do sada je rađeno i napravljeno je dobar i veliki posao no međutim stalo se je i treba pravnim okvirom regulirati kako bi naši susjedi i komšije znali da postoji zakonski okvir u RH iz kojega se crpe mogućnosti suradnje, otkrivanja i dostojanstvenog sahranjivanja osoba koje su nestale u Domovinskom ratu, da li vojnici, civili, agresori ili bilo tko drugi. Vjerujem da ovakvim pravnim okvirom kakav je predložen ovom domu sigurno ćemo uspostaviti i suradnju koja definirana i kroz posebne mjerila i kriterije koje je Vlada Vlada RH i Ministarstvo vanjskih poslova još 2006., 2016. godine u 7. mjesecu stavilo pred Europsku komisiju u pogledu otvaranja Poglavlja 23., 24. za pregovore sa Republikom Srbijom. I neće Republika Srbija zatvoriti pregovore u tim poglavljima dok ta definirana, posebna pravila i kriteriji neće biti ispunjeni. To svaki od normalnih zastupnika, predstavnika RH, ministara ili ministrica, predsjednika Vlade, države i svih ostalih taj pojam je svima jasan. Da dozvolili smo jer samo pregovorima, razgovorima i suradnjom može se i ovo humanitarno i ljudsko pitanje riješiti. Ova tragedija ljudi koji su doživjeli da stradaju u ovom ratu, sigurno može se riješiti i ključ rješenja u najvećem dijelu leži u vlastima Republike Srbije. To jasno i glasno komuniciramo. Do sada nisu pokazali, do sada nisu pokazali dovoljan sluh, da to pitanje se intenzivnije otvori, riješi, puno put su bili podležni prijevarama i obmanama, što ne možemo dozvoliti i ne možemo prešutjeti. Nužnost i potreba nalaže da se roditelji koji su još uvijek živi i rodbina svoje nestale i mrtve dostojanstveno sahrane. Ovim zakonom to se omogućava, tu su predviđena i sva tijela državne uprave koja će raditi na tom pitanju, jednako tako su definirana i područja koja treba obuhvatiti, kroz ta područja jasno se vidi da prikupljanje i obrada podataka i arhivska građa o nestalim osobama je sastavni dio ovog zakona. Vođenje evidencije nestalih osoba, prikupljanje saznanja o sudbinama nestalih osoba te mogućim grobnim mjestima, istraživanje prikrivenih masovnih i pojedinačnih grobnica te ekshumacija posmrtnih ostataka i prikrivenih i registriranih grobnica u suradnji s relevantnim subjektima. Vođenje evidencije svih utvrđenih mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica, obrada identifikacija posmrtnih ostataka te sahrana i trajno dostojanstveno zbrinjavanje, vođenje evidencije o svim identificiranim žrtvama, suradnja s nadležnim tijelima drugih država i međunarodnim organizacijama, nadležna tijela za provedbu zakona i njihovog djelokruga. Ovo su djelatnosti kojima, koje su definirane ovim zakonom. Jednako tako 11 državnih tijela i ministarstava su obuhvaćeni ovim zakonom koja moraju sudjelovati za njih postoje i odredbe koje su prekršajne. Jednako tako moram naglasiti da i danas postoji potpisana suradnja pravosudnih tijela, državno odvjetničkih tijela koja spadaju pod pravosuđe kao i policijskih službi koje bi trebale, kao i naših tajnih službi koje bi trebale suradnjom doći do podataka međutim se je to dostav bezuspješno. S obzirom i na tu činjenicu ovaj zakon je nužda i potreba i dolazi, mislim u pravo vrijeme, iako je mogo možda bit i prije. No, što je tu je. Želim naglasiti da dosadašnja suradnja naših pravosudnih tijela nije urodila dovoljnim plodom u pogledu nestalih i zatočenih. Jednako tako i u pogledu žrtava. Mi domaći oni koji se danas kunu da je to humanitarno pravo, da je to ljudsko itd., puno puta su svjedoci i znaju za određene stradale osobe, aludiram ovdje na

pobune u zapadnoj Slavoniji, tko je bio osnivač logora u Bučju, koji mora znati, ako za nikoga drugoga za dr. Šretera sigurno. To sam govorio i pred državno odvjetničkim službenicima koji to nisu uzeli u obzir. I u tom grmu mislim da također leži zec a sada ćemo ovim zakonom pokušati i njih prisiliti da još ažurnije rade, da budu u sastavu operativnih djelovanja kako bi se saznala istina o nestalim i zatočenima. Kada govore neki da je ovo pitanje za Ministarstvo vanjskih poslova a ne za Ministarstvo hrvatskih branitelja, ne poznaju ni ustroj Ministarstva hrvatskih branitelja, u kojem sastavu je i služba za traganje za nestalim osobama i tu je pomoćnik koji je na čelu te službe. I jasno Ministarstvo vanjskih poslova ima svoju ulogu no ne može voditi konkretno taj posao u ovom obimu i dijelu kao što vodi Ministarstvo hrvatskih branitelja. Kada se pozivaju kako su oni humano i dostojanstveno sahranili neprijateljske vojnike koji su okupirali bivšu Jugoslaviju moram podsjetiti kolegu koji je pobjegao iz sabornice da su tako njemačka groblja preorana. Zar je to humano, zar je to ljudsko, zar je to pravo čovjeka? To je ono najgore što se moglo dogoditi od komunističke partije i partizanske vojske. Jednako tako moram naglasiti da su svim silama pokušali sve zločine koji su se dogodili sakriti a četnike koji su obrijali bradu i skinuli kokarde preveli su u partizane i primili ih u komunističku partiju. To je istina o njihovoj humanosti, to je istina o kvislinzima koji su također zajedno sa agresorom i u tom Drugom svjetskom ratu kao i sada postali postali ugledni članovi određenih partija. Stoga, mislim da ovaj hvale vrijedan zakon koji dolazi pred nas zastupnike i ovaj Visoki dom i trebao bi biti donesen jednoglasno a ne ovakvom politizacijom pojedinaca koji zapravo ne bi trebali se oglasiti u Hrvatskom saboru s obzirom da su pobornici onih teza da nije dovršen posao od '45. To su njihove nakane. On je za to trebao biti osuđen, on je trebao biti taj koji bi bio prozvan za širenje mržnje, za pozivanje na ubojstvo, to državno odvjetništvo nije uzelo za shodno i nije gospodina Stazića procesuiralo zbog takvih facebook objava da posao nije dovršen '45. godine. Ne znam koga štite, zašto? Svi smo pred zakonom kao jednaki međutim postoje jednakiji. Ovo je jasan pokazatelj i današnjeg njegovog nastupa, koliko drskosti, bezobraznosti, sramotnosti, neljudskosti upotrebljava prema ovim ljudima koji se vode nestali u RH. I stoga, jasno sam u ovoj svojoj pojedinačnoj raspravi morao dotaknuti i ta pitanja koja se isprepleću kroz glavu onih koji ni Domovinu, ni Domovinski rat ne uvažavaju nego ju smatraju da je to njihova maćeha a ne mati. Hvala lijepa.

Poštovani kolega prateći tijek ove rasprave nažalost ne možemo se oteti dojmu da pojedini zastupnici najradije bi da se ovo ne zove Hrvatski sabor nego da spadamo još i dalje u neka prošla imena i u neku prošlu državu. Umjesto da se ovdje jasno i glasno pohvali ovaj kvalitetan zakon, da se pohvali Ministarstvo branitelja i resorni ministar što su donijeli konačno nakon ovoliko godina koliko čekamo ovaj zakon, mi smo nažalost ponovno svjedočili sramoćenju, blaćenju, minoriziranju Domovinskog rata i svih žrtava. Mi gotovo da ne možemo vjerovati da slušamo ovo u Hrvatskom saboru, mnogo ljudi čekalo je ovaj zakon i konačno smo ga dočekali i nismo zaslužili ovakvu razinu rasprave. Hvala lijepo. Pa kolegice, jasno je da je u ovom zakonu je sve precizirano za one koji hoće pročitati. U njemu se sve vidi, koja su državna tijela i ministarstva obuhvaćena pa tako i Ministarstvo hrvatskih branitelja na prvom mjestu, prvenstveno uprava za zatočene i nestale, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo obrane, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo zdravstva, nadležna pravosudna tijela, županijska državna odvjetništva i sudovi, sigurnosno obavještajna agencija, ured državne uprave, znanstvene i medicinske ustanove, Hrvatsko društvo Crvenog križa i drugi. Sve aktivnosti u procesu traženja koordinirane su iz Ministarstva hrvatskih branitelja odnosno Uprave za zatočene i nestale čiji je djelokrug rada propisan i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja. I za to kaže bivši ministar hrvatskih branitelja da to nešto ne štima da tu ništa ne valjda, da je vjerojatno prije bolje bilo kada je on to radio. Mislim to su strahote koje se doživljavaju. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Nikole Grmoje, izvolite. Hvala. Poštovani ministre, poštovani predstavnici ministarstva. Ja bih ovdje prije nego što bih počeo sa raspravom istaknuo jedan zanimljiv detalj. Naime, pomoćnik ministra hrvatskih branitelja gospodin Sučić je prije par hrvatskoj javnosti potvrdio da Srbija uopće ne surađuje u utvrđivanju sudbine nestalih i tako javno osporio izmišljotine gospođe ministrice Pejčinović-Burić o pozitivnim pomacima, kako ona kaže u suradnji sa Srbijom. čest slučaj kod nas da niže rangirani dužnosnici ili službenici svojim profesionalnim pristupom ospore neistine nekog ministra koji je na višoj poziciji i stog razloga ja gospodina moram ovdje pohvaliti, ali od te moje pohvale, ni od te činjenice da je gospodin rekao istinu, hrvatske žrtve, obitelji nestalih, obitelji hrvatskih žrtava nemaju nikakve koristi. Ja sam već u samoj replici istaknuo da ministrica Pejčinović-Burić nesazivanjem povjerenstva za koje postoji važeća odluka Vlade i koje se propustilo u dvije godine već 7 puta sastati, ja mislim da dovoljno govori kakav je odnos i može li se takvim pristupom sustavno pratiti provodi li Srbija iz Poglavlja 23. i 24. Rekao sam u replici također da je u utorak trebalo biti ročište u Beogradu. 16 obitelji iz Sotina Sotina su digli tužbu protiv Srbije, traže odštetu, odvjetnika im plaća Nataša Kandić, a ne hrvatska država, to je vaš odnos prema hrvatskim žrtvama. Jasno je da je ovaj zakon jedan pokušaj da se sada uoči izbora barem stvori privid da se nešto radi i kolega Đakić je ovdje u svom izlaganju rekao, kaže ovako, znači g. Đakić kaže, da neće dozvoliti, zapisao sam što je rekao, dozvoliti zatvaranje Poglavlja 23. za Srbiju ako se ne ispune mjerila. g. Đakiću, obitelji ne trebaju i ne smiju čekati trenutak zatvaranja Poglavlja 23., obitelji nestalih ne mogu čekati. Mi u ovom trenutku možemo i imamo mehanizme kako natjerati Srbiju da počne surađivati, ali to Vlada kojoj vi dajete potporu ne čini, vi koji ste opstruirali vukovarski prosvjed, koji ste ovdje danima sam vas gledao kako zovete i vraćate autobuse koji su krenuli za Vukovar, niste u potpunosti uspjeli, bez obzira što ste učinili silne napore kako biste se dodvorili Andreju Plenkoviću. Isto tako, postavlja se pitanje zašto u ovom zakonu i ovo što je jedan kolega ovdje spominjao uopće nije točno, Domovinski rat je Domovinski rat, to je temelj hrvatske državnosti, al ako mi pričamo o uzroku nestalih osoba, to je velikosrpska agresija i bilo bi puno logičnije da se zove Zakon o nestalim osobama osobama zbog velikosrpske agresije, to je sasvim logično. Zašto se bojimo spomenuti u ovom zakonu na ijednom mjestu velikosrpsku agresiju? Jel vam to kolega Đakiću, jel vam to ministre Medved brane možda vaši koalicijski partneri? Jel vam to brani možda vaš koalicijski partner u Briselu, g. Vučić koji je u istoj političkoj obitelji kao i HDZ? Koji je razlog da ne spominjete u ovom zakonu velikosrpsku agresiju? Ono što je ovdje, znači, zanimljivo mi je bilo kako sam kolegu Stazića, znači, potpuno sam ga razvalio, čovjek priča ovdje da RH, da je interes RH da uđe Srbija u EU, a ja mu kažem da nije interes RH da RH da bilo kakva Srbija uđe u EU, da se Srbija mora demokratizirati, da mora prihvatiti određene pravne norme, da mora zločince privesti pravdi, da mora obeštetiti žrtve i čovjek onda promijeni priču, digne se i kaže, pa vi ne možete napraviti ništa. Kako se ne može napraviti ništa? Kako je Slovenija mogla napraviti nešto? Znači sad više i on se ne slaže s tim da bilo kakva Srbija treba ući u EU, nego sad kaže vi ne možete napraviti ništa. Kako su drugi mogli napraviti nešto? Kako je mogla nešto napraviti Grčka oko Makedonije, Slovenija oko RH? Samo kad je u pitanju RH i hrvatski interesi, tada se ništa ne može napraviti. Ne može se napraviti ništa jer imamo političare poput g. Stazića i imamo političare poput ministrice Pejčinović-Burić imamo političare poput Andreja Plenkovića, nemamo političare koji se bore za hrvatske interese. Zašto je premijer Plenković nasrnuo na mene ovdje u HS? Ona priča o anemiji je bila samo kap koja je prelila čašu, on je već bio vidno uznemiren jer sam na temelju argumenata dokazao da ova Vlada radi u korist srpskih interesa, krši svoju važeću odluku, ne saziva povjerenstvo koje treba jednom godišnje obavještavati i predsjednicu RH o tome što je povjerenstvo napravilo, to je uznemirilo premijera. Činjenica da on štiti svoje poznanike i prijatelje iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova, to su ozbiljni problemi s kojima se mi susrećemo i ja mogu vjerovati da su namjere ministra Medveda dobre i pozitivne, nemam razloga posumnjati da čovjeku nije u interesu da sve žrtve dobiju odštetu, da se pronađu nestali, čovjek je uostalom bio u Domovinskom ratu, njegova je želja da se to dogodi možda puno veća nego moja, on je s tim ljudima dijelio rovove, s njima ratovao, ali oni koji donose odluke, a to nije sigurno ministar Medved, to je prvenstveno premijer Plenković, ministrica vanjskih i europskih poslova, znači, to ne čine, niti rade. Sjetite se kako su otvorena ta poglavlja, za vrijeme tehničke Vlade, kad se već raspala, kada je HDZ već srušio premijera Oreškovića, ministar Kovač otvara to poglavlje. Znate što se isti dan događa? Na stranicama Ministarstva pravosuđa ministar pravosuđa, tadašnji Ante Šprlje, objavljuje priopćenje da se ne slaže sa otvaranjem tih poglavlja koje je samoinicijativno napravio ministar Miro Kovač, ali je barem, kad je već napravio to što je napravio, donio odluku da se osnuje to povjerenstvo koje će pratiti provedbu tih mjerila iz Poglavlja 23. i 24. I što čini ova Vlada? Krši odluku. Ako nema potrebe za povjerenstvom, evo ministre Medved, vi inicirajte sjednicu Vlade, recite premijeru, može biti i telefonska i donesite odluku da nema potrebe za povjerenstvom koje bi nadziralo Srbiju, ali nemojte kršiti važeću odluku Vlade. Kakvu poruku šaljete hrvatskim građanima ako vi sami kršite važeće odluke Vlade RH? Mene Mene činjenica da vi to povjerenstvo ne želite ukinuti, a da se ono istovremeno ne sastaje, jako zabrinjava, govori mi o tome da je to povjerenstvo važno i da ga ne želite ukinuti jer ste svjesni mogućih političkih posljedica, ali istovremeno iz tko zna kojih razloga ministrica Pejčinović-Burić, koja je, ne smijemo zaboraviti, radila i za Vladu Srbije, bila savjetnica srbijanskog premijera Dačića, ne saziva to povjerenstvo. Zamislite da je ovo što vi radite napravila SDP-ova Vlada? Da je SDP-ova Vlada imala ministricu koja je radila za srbijanskog premijera Dačića i da ta ministrica ne saziva povjerenstvo koje treba pratiti Srbiju i da je ta odluka na snazi, nitko je nije ukinuo. Jel shvaćate vi što vi radite? Što radi Vlada u kojoj vi sjedite, poštovani ministre Medved? I što radi Vlada koju vi poštovani zastupnici, kolega Đakiću i ostali, podržavate? Ja mislim da se ovo ne može opravdati, da se ovo ne smije opravdati i da i da RH se mora zauzeti da sve žrtve dobiju svoju odštetu, da se svi nestali pronađu i da Srbija bude uistinu pravna država, takva Srbija

Hvala lijepo potpredsjedniče HS. Poštovani kolega Grmoja, u svojoj raspravi ste kazali da je evo g. Kovač koji je upravo ušao, samoinicijativno otvorio poglavlje sa Srbijom, a g. Šprlje, tadašnji ministar pravosuđa, se tome oštro protivio. No, g. Kovač je to napravio pod obećanjem Srbije da će staviti van snage Zakon o regionalnoj nadležnosti Srbije za ratne zločine koji je pokrivao i RH. Imate li vi saznanja da li je do takvog povlačenja zakona došlo ili je on i dalje na snazi? I ako je dalje na snazi što nam to govori o vjerodostojnosti ove Vlade? Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Grmoje. i ja čak sam ovdje rekao nešto što ide u korist ministra Kovača, kad je već zabrljao, čovjek je osnovao povjerenstvo, ali što čini sada Vlada? To povjerenstvo koje bi trebalo ispraviti tu njegovu grešku, ni to povjerenstvo ova Vlada ne saziva, jel shvaćate vi što oni rade? Znači, oni ne žele ni izvući svog bivšeg ministra iz jedne neugodne situacije gdje je otvorio to poglavlje i osnovao jedno povjerenstvo koje bi trebalo pratiti što Srbija radi odnosno što ne radi i oni sada ni to povjerenstvo ne sazivaju. To dovoljno govori kakva je to politika, ja ne znam koji su razlozi uopće takvih odluka ove Vlade. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeća replika poštovanog zastupnika Mire Kovača. Hvala lijepo uvaženi g. predsjedatelju. Ja sam već pohvalio rad ministra Medveda i njegovih suradnika jer su proizveli ovaj jako dobar prijedlog zakona. g. Grmoja, vi očito ne razumijete funkcioniranje Vlade, nemate pojma o tome, nažalost. Predsjednik Vlade je bio g. Tihomir Orešković, ja sam bio član hrvatske Vlade, istina da sam ja to inicirao jer vi niste imali pojma o tome, ni g. Šprlje, to je napravio HDZ-ov dio hrvatske Vlade, ja sam se tu izborio, ugradili smo mjerila koja danas vrijede za Srbiju, za sve zemlje članice EU, ponavljam, za sve zemlje članice EU i sad se vi izvlačite da smo mi nešto zabrljali, mi smo napravili veliku stvar, a ako vi ne znate kako funkcionira Vlada i da je bio g. Petrov potpredsjednik Vlade,

i dali ste mi sve moguće argumente i ja vam se zahvaljujem. HDZ-ov dio Vlade je to progurao, kao što ste rekli, vi ste bili inicijator, a ministar Šprlje se protivio tome i objavio ga, on nema pojma, a Srbija i dalje radi što je volja. Znači, naši logoraši, naši ljudi, naše obitelji same dižu tužbe, a vi kažete da nema pojma g. Šprlje, a vi imate pojma koji to dopuštate nemamo pojma jer se borimo za hrvatske interese, a vi radite za Srbiju…/Upadica g. Kovača Povreda Poslovnika, u čemu je povrijeđen Poslovnik? **Kovač, Miro (HDZ)** 238. vrijeđanje zastupnika, znači, rad za Srbiju, sram vas bilo kolega Grmoja, vi ste demagog, vi pojma nemate, ja ću vas tužiti za to da vi to meni govorite, je to jasno?

Kolega Grmoja, izvolite, u čemu je povrijeđen Poslovnik?

Poslovnika/…za svoje koalicijske partnere za g. Vučića koji je zajedno s vama u Europskoj pučkoj stranci. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** To isto nije povreda Poslovnika. Ja vas lijepo molim nije dostojno ovoga doma na taj način komunicirati. A oprostite, mislim, to što ste vi rekli, isto nije bilo pristojno ali molim vas, nemojmo Slijedeća pojedinačna rasprava trebala je biti poštovanog zastupnika Hrvoja Zekanovića, nema ga, gubi pravo na govor pa će pojedinačno govoriti poštovani zastupnik Ivica Mišić. Hvala potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre sa suradnicima. Donošenjem zakona o nestalim naravno da svi moramo podržati i mislimo da je taj zakon jedan od boljih zakona do sada koji su doneseni međutim gledajući i promatrajući situaciju u 25 g., 30 od rata, naravno ja kao zastupnik i građanin koji nisam bavio se politikom, nisam zadovoljan do sada i gledajući ove majke koje čekaju 1900 nestalih koje još uvijek ne znam njihove grobove, pitam se a javnosti želim prenijeti zašto mi tolike godine nešto čekamo a istina nikako da izađe na vidjelo? Moram sa žaljenjem reći da mi Srbiji pokušavamo gledati kroz prste a oni do sada nisu uopće osjetili grižnju savjesti na sve zločine od '90. do '95. g. koji su počinili u Hrvatskoj. Naravno da i naši ministri vanjskih poslova koji su imali suradnju s njima da im je bilo vrlo teško jer sve što smo mi tražili, oni su opstruirali pa ne čudi me i ova rasprava ova u Saboru gdje se mi pokušavamo svađati tko je bolji, tko je lošiji a nikom nećemo da kažemo istinu da Srbija ne želi to reći, da Srbija to ne želi napraviti naravno, o kome se evo i svađamo u Saboru o poglavlju 23, 24, .../Govornik se ne razumije./... zatvori ne trebamo dozvoliti da Srbija uđe unutra kao što su Slovenci nama radi granice toliko opstruirali da uđemo i mi u EU i tražili su od nas dlaku u jajetu, znači sve ono što smo mi tražili, što su nama Slovenci tražili, mi bi tri puta više trebali tražiti od Srbije. Ja se bojim da ovo sve do sada što se dešavalo od '45. do '95. g. ovdje u ovom Saboru a istina i u državi i u bivšoj Jugoslaviji, nikako se ne može doći do istine. Mi Hrvatski bi željeli istinu, svu istinu. Od '45. do '95. Zašto mi ne možemo doć do istine? Zašto mi ne istražujemo ako je Slovenija i sve zemlje okolne su istražile žrtve komunističkog sistema, mi smo to pokušali i onda smo ukinuli smo to i onda smo prestali s tim istraživanjem. Sramotno da smo mi na tome stali znajući da je sam Tito ili Titov režim rekao da je ubio 500 000 ljudi bez suda i 300 000 je stavio u zatvor. Onda dolazi ovaj nesretni rat gdje mi Hrvati nastradavamo samo što smo htjeli svoju državu, onu koju smo željeli, onu koju smo na demokratski način našim građanima dozvolili da se izjasne jesu za hrvatsku državu ili nisu. Naravno, bilo je 90% ljudi koji su željeli hrvatsku državu. Šta se dešava, velikosrpska agresija, ovo sve što se desilo i ovo danas o čemu mi raspravljamo bojim se i danas Vukovar, Borovo selo, Škabrnja, Lovas, sve ovo što se desilo u hrvatskoj državi ide jako sporo. Moramo znati isti ti ljudi koji u napravili zločine a istina je, rade u hrvatskoj policiji, radi u hrvatskim službama, rade na hrvatskim granicama a ništa im se ne dešava. Slušajući danas evo napade na Kordića koji je odslužio svoj dio zatvora, to je jako bitno da se kaže da je zločinac ovdje u Saboru, ovisno od koji struktura se gleda a zločinci koji hodaju po Hrvatskoj i danas, di ljudi upiru prste, gdje su žene silovane, koje žene javnosti kažu da se to dešava, tu se ipak ništa ne dešava. Ono su ako o tome govorimo u Saboru, mi ih vrijeđamo, mi njih vrijeđamo zato što govorimo opet istinu a oni nas ne vrijeđaju zato što lažu. Pitam vas sada ovdje zašto se to dešava? Pa zašto? Neko prešutno prelazi preko toga ako normalno čovjek razmišlja, neko prešutno, mi želimo opet uspostaviti neki mir sa Srbijom što nisam protiv, želio bi da živimo svi narodi i trebaju živjeti jedan pošten ali istinit život. Mi do te istine nikad da dođemo, stalno smo u krivci. Desila se BiH, moja Posavina gdje 200 000 ljudi je istjerano, gdje je 5000 ubijeno, gdje nitko ne istražuje. Pitam se zašto? Gdje je priznata na zločinu srpska republika, ovdje u Hrvatskoj nikome to ne smeta, ama baš nikome jer to je legalizirani istjerani hrvatski narod pa me sve vraća na ovo što je g. Stazić, evo ga tu je rekao vi ne možete napraviti, mi ne možemo napraviti ništa Srbiji. O čemu on priča? Pa i on je valjda dio ovog svijeta, ove hrvatske države, gdje prima 20 g., sjedi tu u Saboru i uredno prima hrvatske plaće od ovih hrvatskih građana i onda ovdje iz sabornice vrijeđa. Pa to je sramota, pa dajte poštivajte bar ovu hrvatsku državu koje je htio, narod je tu Hrvatsku htio sa 90%, žao mi je onih malo što nisu htjeli koji su napravili ove zločine koje su napravili po Hrvatskoj. Mi moramo otvoriti istinu, bez istine mi kao Hrvati ne možemo krenuti. Pazite Bleiburg je uvijen bez suda, sve jame su bez suda, koliko svećenika je u Hercegovini ubijeno bez suda? To su zadnji zločinci, ustaše, ne, to je narod koji je ubijen bez ikakvih opravdanja. Da, za njih je to sve ustaštvo. Možete misliti da danas u ovoj hrvatskoj državi nakon 30 g. određene osobe, određeni ljudi, određeni zastupnici, još žalosnije, u ovom Hrvatskom saboru, vrijeđaju hrvatske građane, ne poštuju hrvatske građane uzimaju redovno njihova primanja, ne žele ovu državu, to se jasno vidi i onda se postavlja pitanje do kada ćemo to. Znamo što se desilo u Borovu Selu, kad je počeo taj rat, .../Govornik se ne razumije./... dolje bio, o tome se nitko ne vodi računa, tamo isti ti ljudi koji su to napravili šeću se po Vukovaru i po Borovu Selu. Svi to znaju, u policiji i u Vladu i u sudu. Ja znam da je našem sudu i pravosuđu i svima i našoj vanjskoj politici teško raspravljati kad Srbima kad odete tamo, oni nemaju grižnju savjesti ni prema bosanskim zločinima i zločinima u Srebrenici, gdje su pobili 8 i pol tisuća nedužnih ljudi, to njima nije ni sramota, to njih nije ni stid, tu istina ne treba doći u pitanje, nitko to ne proziva iz, govorim sa lijeve strane, jer smatraju da je to sve u redu i ja se bojim, ako ovako nastavimo u ovakvim dijalozima i ovakvo vođenje do sada, ja mislim da ova Vlada radi dobar posao i ja mislim da ova Vlada želi nešto naprijed u odnosu na sve dosadašnje Vlade koje jesu. Ako gledamo gospodarski, radimo dobro, ako gledamo i ovo sada što se desilo i jedini je Plenković zabranio ulazak srpskom ministru da ne može više provocirati hrvatske građane na hrvatskoj zemlji, što su to radili 20 godina, što nam prebacuju, hajmo istini o Bleiburgu, istinu o Jasenovcu, ali istinu, ne laži. Tko god pođe po istini, oni ga pljuju, ovi koji sjede na toj strani. Zašto ta ista ne može doći? Ne može, gospodo, jer netko i ne želi, a napredak bez istine nema. Ne možemo naprijed ako nismo rekli istinu. Pa i ustaški zločini, .../Govornik se ne razumije./... sve je istina, nema tu bježanja. Trebamo se ispričati svim. Zločin je zločin. A zločini su počinjeni. Zločine imamo. Ali ne želimo reći istinu. To je ono o čemu želim reći, mi kad pređeno na istinu, kad govorimo o onome što se dešavalo i što se dešava, onda ćemo imati naprednu državu. Ja na kraju želim reći da ipak ova današnja Vlada do sada je napravila najviše od svih Vlada koje su vladale ovom državom. Hvala i imam povjerenja u to. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo više replika. Prva je poštovanog zastupnika Mire Kovača. Hvala lijepo g. predsjedatelju uvaženi. Kolega Mišiću, ja bih vas zamolio da mi malo pomognete, da neke sve razumijem, na psihološkom planu, kako je moguće da netko ne prihvaća ovakav prijedlog Zakona o nestalima? Znači intencija jest da da budemo što efikasniji u pronalaženju nestalih, a da netko u HS-u, čuli smo neke reakcije, može bit protiv toga. Kako netko može biti protiv toga da smo ogradili mjerila mjerila EU, znači ne samo Hrvatske, cijele EU za Srbiju koji se tiču nestalih. Pa kako netko može biti protiv toga, ja to ne razumijem? Ako vi to razumijete da je loše da smo odradili mjerilo da Srbija mora ispuniti taj kriterij da bi mogla ući u EU, a ja čujem od kolege iz Metkovića da je to loše. Možda sam ja u krivu, ako jesam, molim vas g. Mišiću, objasnite mi to. Hvala lijepo. Hvala kolega Kovač. Nadam, mislim, ne nadam se, sigurno niste u krivu. Mi želimo da Srbija uđe u EU, mi želimo da u Srbiji prevladaju istiniti ljudi koji su pošteni u Srbiji, koji nisu četnici, koji nisu deklarirani četničkim Ali to je nemoguće, upravo je nemoguće da isti predstavnik države Srbije je bio u tome i to se zna, na kraju se vidjelo i ima čak i snimljeno. Prema tome, teško je nama s njima surađivati, a isti ovi koji to govore vama nažalost, jednini je problem što im Plenković dao otkaz. I to je problem. Onda ste vi krivi, a niste, naravno. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Kolega Mišić, dobro je da ste na argumentirani način prišli ovoj raspravi bez političke ostrašenosti, o zakonu, sjajnom zakonu kojega je priredio ministar Medved i koji će svakako doprinijeti bržem pronalasku

veće vidljivosti u ovoj predizbornoj kampanju, s obzirom da neke od tih stranaka ne prelaze izborni prag pa preko ovog zakona, preko tragedije ovih ljudi pokušavaju ukazati vidljivost ovdje u HS-u i umjesto da se vratimo na srž ovog zakona, da govorimo o zakonu, vrlo ostrašćeno raspravljamo o nečemu što doista nije prijedlog samoga zakona.

Kolega Bačiću, pošto ja ne bavim se, ustvari nisam član nijedne stranke, ni HDZ-a ni bilo koje, mogu ovako sa strane promatrati. Naravno, kolege koje žele pred izbore idu skupa, ja nisam u tome, prema tome ovo govorim ono što ja mislim. Mislim da je to istina, što vi govorite, da neki žele pokazati svoje hrvatstvo preko političke igre gdje bi dokazali da oni su ti koji se brinu, a kad su imali šansu brinuti se, onda su, naravno, sve su opstruirali, naravno da i premijer u tom

Staljingrad, Staljingrad je napadalo 740 tisuća, pardon u bitci za Staljingrad poginulo je 740 tisuća napadača, snage 3. Reicha, Italije, Rumunjske, Mađarske i naravno, NDH. Zarobljeno je 110 tisuća vojnika .../Govornik se ne razumije./... nisu to sve bili nacisti. Tu je bilo seljaka, studenata, profesora, tesara, rudara, pisaca, slikara. Vratilo ih se 5 tisuća. Jeste čuli da Angela Merkel pita za sudbinu 105 tisuća nestalih njemačkih vojnika bila je u Moskvi na proslavi Dana pobjede i rekla je nikada Njemačka neće moći biti dovoljno zahvalna Sovjetskom Savezu što ju je oslobodio '45. godine, a pobili su ih nemilice, silovali nemilice. E to vam je razlika između civilizirane Njemačke i ove naše jadne Hrvatske. Mišića. Samo čas kolega Bačić je dignuo povredu Poslovnika. Što je povrijeđeno, u čemu je povrijeđen? **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, povrijeđen Članak 238. Poslovnika, mislim da ste trebali izreći opomenu kolegi Staziću, ovog trenutka je on nestale Hrvatske branitelje koji su sudjelovali u obrani od velikosrpske četničke agresije na Hrvatsku izjednačio sa fašističkom vojskom koja ne napadala Staljingrad, zahtijeva od vas da ga opomenete, da ga opomenete jer ovo je nešto do sada nedoživljeno u Hrvatskome saboru, izjednačavati nestale Hrvatske branitelje sa poginulim fašističkim vojnicima u bici za Staljingrad. Treba vas biti sram kolega Staziću. Procjenjujem da nije povrijeđen Poslovni, a to što bilo tko govori ide njemu na dušu. Kolega Stazić u ček je povrijeđen Poslovnik? Molim vas nemojmo se sad krenuti prepucavati sa Članak 33. koji govori o obavezama onoga koji vodi sjednicu, oprostite za ovaj, ja ovo nikada nisam rekao, čovjek izmišlja, laže ovdje u saboru, a vi mu ne date opomenu, najobičnijem lašcu. Molim vas ajde smirimo se, kao prvo smirimo se, kao drugo u ovom saboru se toliko laže i toliko neistine govori pa se ne dobivaju opomene, prema tome ja vas lijepo molim ajmo se smiriti i prestati tu borbu povredama Poslovnika, koje nisu povrede Poslovnika. Ja ću početi stvarno davati opomene. Ovaj, kolega Mišić izvolite. Kolega Staziću, pravdati zločine je zločin. Govorili ste o Staljingradu, to je zločin, pravdati zločine je zločin. tome morate znati šta govorite. Vi ste ovdje u ovom saboru rekli da '45. nije završena, kako vas nije stid, sram vas bilo. Sram vas bilo kao saborskog zastupnika da kažete da '45. nije završena jel sada pravdate zločine što Merkel nije rekla …/nerazumljivo/… što je njen problem, nije problem zločina. Zločin je uvijek zločin, to morate znati. Tito je priznao svojih 500 tisuća zločina, javno rekao na televiziji, a nitko ga još nije prozvao zločinca, da je zločinac zločinac između 14 zločinaca u svijetu, a vi ga želite dići iz pepela. Nećete gospodine zločin će doć i pravda će doć. Neće bit onako vi mislite

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvaženi kolega Mišiću rekli ste ovaj u kontekstu suočavanja sa komunističkim zločinima kako je to Slovenija učinila. Da u pravu ste da Slovenija kao organizirana i kao poduzetna država raščistila je i s tim, i s tim nema problema, međutim jednako tako u toj Sloveniji, a to vi dobro znate niti jedan partizanski spomenik, niti jedan spomenik narodnooslobodilačkoj borbi niti je dignut u zrak, niti je sravnjen sa zemljom, niti Slovenci imaju sa tim problema. Dakle, Slovenska povijest duboko cijeni ono što je partizanski pokret učinio za Sloveniju, naime 20% današnjeg teritorija državnog Republike Slovenije upravo za zahvaljujući tom ratu i tom pokretu. Mislim da mi u Hrvatskoj bi od toga mogli naučiti nešto i priznavati dakle i taj dio naše povijesti, a ne ga revidirati na potpuno banalan način kao što mi pokušavamo i u ovom saboru. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala, odgovor poštovanog zastupnika Mišića, ja vas molim sve ajmo se držati teme koja je i te kako ozbiljna ratu. **Mišić, Ivica (Nezavisni)** Poznavajući Sloveniju, ja sam suradnik s njima i poznajem dobro Slovence, Slovenci žele istinu, mi ne želimo. Slovenci su Hudu jamu i ostale jame pronašli …/nerazumljivo/… i mi to znamo. Nismo to mi tražili, mi kad smo pokušali tražiti netko je zatvori tu priču jednom i koje smo iskopali stavili smo negdje na tavane, da kosti stoje na tavanima. Pitam se, sramota Hrvatske države, ja to otvoreno govorim, sramota da to nije istraženo i nije lokalizirano. To su nedužna djeca, nedužni ljudi, ljudi koji nisu imali veze sa ratom i sa poraćem šta se dešavalo u '45. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Joška Klisovića. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala lijepo predsjedavajući, gospodine Mišić u svom izlaganju na kraju kazali ste da dajete svoje puno povjerenje ovoj Vladi. Prije toga u izlaganju teško ste optužili tu istu Vladu, ministra unutarnjih poslova, ravnatelja policije i samu hrvatsku policiju da zapošljava ratne zločince koji su činili zločine protiv hrvatskih građana. E pa dajte mi objasnite kako onda dajete puno povjerenje ljudima koji su na čelu sustava koji zapošljava ratne zločince. Još jedna stvar, jeste li vi tako nešto upitali ministra i dali mu dokaze, da li postoje dokaze da hrvatska policija stvarno zapošljava ratne zločince koji su čini zločine protiv Hrvata? Jeste li mu zastupničko pitanje uputili, jeste li išta napravili u tom smjeru? Još jedanput kako možete podržavati Vladu koja skriva ratne zločince koji su čini zločine protiv hrvatskog naroda? Hvala. Ivica (Nezavisni)** Vidite vi, ja kada promatram politiku i vidim da je to sve proces, znači taj proces inače u ovakvim državama kao što je naša i u bivšim komunističkim, a posebno u jugoslavenskim državama bivšim je jako spor. Zašto dajem povjerenje ovoj Vladi? Pa evo neki dan je u Vukovaru su uhapšeni neki ljudi koji su pravili zločine i sad su na suđenju. Naravno da jesam i govorio sam određenim ljudima za to, i upoznati su, ne mogu ući do kraja u sve dijelove našeg ministarstva, tko to opstruira, ja se nadam da će ipak to neko otvoriti i da će to doći do rješenja. Nisam ja protiv Srba kao Srba ja sam protiv onih koji su napravili zločine u Hrvatskoj državi, ja bi želio da Srbija bude demokratska, da se demokratizira i da ti koji su sada na vlasti, četnici, a vidjeli ste lijepo i u BiH kako su organizirani i u Srbiji čitavoj. To Srbiju vuče na dno, ne naprijed. Ja osobno želim da sa svim narodima živim, jel ne možemo istrijebit narod, ja sam toga svjestan, niti bi

Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Moram priznati da sam malo iznenađen žestinom i raspravom kolege koji se poziva na stranke, elite, govori o tome da on nije član nijedne strane, ali podržava stranku na vlasti, ne koda je član HDZ-a, nego koda je osnivač HDZ-a, otprilike tako se postavlja. I sa druge strane možda naši birači ne znaju tu povijest, ali gospodin je jedan čisti primjer nedosljednosti u politici. Znači, izabran na listi Živog Zida, a sad bi ljudi rekli da je osnivač HDZ-a iz barake. Znači, sa te strane uvijek treba voditi računa o tome kako i o čemu netko govori i proziva zastupnike koji su ovdje 5-6 puta za redom dobivali povjerenje građana na stranci kojoj su ostali odani,

za razliku od vas, nisam ušao u ovaj HS ni preko HDZ-a, ni preko SDP-a, nisam uhljeb kao što ste vi uhljeb već od poslije rata. g. Mišić je sve napravio u životu, s 40.g. radnog staža ušao u ovaj HS, a vi uhljeb ste ušli sa 20.g. i uzimate proračun ovih hrvatskih građana jel g. Mišić je uplaćivao u proračun ovih hrvatskih građana i radio je čitav život da bi došao i Bog me nagradio da uđem unutra. Zašto sam pristao na HDZ-ovu u stvari Plenkovićevu dao ruku, nije mi to krivo, moja savjest me vodi u tome smjeru i ja to radim po savjesti, ne po podobnosti, nisam učlanio se ni u jednu stranku poslije svega toga, a mi kad smo bili, mi smo digli Živi Zid, Živi Zid ne bi bio nigdje da nije bilo nas, a tako slično i MOST, ako hoće priznati i znaju tko ih je podigao, zato sad svi padaju. Hvala. Povredu poslovnika je dignuo poštovani zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Čekao sam do zadnje stotinke da vidim hoćete mu dat opomenu s obzirom da me uvrijedio nekoliko puta. Prvo je rekao da ja uzimam novac poreznih obveznika, to je 238., ja nisam u HDZ-u da kradem, kao što se kralo u Fimi mediji…/Upadica: Pa svi zastupnici su plaćeni iz novca poreznih obveznika, o čem pričate?/…rekao sam da sam…da al, on je rekao da sam, da ja uzimam novce hrvatskih građana…/Upadica: Pa svi uzimaju novce jer svi dobivaju plaću,

Znači, gospodin koji je prvo izabran na listi MOST-a, pa onda na listi Živog Zida, pa onda malo oko HDZ-a bi, ne bi, pa kaže meni da uzimam, pa odreknite se plaće Mišiću kad ste tako uspješni i bogati…/Upadica: Dobro/…kad ste takav faca, odreknite se plaće…/Upadica:

Nije povrijeđen Poslovnik. Sad ćemo ići na završnu riječ u ime Kluba zastupnika, sad će govorit u ime Kluba nezavisnih zastupnika poštovani zastupnik Marko Vučetić, izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče, zahvaljujem g. ministre i vama g. Mišiću ću zahvalit kad mi omogućite da govorim. Radi se o današnjem danu u kojem smo imali dvije nestalosti. Jedna nestalost o kojoj govori ovaj zakon, a to je o nestalim osobama u Domovinskom ratu po kriteriju hrvatskog državljanstva. Sve ostalo je suvišno i sve ostalo ostrašćuje i sve ostalo nas dovodi u to da manifestiramo vlastiti povijesni ili kozmički značaj po nekom kriteriju ili stranačkom, ili nacionalnom, ili religijskom, a to nije u duhu ovog zakona. Prijedlog ovog zakona govori o tome da svaka nestala osoba u Domovinskom ratu ima pravo na istinu, da ta istina je istina nažalost o završetku života te osobe koja nam je sad nepoznata, o mjestu na kojem počivaju posmrtni ostaci te osobe koja je sada nebitna. Mi ne raspravljamo o povijesnim stvarima, mi ne raspravljamo o povijesnim istinama. povijesnim istinama. Povijesna istina je već izrečena, ovaj zakon nije zakon futurizma Republike Srbije i da sad gatamo o tome što će se sa Republikom Srbijom događati. Ovo je istina o državljanima RH koji su stradali u Domovinskom ratu i da njihova istina bude vidljiva, o toj nestalosti smo mi danas trebali raspravljati i tu nestalost Klub nezavisnih zastupnika će podržati proizlazi iz prijedloga ovoga zakona. Ona druga nestalost o kojoj ne želimo govoriti, ona druga nestalost koju nećemo podržati je nestalost razložnosti ove rasprave današnje. Tu smo saznali tko što misli o Kordiću, saznao sam ponešto tko je u kojem sektoru i koliko radio, saznao sam ponešto i na koji način je netko razvio metodologiju uzimanja novaca iz državnog proračuna, onda smo saznali da to svi rade, dakle, to je nestalost, argumentacijska razložna nestalost koja ne bi trebala biti na bilo koji način vezana s ovim zakonom. Ovaj zakon je, dakle, zakon individualne, egzistencijalne istine da svaki čovjek neovisno o tome što je u životu radio da ima pravo stati u te dvije rečenice, gdje se rodio i gdje je umro. Njegov život će biti vrednovan i s ovim povijesnom optikom, to ne znači, da je netko tko je bio nasilan i tko je sudjelovao u nasilju sada postati svetac i plemenit. To ne znači, da će neka republika, u konkretnom slučaju RH, na ovaj način parazitirati na hrvatskoj dobroti. Ne, ovo znači isključivo ono što u zakonu i stoji, da to je da nestale osobe u Domovinskom ratu, koji je obranjena RH, koji su u jednom povijesnom smislu smatra utemeljujući činom ove sadašnje RH, da zbog istine Domovinskog rata, imamo pravo saznati i istinu o ovom nestalim ljudima, državljanima RH i zbog toga Klub nezavisnih zastupnika, podržava, ovaj prijedlog zakona, a ne podržavamo sve ono što je u asocijacijskom smislu, dovelo nas da demonstriramo naše verbalne vještine, koje nemaju veze s točkom dnevnom reda, ali imaju veze s našim metalnim statusom i imaju veze s načinom na koji mi promatramo vlastiti kozmički značaj, a on je reći, ću vam na razini nestalosti. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, završno će govoriti poštovani zastupnik Miro Kovač. Hvala lijepo uvaženi gospodine predsjedatelju. Evo, čuli smo sada jedan razuman glas kolege Vučetića o ovome prijedlogu zakona, o nestalima u Domovinskom ratu. Na ovom planu, čini mi se, da je logično, prirodno da imamo konsenzus. Tko može nešto imati protiv toga, da je ministar Medved, s ovom ekipom napravio ovakav prijedlog zakona, koji obuhvaća sve nestale i hrvatske branitelje i civile i one koji su bili u formacijama pobunjenika, kada je bio Domovinski rat. Zakon koji ćemo ovdje donijeti, koji se odnosi na sve nestale sa teritorija RH. Smatram da smo dosegli takav nivo u Hrvatskome saboru, da o ovakvim stvarima moramo imati konsenzus. Normalno da imamo ovdje i raspravu, da su povišeni tonovi, ali moramo držati nivo. Moramo držati nivo i u ovakvim stvarima izbjegavati demagogiju, manipulacije. Ovdje nije riječ o tome tko je veći, manji Hrvat, ako hoćete politički Hrvat. Jer mi ćemo se ovdje brinuti i o onima, koji nisu hrvatske nacionalnosti i oni su na popisu Ministarstva hrvatskih branitelja. Prema tome, budimo na ovom planu, razumni, pohvalimo, ono što je napravio ministar Medved sa svojom ekipom, jer to je prvi korak, prvi korak, strukturirane politike RH, kada je riječ o tome, da treba riješiti pitanje naslijeđa rata. Cilj mora biti da sa kolegama u Srbiji napravimo jedan protokol u suradnji onda takav nivo, još nismo s njima uspostavili sa Crnom Gorom i sa BIH jesmo, ali ponavljam, napravili smo to da smo sa kolegama iz EU, prije, skoro 3 g. ugradili prijelazna mjerila, koje se tiču svih nas u EU, znači ne samo Hrvatske, nego svih zemalja članica EU, a jedno od tih mjerila, tiče se obveze Srbije, da mora s nama surađivati, kažem s nama, mislim na RH, u pronalaženju nestalih. I ponoviti ću ono što sam rekao u pojedinačnoj raspravi i na tom planu, Srbija to mora u potpunosti riješiti, u potpunosti riješiti, inače se ne smatra da je taj kriterij ispunjen. To je učinjeno prije skoro 3 g. to je bila vlada, prethodna vlada, u kojoj je bio gospodin Orešković, predsjednik Vlade, koja je bila Vlada HDZ-a i Mosta i na to smijemo biti ponosni, jer je to ne samo doprinos efikasnosti hrvatskih državnih insinuacija, a tu vidimo i rezultat toga i ovaj prijedlog zakona. Smatramo osobno da mora biti sljedeći korak i Zakon o pravima hrvatskih logoraša, nego je to i doprinos jačanja odnosa sa susjedima, u ovom slučaju sa RH, jer ćemo samo postići povjerenje, što kaže, rezolucija i Vijeće Europe o nestalima iz europskih ratova, ako riješimo pitanje nestalih osoba, at u je vrlo važno poglavlje kada je riječ o međudržavnim odnosima, o odnosima, znači između Hrvatske-Srbije, ali odnosa između Hrvata i Srba, bez rješavanje, naslijeđa rata, neće biti proboja. Osobno se zalažem za proboj i za politiku čistih računa. To uvijek sa sobom nosi određene probleme. Naravno da treba otvoriti neke mračne strane prošlosti, konkretno, u susjednom Srbiji, odakle je krenuo rat protiv Hrvatske, ali sam uvjeren, da će doći do jačanja svjesni i da ćemo jednog dana imati na tom planu puno bolje odnose jer ćemo otvoreno govoriti o tome, što se je dogodilo prije 20 i više godina, kada je Hrvatska napadnuta. Ali, sada ići govoriti protiv ovakvog zakona, koji je pozitivan, koji se odnosi na sve hrvatske državljane, nema smisla, prema tome, bez obzira na kampanju koja stoji pred vratima za europske izbore, budimo razumni, smanjimo malo je li tu razinu demagogije, budimo racionalni i naglašavajmo one stvari, koje nas sve ovdje u Hrvatskome saboru spajaju. Pa i pitanje nestalih. Hvala lijepo. Hvala. U ime Mosta nezavisnih lista, završno će govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo kolegice i kolege, uvaženi ministre sa svojim suradnicima, evo vidimo na kraju da je Miro Kovač priznao da je on samoinicijativno otvorio 23. i 24. poglavlje i da su Šprlje po tome i ostali ministri bili u biti budale a zato se Srbija ponaša prema Hrvatskoj kako se ponaša i vi ste im dali legitimitet da se ovako ponašaju jer jedini alat

Inače ja znam da Ministarstvo branitelja, ministar, njegovi suradnici, poglavito brigadir Sučić će učiniti sve u svojoj nadležnosti da se pronađe svaki nestali i da se njegovo mjesto obilježi po meni i po klubu MOST-a, ovaj zakon se mora zvati, ne može se zvati zakon o nestalim osobama iz Domovinskog rata jer moramo reći što je uzrok Domovinskog rata, zakon o nestalim zbog velikosrpske agresije jer sve žrtve, bile sa strane Hrvatske ili na strani tadašnje vojske sa strane ili civili s jedne ili druge strane, uzrok je bila velikosrpska agresija. U zakonu se ministre, ne spominje velikosrpska agresija, mislim da bi u drugom čitanju trebalo reći povijesti jer ovaj je zakon koji rješava povijesne probleme, ove probleme reći, samo istinu. Smatram da o nestalima treba imati tu humanu crtu i zaista ne brojite krvna zrnca, to je vrlo bitno, međutim nikako se dodvoravati Vučiću koji se ruga s nama, koji je bio huškač i četnik i dolazi ovdje jer nije on otišao u Glinu ispričat se ljudima rekao sam srpske nacionalnosti, da im kaže da, ja sam onaj koji je pozivao na srpske se ne razumije./... i utjecaj Vučića je vrlo bitan poglavito u Europskoj pučkoj stranci jer on je vaš koalicijski partner i vi morate na taj način igrati i ja znam da i ministrica Burić ima ambiciju, da vi trebate lobirati kod njega i Tajanija međutim ovo treba biti iznad politike, ovdje nije pitanje ni SDP-a, ovdje su žrtve u pitanju bilo s koje strane, još jednom ponavljam bile, ali je uzrok velikosrpska četnička agresija i otvoriti im 23. i 24. poglavlje i ostaviti branitelje na milost i nemilost, e to nije dobro, zašto bi oni bili mali Haag? Pa zašto bi na nas utjecaja Merkelica, Tusk, Juncker, Tajani ili bilo tko? A mi smo u EU-u. Kad smo mi ulazili u EU-u, morali smo locirat, uhititi, transferirati i procesuirat sve generale kojima je palo na pamet. I ono šta nisu trebali. Dokumentacija se slala koja nije bila deklasificirana, slala se na sve strane, umjesto 17 dokumenata, slalo se iz Ureda predsjednika 17 šlepera u Haag da bi mi pokazali lojalnost. Nismo smjeli proglasiti isključivi gospodarski pojas. Pa šta mi možemo da ovo najbitnije pitanje, najhumanije pitanje šta je naša obaveza, naša obaveza je da se pronađu te osobe, da iz arhiva KOS-a KOS-a ta dokumentacija bude dostavljena Hrvatskoj a ne da Vučiću prostiremo crveni tapir da se on ruga s nama ovdje i da govori da je Oluja kao što su bili koncentracijski logori iz II. svj. rata. je, ona može biti vam po koalicijski Vučić partner, ali Oluja je pobjednička i osloboditeljska akcija. I legitimna je. u svakom svom segmentu je bila legitimna. I to je bilo naše pravo a neće Vučić zbog koalicijskih odnosa sa HDZ-om utjecati na sve ovo šta mi radimo. Ja vjerujem da ćemo svi zajedno naći snage, izdić se, poglavito ljudi iz Ministarstva branitelja koji se trude i koji se zalažu da se pronađu svi nestali i imaju apsolutnu potporu od nas. Apsolutnu potporu. Međutim ovo ponašanje ministrice vanjskih poslova i ove Vlade u cijelosti je neprihvatljivo za MOST. Zbog toga još jednom jedino što je Hrvatskoj da se blokira Srbija zbog dok .../Govornik se ne razumije./... do jednog papirića ne dođe u Hrvatsku o nestalim našim i da im dostojanstveno odamo počast. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Sad prije nastavka pozdravimo na galeriji studentice i studente Hrvatskog katoličkog sveučilišta iz A sada će u ime predlagatelja završno nešto reći ministar branitelja Tomo Medved, izvolite. Hvala lijepa g. potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici, zahvaljujem se na sudjelovanju u raspravi, na vašem doprinosu. Ovu završnu riječ iskoristit ću za dodatno obrazloženje onih tema koje se za vrijeme rasprave odnosno kojima se posvetilo naviše pozornosti. Nije suvišno reći da je traženje nestalih osoba prioritetno humanitarno pitanje i stoga smo se u izradi ovog zakonskog prijedloga vodili tom mišlju. Temeljni cilj svih aktivnosti Ministarstva hrvatskih branitelja i drugih tijela uključenih u traženje nestalih osoba jest rješavanje svih slučajeva osoba nestalih u Domovinskog ratu. Po prvi puta donosimo prijedlog sustavnog rješavanja problema pravne disperziranosti koja je dosad otvarala mogućnost pojave pravnih praznina i neispravne interpretacije postojećeg pravnog okvira. Obzirom da se rasprava koncentrirala na temu nadležnosti u traženju nestalih osoba, smatramo bitnim još jednom navesti na koji način Prijedlog Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu propisuje nadležnost. RH je putem nadležnih tijela nositelj aktivnosti traženja osoba nestalih u Domovinskom ratu i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa. Radi se o osobama koje su u trenutku nestanka ili smrti imale hrvatsko državljanstvo ili prijavljeno prebivalište odnosno boravište na području RH ili se radi o osobama stranog državljanstva koje imaju status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i koja u trenutku nestanka nije imala prijavljeno prebivalište odnosno boravište na RH. U slučaju traženja U slučaju traženja nestalih stranih državljana koji nemaju status Hrvatskog branitelja ili prijavljeno prebivalište ili boravište na području RH u trenutku nestanka na području RH za vrijeme Domovinskog rata sukladno međunarodnom humanitarnom pravu putem nadležnih tijela sudjelujemo u traženju tih osoba ali na zahtjev tijela nadležnih za traženje nestalih osoba one države čiji je državljanin nestala osoba. Zaključno nema bojazni da bi se ovim zakonom isključilo traženje bilo koje osobe nestale na području RH za vrijeme Domovinskog rata. Ovako precizno određivanje nadležnosti osobito je značajno za unapređenje odnosa sa susjednim zemljama, a poglavito sa Republikom Srbijom. Ministarstvo hrvatskih branitelja se očituje na sve nacrte izvješća o napretku Republike Srbije u Poglavlju 23. obzirom da je ovdje bilo više puta govora o toj temi. Komentirat ću izrečene prijedloge o potrebi preuzimanja obveza ministarstva u istragama sudbina nestalih osoba. Ovdje se radi o vrlo kompleksnom pitanju koje zahtjeva međuresornu suradnju poglavito sa MUP-om, sigurnosno obavještajnim agencijama i nadležnim pravosudnim tijelima. U mandatu ove Vlade ta je suradnja znatno ojačana, a ovaj zakonski prijedlog propisuje nadležnosti i aktivnosti u traženju nestalih osoba i to prvi puta na razini zakonske snage. Obzirom da se spominjalo kako se broj nestalih s kojim raspolaže Ministarstvo hrvatskih branitelja razlikuje od broja nestalih s kojima raspolažu međunarodne organizacije naglašavam još jednom kako ministarstvo kao tijelo državne uprave vodi evidenciju osoba nestalih u Domovinskom ratu za koje je pokrenut postupak traženja temeljem prijave članova obitelji ili drugih osoba sukladno nadležnostima kako smo ih i definirali. S druge strane međunarodne organizacije uobičajeno prikazuju podatke prema načelu teritorijalnosti što znači da u te podatke uključuju i državljane drugih država koji su nestali na teritoriju RH. Obzirom na izrečene netočne navode želim istaknuti da je ova Vlada i Ministarstvo hrvatskih branitelja u ovom mandatu učinilo značajan iskorak u organizaciji u radu, a vezano za intenziviranje pronalaska nestalih osoba te smo tako iz svih raspoloživih izvora prikupili i obradili saznanja o 151 mogućem mjestu prikrivenih masovnih i pojedinačnih grobnica iz Domovinskog rata. Da smo proveli cjelovito terensko istraživanje na 128 lokacija pri čemu su pronađeni i ekshumirani posmrtni ostaci 106 osoba, da smo proveli reekshumaciju daljnjih 19 posmrtnih ostataka ranije sahranjenih sa Vile Gavrilović, Centralnog groblja u Osijeku itd., dakle radi se o osobama gdje je ekshumacija provedena odnosno identifikacija klasičnom metodom. Da smo proveli terenski izvid 163 mikro lokacije za koje je u tijeku analitička i operativna obrada, da smo organizirali 19 identifikacija prilikom kojih je završno identificirano posmrtnih ostataka 125 osoba, dok je daljnjih 11 osoba ekshumiranih na području RH predano nadležnim tijelima država čiji su bili državljani, Republika Srbija i BiH. Da smo proveli reviziju svih neidentificiranih posmrtnih ostataka 911 posmrtnih ostataka koji se nalaze na Krematoriju. Da smo organizirali pogrebnu skrb za 132 identificirane osobe, da smo organizirali preduvjete za unapređenje međunarodne i međudržavne suradnje, sklopili protokole o suradnji između Vlade RH i Vijeća ministara BiH, da smo sklopili protokol o suradnji između povjerenstva Vlade RH sa Komisijom Komisijom za zatočene, nestale vlade Crne Gore, da smo potpisali sporazum s Međunarodnom komisijom za nestale osobe u uspostavljanju baze podataka, da smo potpisali okvirni plan za rješavanje pitanja osoba nestalih u oružanim sukobima kao nastavak Londonskog samita. Da smo značajno unaprijedili metodologiju rada, uveli nove inovativne metode pretrage terena, snimanje iz zraka, kadaver psi, da smo nabaviti najsuvremeniju opremu, da smo ojačali ljudske resurse, da smo potpisali sporazum o suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu radi poboljšanja koordinacije i podizanja kvalitete znanstveno-istraživačkog i obrazovnog stručnog rada. Stoga, ovim zakonskim prijedlogom dodatno potvrđujemo predanost u rješavanju ovog prioritetnog humanitarnog pitanja i očuvanju dostojanstva nestalih u Domovinskom ratu. Upravo stoga što je riječ o humanitarnom pitanju i što je ovaj prijedlog izraz najboljih namjera i prepoznatih potreba, vjerujem gospođe i gospodo zastupnici da ćete ga jednoglasno podržati, a prijedlozi izrečeni u ovoj raspravi biti će analizirani i ugrađeni u konačni prijedlog zakona. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa, imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Bulja. Hvala lijepo, uvaženi ministre smatram da vi i vaša ekipa ćete učiniti sve da se pronađu žrtve nastale u velikosrpskoj agresiji. Međutim, ne mogu se složiti s tim da je država poduzela sve što je trebala, ne mogu se složiti s tim. Sve šta sam rekao, opet bi ponovio. I ne mogu prihvatiti da fizička osoba, državljanka Republike Srbije plaća odvjetničke troškove našim obiteljima nestalim da svoja prava riješe, a država ništa. Država, sad vi zamislite kakva smo mi država da plaća odvjetničke troškove u Beogradu, fizička osoba u Beogradu, a mi moramo kao država, to je naša ministre obaveza i vjerujem da mi Srbiju i četnika Vučića možemo prisiliti,

zastupanje i pomoć članovima udruge logoraša Ministarstvo hrvatskih branitelja i sva nadležna tijela raspoloživa su i kontinuirano održavamo radne sastanke. Dakle, ne mogu prihvatiti tezu da se u obrani i pravnoj pomoći RH nije stavila na raspolaganje i da na najbolji način ne stoji na raspolaganju u pružanju svih oblika pomoći Udruzi logoraša srpskih koncentracijskih logora. Poštovani predsjedniče, moram reagirati, ovo što je ministar iznio nije točno. Obitelji iz Sotina, njih 16, imaju odvjetnika u Srbiji kojeg financira gđa. Kandić, a ne hrvatska država. To nije istina, znam da nemam mogućnost reakcije na izjave ministra jer Poslovnik to ne predviđa, al sam morao reagirati jer je iznešena neistina. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sami ste naglasili da ste prekršili Poslovnik i zaslužili ste opomenu, ali onda se koristite drugim metodama,